Hvala vam lijepa.

pa dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske. predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš temeljem članka 33. i 165. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagateljica dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovana Anka Mrak-Taritaš. Ali prije toga je kolegica Peović zatražila stanku.

**Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i Radničke fronte kako bismo prije svega naglasili da pozdravljamo prijedlog kolegice Anke Mrak-Taritaš i zahvaljujemo joj na tom prijedlogu i raspravi koju ćemo ovdje voditi. Smatramo da je ovo izuzetno važna rasprava u kojoj treba sumirati ono najbitnije. Vatikanski ugovori će biti raskinuti, Vatikanski ugovori trebaju biti raskinuti samo je pitanje kada će biti raskinuti. Sigurna sam da jedna buduća progresivna Vlada će se uhvatiti u koštac s ovim problemom iz nekoliko razloga. Jedan i osnovni je novac, ogromna sredstva izlaze iz našeg proračuna, drugi je klerikalizacija društva koju vidimo ako nigdje drugdje, a onda u diskriminatornim postupcima vezanima uz vjeronauk u školama gdje djeca koja ne idu na vjeronauk hodaju po hodnicima, treće netransparentnost i četvrto ne demokratičnost. Vatikanski sporazumi su doneseni nedemokratično, netransparentno nije bilo javne rasprave o njima, interes Crkve se predstavlja kao interes naroda što nije slučaj i to vidimo u nekoliko primjera, a ono što je uistinu problematično je da veliki novci koje se teško mogu i locirati po cijelom proračunu dakle neke projekcije istraživačkih novinara govore o milijardu kuna, ali je izuzetno teško zapravo doći do konačne cifre jer se ne može pobrojati sve ono što netransparentno ide za Crkvu sa razine lokalne uprave i samouprave, da to nisu novci samo koji idu ili u najmanjem dijelu idu u karitativne svrhe, tek 11%, sve ostalo odlazi u građenje, izgradnju i plaće svećenika. Ako je nama cilj da plaće svećenika u bolnicama budu veće od medicinskih sestara onda ćemo zadržat ove ugovore. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Tražite stvarnih? Ne, dobro. I sada je gospođa Anka Mrak Taritaš, izvolite, kao predlagateljica ili u ime predlagatelja bolje rečeno jel da **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Kad pročitamo sam naziv zaključka dakle pokretanje postupka pregovora o izmjenama ugovora što znači? Znači da ugovor je potpisale dvije suverene države, jedna je RH, druga je Sveta Stolica. Riječ je o četiri ugovora, tri ugovora su potpisana '96.g, četvrti je potpisan '98.g., dakle tri ugovora su potpisana prije 27 godina, a četvrti ugovor prije 25 godina. I u ugovorima stoji odredba prema kojoj u slučaju da jedna od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj ugovor, tako da ga treba mijenjati, započeti će odgovarajuće promjene. Taj postupak neće biti ni kratkotrajan, neće biti ni jednostavan, ali moguće ga je započet. Ono što uvodno želim reći je sljedeće, iza RH koja je ovakve ugovore potpisala kao što sam već rekla '96. odnosno '98., iza toga su potpisivani ugovori, ali nisu na ovakav način i to 2004.g. Portugal, 2004.g. Slovačka, 2008.g. Brazil, 2009.g. Schleswig-Holstein i 2019.g. Burkina Faso, ali apsolutno pod drugim uvjetima i na drugačiji način. Vlada se je očitovala o ovim ugovorima očitovala se danas na sjednici Vlade, to je bila 16. zadnja točka tako da smo materijal dobili tek izvan toga i ja ću ću jednoj prilici se i referirati na onom odgovoru što je bilo s Vlade, ali sad ću koristiti samo jednu konstataciju koja je u tom mišljenju Vlade rečeno, a to je da moraju biti formalnopravno i politički čvrsto utemeljeni razlozi da se krene u ovaj postupak. Ja sam apsolutno sigurna i reći ću koji su formalno pravno razlozi da se krene u ovaj postupak, ali mora biti politički čvrsto utemeljeni, pa apsolutno neka ova Vlada jasno kaže da nema niti političke volje, niti ideje, niti bilo šta drugo da krene u postupak kada je riječ o ovim ugovorima jer ja ne želim da se ova rasprava na bilo koji način pretvori rasprava o vjeri, rasprava o brojenju krvnih zrnaca pojedinačnih ko je pravo vjeran koji nije, nego ajdemo vidjeti što u ugovorima stoji i ajdemo svi razmisliti da li to šta u ugovorima stoji na što ću ukazati je nama danas 2023.g. nakon svih turbulencija koje smo prošli uopće prihvatljivo. Između ostalog, odredbe međunarodnih ugovora iako su iznad zakona ne smiju biti ni u jednom trenutku neusklađeni su Ustavom RH. U tom smislu postoje neke odredbe koje su neustavne ili protuustavne i one bi same po sebi trebale biti dovoljan razlog za pokretanje postupka. Ugovorima između Svete Stolice i RH definiran je cijeli niz novčanih, materijalnih, političkih, društvenih i drugih obaveza RH bez ijedne jedine obaveze Svete Stolice. Ne postoji nikakav reciprocitet prava i obveza već se zapravo radi o popisu privilegija jedne vjerske zajednice. Te privilegije su rezultirale nizom situacija koji imaju učinke suprotne načelima koje su jamčene u Ustavu RH, posebno jednakosti pred zakonom, slobodi vjeroispovijesti te odvojenosti Crkve i države. Prilike od kako su se ugovori potpisali su znatno drugačiji u gospodarskom smislu i na kraju ću nešto o gospodarskim elementima, ali prilike su i u smislu popisa stanovništva i smanjenog broja stanovnika koji se prema popisu deklariraju kao katolici. Ono što je važno za naglasiti je sljedeće, da RH ne bi bila prva koja se upušta u ovakav proces, dobar primjer nam je Republika Italija koja je u pregovorima sa Svetom Stolicom postigla promjenu ugovora uključujući i ukidanje obveze održavanje nastave vjeronauka u javnim školama. I sad ću redom 4 ugovora i koje mi imam, koje imamo argumente i razloge zašto bi se trebalo pokrenuti revizija Vatikanskih ugovora. Prvi ugovor je ugovor između Svete Stolice i RH u suradnji na području odgoja i kulture i naravno sukladno odredbi tog ugovora moguće je pokrenuti postupak revizije ugovora. Dakle tim ugovorom je definirano jamstvo obaveznog održavanja nastave katoličkog vjeronauka u svim javnim osnovnim i srednjim školama i u predškolskim ustanovama, zatim osiguravanje novčanih sredstava Katoličkom bogoslovnom fakultetu pri Sveučilištu u Zagrebu s područnim studijima, osiguravanju novčanih sredstava za zaposlenike i rad crkvenih instituta za obrazovanje vjeroučitelja i drugih pastoralnih djelatnika. Između ostalog, za razliku od svog nastavnog osoblja koje ide raditi u bilo koju školu, koji, koji se biraju na natječaju, vjeroučitelji se ne biraju na natječaju, vjeroučitelji se postavljaju, dobivaju mandat od biskupa bez mogućnosti utjecaja nadležnih državnih institucija. To u određenim slučajevima ide i tako daleko da kad se biraju ravnatelji škola da se za ravnatelje škola propisuje dakle ide se u natječaj i imamo vjeroučitelje koji postaju ravnatelji škola. Čl. 14. Ustava RH glasi, svatko u RH ima pravo i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijeklu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki, to je čl. 14. Ustava. Dakle ja se ovim putem moram referirati i na presudu Europskog suda za ljudska prava koji je u jednom slučaju definirao da i, kad je, referirao se na svjedodžbe o uspjehu i kaže da je to u suprotnosti sa ljudskim pravima jel se tamo navodi da pravo na slobodu i vjeroispovijesti uključuje i pravo svakog pojedinca da ne bude upitan o svom odnosu prema religiji ili vjeri, te da njihov nijedan javni dokument ne smije sadržavat podatak koji bi mogao otkriti njegovo vjersko uvjerenje ili nepostojanje vjerskog uvjerenja, dakle na temeljna načela i jednakosti pred zakonom, sloboda vjeroispovijesti i odvojenosti crkve i države. Ono što svi dobro znamo je i slijedeće, a to je da je da RH nema utjecaj na kurikulum koji određuje Hrvatska biskupska konferencija, nema utjecaj na udžbenike ako su i štampani udžbenici u kojem postoje neke stvari koje ne bi bile odgovarajuće da apsolutno bez obzira što se financira, na to nema nikakav utjecaj. Ja vas sve zajedno pitam, da li nam je prihvatljivo i da li mislimo da nam je apsolutno u redu da za jedan predmet u školi djeca, dakle da se oni koji predaju predmet da ih postavljaju biskupi u ovom slučaju, ali može bit u nekom slučaju neko drugi, da se vjeroučitelji ne biraju na natječaju kao što se biraju svi drugi, a da RH i da sustav nema nikakvih utjecaja na da li nam je to prihvatljivo danas i da li bez obzira kako ćete glasati i kako, u kojem smjeru će ić, a nažalost svi dobro znamo u kojem će smjeru to ići, da li nam je 2023.g. takovo nešto prihvatljivo, da li takovo nešto hoćemo? Da ne kažem da se je išlo i korak dalje da je Hrvatska biskupska konferencija, jer iz ovih ugovora ide u niz ugovora sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, da dijete koje je pohađalo vjeronauk ne može, koji je kao izborni predmet, ne može u jednom trenutku reć, ne ja više ne želim imat taj izborni predmet za razliku od nekih drugih, nego taj izborni premet mora biti i dalje. Ono što apsolutno sam sigurna da je, da smo mi sekularna država, a to smo sigurni svi zajedno, ali jednako tako da moramo se odrediti gdje staje države, a gdje počinje crkva i da tu je ovo jedna, jedna od stvari o kojem zaista se treba voditi računa. Ono što sam se referirala i kaže da takav postupak mora biti politički čvrsto utemeljen. Prije ili kasnije ćemo krenuti u to sve zajedno, ali i bez obzira koliko ćete braniti i stati iza stava Vlade koja je mišljenja da to treba, da, da nema osnovu za pokretanje, samo dobro razmislite nakon što prođemo sve ugovore da li je tome tko ili ne. Drugi ugovor je ugovor koji govori o gospodarskim pitanjima. Njim je definiran povrat imovine Katoličkoj crkvi, osiguravanje određenog iznosa iz Proračuna RH, financiranje izgradnje i obnove crkvenih zgrada. Dakle RH Katoličkoj crkvi mjesečno isplaćuje iznos koji su dvije mjesečne prosječne bruto plaće po svakoj župi, broj župa naravno određuje crkva samostalno. Na utjecaj koliko će župa biti u pojedinoj JLS ne ovisi, nema nikakve veze sa državom nego crkva to određuje samostalno. Dolazimo do jednog pitanja koje je vrlo osjetljivo pitanje, a to je pitanje povrata oduzete imovine. Ja tu nemam nikakvih dvojbi i nemam nikakve dileme da svako onaj kojem je oduzeta imovina treba dobiti povrata imovine, ali ono što naglašavam u ovim ugovorima nije definiran niti popis imovine, niti su definirani rokovi, niti su definirani iznosi koji će biti uplaćivani u zamjenu za dobra koja se ne mogu vratiti. Teoretski ovaj ugovor mogao bi RH stvoriti materijalne i financijske obveze neograničenog iznosa i neograničenog vremena trajanja. Mi kao država jedna od naših onako zgodnih karakteristika je to da ni sami ne znamo koliko imovine imamo, da nemamo popis imovine, da način na koji se tom imovinom upravlja nije ni otvoren ni transparentan. Ono što je za razliku od nas kad uđete u razgovor sa onima koji su zaduženi na razini crkve za popis imovine, crkva puno više zna o svojoj imovini i puno jasnije ima sve stvari koje je definirana uz popis te imovine. Ono s čim se ja mogu složiti da gruntovni, katastarski to nije definirano do kraja, ne mislite da bi možda bilo vrijeme da se ovaj ugovor uđe u svoju, svoju reviziju i da probamo barem si odrediti neke rokove, definirat neke iznose danas kad smo u eurozoni ne bi trebali biti teški pa da barem se znaju nekakvi okviri, a ne da svaki put kad se uđe bez obzira da li je to riječ o državi ili jedinici lokalne samouprave onda se čudimo i krećemo iz početka sa nek… sa procjenama i definiranja šta je čije i kako je čije. Slijedeći ugovor je ugovor koji govori o pravnim pitanjima. to je jedan vrlo, vrlo zgodan ugovor kojim su definirane dvije stvari odnosno ukazujemo na dvije stvari. To je određivanje neradnih radnih dana u RH i tu i tu bi se dalo jako definirati da li je to uopće mjesto u međunarodnom ugovoru ili se to treba rješavati drugačije, ali ono što je puno važnije a to je načelo koji kaže da će crkvene vlasti u slučaju sudskih istraga o kleriku zbog možebitnih kaznenih djela koji su predviđeni kaznenim zakonom bili, biti prethodno obaviještene. To je jedna privilegija koju u RH ne uživa niti jedna druga organizacija, niti jedan pojedinac i značajno narušava ustavom zajamčenu jednakost pred zakonom. Nema niti jednog pojedinca, niti nikog tko u Hrvatskoj ima takvu privilegiju. Ja vas pitam u tom dijelu da li smo spremni da kažemo da to treba izmijeniti? S tim više imamo, što smo imali niz recentnih primjera koji su o tome govorili. Četvrti ugovor je ugovor kojim se zadužuje vla… dakle koji je odnos o dušebrižništvu katoličkih vjernika pripadnika Oružanih snaga i redarstvenih službi. To je onaj ugovor koji je sklopljen dvije tisuće, 1996. godine jednako tako i to je ugovor koji kad je bio sklapan jako dobro znamo da je koliki je bilo broj djelatnih vojnih osoba koji je danas znatno manji i ako ništa drugo je to jedan od ugovora kojih, koji bi trebao doći i proći svoj postupak revizije. Nešto malo o financijskim stvarima i financijskim elementima iz ovih ugovora. Dakle, ja sam 2016. godine prvi put od vlade, tadašnje vlade odnosno to je bio kraj 2016. pitala i zanimalo me je koliko se iz proračuna izdvaja za pojedine djelatnosti koje su odnosno temeljem Vatikanskih ugovora za pojedine aktivnosti. Onda sam dobila naravno odgovor koji ne samo da je bio polovičan nego je bio apsolutno nikakav, onda sam tražila još u četiri navrata, dakle u pet navrata sam 2016. i 2017. godine tražila od na različite načine podatke koliko se izdvaja za plaće vjeroučitelja, koliko se izdvaja za visoka učilišta, koliko se izdvaja za zaštitu sakralnih objekata. Zatim vezano uz gospodarska pitanja koliko izdvajamo za župe. Zatim vezano ovaj uz pravna pitanja i tad sam negdje 2018., 2017.-2018. kad smo to sve zajedno zbrojili došli, govorit ću u milijunima jer mislim da nam je to jednostavnije jer su i podaci bili u milijunima od 900 milijuna kuna. Pritom ono što apsolutno želim naglasiti i reći da tu nisu svi, svi oni izdaci koji daju jedinice regionalne odnosno lokalne samouprave do njih, probala sam dobiti od udruga, od udruge županija podatak pa su rekli da oni s tim ne raspolažu, pa sam probala dobiti od udruge općina odnosno gradova pa su mi jednako tako rekli da oni nemaju te podatke. Do tih podataka se može dobiti jedino na način da uđete u proračun svake jedinice odnosno svake općine i svakog grada i tad je bila procjena da tih 900 miliona apsolutno se može, dakle milijarda kuna da se apsolutno može govoriti o duplo većem iznosu kad uzmete jedno i drugo. Počela sam, negdje sam početkom ove godine ponovo zatražila do Vlade da dobijem podatke za 2020., 2021., 2022., naravno da kad sam usporedila podatke sam vidjela da tu puno toga nedostaje i onda sam odlučila da to nema nikakvog smisla jer je to nekakvo istraživanje i svaki put kad dobijete podatak onda morate krenuti ispočetka jer vidite da vam se da li je to namjerno ili je to slučajno dobijete onda podatak koji, s kojim zaista onda imate problem. Ja sam se u jednom času ovaj našalila i rekla sam da imam osjećaj da kad tražite takve financijske podatke da kao da nekom čupate, vadite zube na živo, tako se svi ti podaci skrivaju. Od tog iznosa koji je, o kojem je riječ, taj iznos da budem poštena i korektna do kraja, ide za sve vjerske zajednice u Hrvatskoj, ali otprilike 96% toga ide Katoličkoj crkvi. I sad malo kako to rade neke druge zemlje. Dakle modeli financiranja u nekim drugim zemljama su različiti. Ono što od članica EU jedino više za crkvu od Hrvatske izdvaja Mađarska, dakle oni više izdvajaju za crkvu, imaju otprilike nekakav, isto izdvajaju iz proračuna. Modeli financiranja su vam slijedeći. Njemački, crkveni porez je za one koji se deklariraju kao vjernici. Talijanski ili španjolski model, po talijanskom modelu je 0,8, a po španjolskom 0,52% poreza na dohodak građani izdvajaju ili za crkvu ili za humanitarne organizacije ili imamo onaj model francuski i nizozemski, dobrovoljno financiranje. Ja mogu čak i razumjeti da kažemo da nam je možda francuski i nizozemski, dobrovoljno financiranje, nekako, baš i nije nam do kraja nekako u duhu ovih naših načina funkcioniranja, ali ne vidim razlog zašto nam ne bi bilo u duhu neki od ovih drugih načina financiranja, pri tom vi znate da, možete i čuti od naših ljudi koji su otišli i koji žive vani da se onda oni opredjeljuju i mogu se opredijeliti, oni izdvajaju i mogu se opredijeliti za što se izdvaja. Ono što je zgodno za znati i što želim još jedanput naglasiti je slijedeće, a to je da recimo, navest ću dvije zemlje Irsku i Španjolsku. Irska, koja je jasno se opredijelila i rekla da je došlo vrijeme da se crkva makne iz centra društva odnosno da se tu izdefiniraju na drugačiji način ili Španjolska koja je najavila i pokrenula, a u jednom času stala, al nastavila dalje, raskidanje Konkordata sa Svetom Stolicom. I ja i vi smo svjesni činjenice, a to je da cijeli postupak kad bi bili i zreli i kao društvo spremni učit to sve zajedno, postupak su sklopile dvije strane i dvije strane jednako tako bi morale biti spremne da i pokrenu postupak revizije, dakle jedna strana je Sveta Stolica, druga strana je RH, RH. Ali ako jedna strana koja ima niz obveza i način na koji je ne pokrene i ne krene s tim teško je očekivati na drugu stranu da se uopće prihvati takvog jednog posla. Jednako tako znate da bez obzira na svoju vjeroispovijest sve ono što se financira financira se iz proračuna koji jednako pune građani RH. Ja ću navesti navesti primjer jednog biskupa koji je na jednom skupu ne tako davno rekao slijedeće, a to je da, kritizirao je i vjeronauk u školama i kaže da su generacije odgajali vjeroučitelji koje su postavljali biskupi koji su podbacili u odgoju i odgojili vjerski nepismenu djecu. Dakle vjeronauk u školama je imao, ima kritiku i među klerom. Ono što apsolutno sam sigurno i u što sam uvjerena, a to je, mi raspravljamo o 4 ugovora kojeg su potpisale dvije zemlje. Jedna od tih potpisnica, u ovom slučaju RH, mora biti spremna prihvatiti i reći, da došlo je vrijeme da dođemo u reviziju tih ugovora. Ono što mi svi zajedno moramo štititi, moramo štititi Ustav RH. Međunarodni ugovori su iznad zakona, ali ni u jednom svom elementu ne smiju biti u protivnosti sa Ustavom RH i nitko ne može imati neku posebnu blagodat i neku posebne, posebnu uvjete koji ne vrijedi za druge građane RH. Jednako tako, danas da, da možda za kraj nešto i kažem. Današnja crkva kad malo uđete u sve ono što propagira i radi i ako to hoćete ući i hoćete čitati i čitati na adekvatan način je crkva mirotvorstva i dijaloga sa svijetom, pogotovo u ovim teškim vremenima gdje smo sudionici i vidimo ratovi koji se dešavaju i ljudska stradavanja, to je jedan dio. Druga stvar o kojem svi moramo voditi računa je slijedeće, da je Europa najpoželjnije mjesto za život na kugli zemaljskoj, da će biti, da će biti prostor u kojem će doći niz ljudi iz cijelog svijeta u potrazi za kruhom i nemoći i nemogućnosti da žive tamo gdje su rođeni i da ono što oni propagiraju propagiraju mirotvorstvo i dijalog sa svijetom i to je današnja suvremena crkva. To više nije ona crkva kakva je bila prije, siromaha i zapostavljenih, križa i trpljenja, nade i radosti. I gledajući u tom kontekstu i gledajući ove ugovore na način na koji su sklopljeni i uvjete pod kojim su sklopljeni ja sam duboko i intimno sigurna da je došlo vrijeme da 2023.g., da je sazrjelo vrijeme da se pokrene postupak izmjene ovih ugovora. Jednako tako, odnosno pregovora o izmjeni ovih ugovora, jednako tako, ne mislim tu na kolegicu nego mislim na jedan drugi film gdje je glavni junak rekao glavnoj junakinji „E Danice, Danice, al si ti naivna“. Apsolutno je bilo jasno kako se je Vlada očitovala o svemu ovom. O tom očitovanju ću imat prilike, pa ću ovaj nešto kasnije reći, gdje je apsolutno ova Vlada jasno rekla svoj stav, ali ova Vlada i ova država je Vlada i država svih građanki i građana RH. U odnosu na to bi trebala zaista imati i voditi računa. Ako, i evidentno je kako će većina glasati jer se to vidjelo na odborima i vidjelo se i kod mišljenja Vlade, ali ja vas samo molim, bez obzira na stavove koje ćete deklarirati i bez obzira na to gdje će se ukopati svako u rovovima, dajte malo duboko, intimno razmislite i vidite da li ova 4 ugovora zaista vrijeme da tako ostanu ili je došlo vrijeme da ih barem izmijenimo. Hvala lijepo.

Pa evo, hvala kolegice Mrak-Taritaš i u duhu ovog poziva, ja ću pokušati biti dijalektična. Znači uistinu, ajmo zadržati svoje stavove, ali ajmo pokušati gledati očima onog drugog i gledajući tim očima, ja moram reći da je uistinu bitno primijetiti da je na posljednjem popisu stanovništva broj katolika bitno i znatno manji. U tom smislu vjeronauk u školama radi očito neku štetu. Ono što je meni bilo zanimljivo iz odgovora Vlade je da Vlada zapravo indirektno tu štetu priznaje, na vašu dijagnozu, da je vjeronauk u školama loš, a loš je i za onu djecu koja su ateisti, koji ne idu na taj vjeronauk, Vlada je rekla da je ove godine pokrenula … .../Upadica: Hvala gđo Hvala lijepo kolegice Peović. Dakle svi mi koji smo imali djecu u .../nerazumljivo/... u osnovnoj i srednjoj školi i koju, koji imaju i sad djecu, riječ je o jednom, onako, pragmatizmu, ja bih rekla, gdje roditelji, da ne bi ušli i da ne bi stigmatizirali tu djecu, kažu, okej, odi na vjeronauk da se, da ne budeš i onda, šta ćeš raditi po hodnicima i sve ostalo. Da li je smisao vjeronauka to? Da li je smisao vjeronauka da djeca dobiju dobru ocjenu na kraju godine, pa onda, znaš, imat ću peticu iz vjeronauka, imam tamo časnu, pjevat ću cijelo vrijeme, netko malo lošije ili malo, malo manje lošije, da li je to bio smisao vjeronauka? Ja mislim da je smisao vjeronauka da vjeronauk bude u crkvi i da tamo se mora učiti, a smisao je školovanja da se uči o različitosti vjere, … .../Upadica: Hvala g. potpredsjedniče Sabora. Kolegice Mrak-Taritaš. Ja bih volio da u minuti koju ćete imati za odgovor na repliku kratko i jasno kažete koja je poanta ovoga što želimo napraviti jer mi ćemo slušati danas, a slušali smo i prethodnih dana, raznorazne falsifikate i vrlo, vrlo maliciozne interpretacije onoga što radimo. Dakle da se tu napada Katoličku Crkvu, da se napada vjernike, da je ovo, ne znam, ono, da se ne znam što radi. Dakle mi ovdje radimo inicijativu za izmjenu međunarodnih ugovora koje je Hrvatska sklopila. Dakle imamo apsolutno pravo i poanta je, kao što ste i rekli u svom izlaganju, što su mnoge druge zemlje, uključujući jednu Italiju, recimo, radile, da takav odnos sa jednim subjektom međunarodnog prava, sa Svetom Stolicom, bude adekvatan i da obje strane se u njemu osjećaju dobro. Samo ponovite što želimo napraviti. **Radin, Hvala lijepo na ovom pitanju, kolega Glavašević. Dakle, ovdje se mogu jačati mišići, može se dodvoravati, može se reći ovako ili onako. Ja sebi nekako uvijek uzimam pravo za neke stvari, ja sam išla na vjeronauk u crkvu uvjet na vjeronauk, u crkvu išlo poskrivečki jer sam odrasla u takvoj obitelji. I kad sam se vjenčala, nisam se vjenčala naknadno i sjetila se nakon 20 godina da bi se trebalo vjenčati, ja u trenutku kad sam se vjenčala sam se vjenčala u onoj u onoj državi, u onom, u crkvi i nisam imala s tim nikakvih problema i to sam učinila iz tradicije i odrasla sam u katoličkoj obitelji. Ali, ako imate ugovor između dvije države u kojoj jedna država treba osigurati sve, a druga ništa ili skoro ništa, pa onda je vrijeme da kažeš, ljudi moji, ajdemo sjesti i sklopiti ugovore koji će biti koliko-toliko ravnopravni. Mi govorimo o neravnopravnim ugovorima u odnosu na RH. **Radin, Furio Evo, poštovana kolegice, da sad se ne prebrojavamo tko je kad išao u crkvu ili se vjenčao u crkvi ili slao djecu u, na vjeronauk u crkvi, itd., mislim da to nije sada prilika da se time bavimo nego da govorimo, je li, o biti ovih, ovog zahtjeva za revizijom. Ako je jedna Italija mogla provesti reviziju ugovora, da se odražavaju u skladu sa društvenim promjenama, sa gospodarskim promjenama, čega se mi bojimo? Dakle ovo nije zahtjev za ukidanjem tih ugovora, ovo je zahtjev za revizijom ugovora, ovo nije zahtjev ni za izbacivanjem vjeronauka iz škola, ja bih rekla, nego dati mu pravo mjesto, da bude zaista izborni predmet, a ne predmet prisile nekome. I druga stvar, ono mi je skandalozno kad kažete da već godinama ne možete dobiti financijske podatke koliko ovi ugovori koštaju porezne obveznike Hrvatske. Hvala lijepo. Krenut ću malo od kraja pa na početak pa onda u sredinu. Dakle financijske podatke ne možete dobiti, jednostavnije ćete, ne znam koje druge, kao da nekom čupate nokte otprilike i svaki put kad dobijete, tražite još nešto. Ja sam namjerno na odgovor na kolegi Glavašević odgovorila to što jesam iz razloga samo da, da shvatimo da, ja sam apsolutno protiv toga da brojimo krvna zrnca i kad tko bilo što, ali ne želim da mi stavljaju etike koje mi se inače stavljaju jer kao ja sam sad protiv crkve ili protiv svećenika ili protiv ne znam protiv čega nisam. Ja sam samo za to da svi građani RH imaju isto pravo i za to sam da RH ima ugovor sa drugom državom koja je odgovarajuća i koja je ravnopravna, a ja inače mislim da vjeronauku stvarno nije mjesto u školama još manje mjesto u predškolskim ustanovama i baš me zanima kako djeca u vrtiću se odnose prema vjeronauku i … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… … mogu to birati, imat Hvala. Poštovana kolegice Taritaš, znamo da kad crkva akumulira previše političke moći da se to onda izraženo reflektira na mnoge procese i društvene dogovore, a znamo također u području znanosti i medicine da je crkva vrlo često suprotstavljena onome što se smatra suvremenom znanstvenom spoznajom, onome što se smatra javno zdravstvenim interesom itd., možemo krenuti od pobačaja, možemo od medicinski pomognute oplodnje, može o kontracepciji, možemo o cijepljenju protiv HPV-a itd. Kako onda komentirate činjenicu da recimo u Hrvatskoj imamo Hrvatsko katoličko sveučilište na kojem od nedavno imamo medicinski fakultet. Kako ćemo educirati liječnike u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama koji bi trebali raditi u javnozdravstvenom sustavu u Hrvatskoj, a educirati će se ne sveučilištu čija dogma se otvoreno protivi upravo tim znanstvenim spoznajama. Anka (GLAS)** Hvala lijepa kolegice Kekin. Ne tako davno mi smo ovdje imali raspravu o pobačaju i imali smo tad i u toj raspravi smo govorili o prizivu savjesti. Ono što je mene zaprepastilo je slijedeće i to ću ovim, želim to reći, a to je, dakle u Hrvatskoj imate sve više i više potpomognute oplodnje iz jednostavnog razloga što se žene odluče što kasnije rađati, a ono što je znanost je napravila svašta, ali najbolja je fertilna dob do nekakvih 30-tih što se kasnije odlučite iznad 40 vam je puno teže. 60% babica je u prizivu savjesti i ne žele pomoći u porodu žena koje su zatrudnjele potpomognutom oplodnjom. To je stravično. To su stvari koje nas trebaju pitati i zaista se onda trebamo sve zajedno zapitati kud to ide. I tu je uloga crkve izuzetno velika i izuzetno važna. **Radin, Furio Hvala lijepa predsjedavajući. Ja bih radije replicirao kolegi Glavaševiću. Nitko zdrava razuma neće zaključiti da je ovo protukatoličko, protuhrvatsko. Dakle i iz interpretacije i sadržaja dalo bi se zaključiti da gospođa Taritaš brine o hrvatskom nacionalnom i državnom interesu. Ona je navela četiri, četiri ugovora od kojih je svaki pravno, kanonski, povijesno, politički ispravan. S druge strane imamo ugovor s Srpskom pravoslavnom crkvom koji nije ni kanonski, ni pravno, ni politički, ni zdravorazumski, a ja 3 godine o tome pričam i nemoj se Stier smijati, ja 3 godine o tome pričam zašto nije ako je netko dobre volje i dobre nakane krenuo revidirati i jedno i drugo. I zašto na koncu ja nisam, tražim da potpišem jer ja bih vrlo rado potpisao ovu inicijativu? Kolega Prkačin kad sam skupljala potpise nije vas bilo, a onda sam išla predavati i to je bio razlog iako ste mi obećali. Znate to potpisati? Kad sam skupljala potpise da bi u raspravu došle menstrualne potrepštite i rasprava o menstrualnim potrepštinama, vi ste bili na hodniku pitali ste šta skupljam, ja sam rekla, vi ste rekli ja ću vam to potpisat ali ako krenete u Vatikanske to ću vam još puno radije potpisat. Dakle, mi ono što ste vi rekli, mi o ovim ugovorima trebamo raspravljati točno onako kako oni jesu. Ja sam namjerno kolegi Glavaševiću kad sam odgovorila, odgovorila da maknem tu priču da nešto razumijem ili ne razumijem. Jako dobro razumijem i jako dobro razumijem o čemu je riječ i duboko sam uvjerena da je došlo vrijeme da revidiramo ovo, a temeljem ovog onda će se revidirati i drugi ugovori jer su drugi ugovori koji su sa drugim vjerskim zajednicama nastali, nastali po uzoru na ovo. Hvala. Gospodin Davor Ivo Stier, čekajte samo malo, povreda Poslovnika gospodina Prkačina. Je, je 238. Gospođo Mrak Taritaš iz vaših usta u božje uši. Ja povjerovao da me niste našli radi toga što bit tada možda imao pravo obraćati se nakon svakog od, od izlagača pa da ne bi pričao više nego što treba. Hvala. Opomena nećemo ići u detalje. Gospodin Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Pošto… hvala potpredsjedniče, poštovana kolegice bili ste u Vladi i vaša je stranka tada imala i resor vanjskih poslova, moje pitanje da li ste tada pokrenuli ovaj postupak revizije, gdje je zapelo ako ste to učinili, ako niste zašto, zašto niste. Ovo je ugovor sa Svetom Stolicom ugovor sa Katoličkom crkvom koja zbog svoje strukture, mjesna crkva ne progovara s državom nego to čini Sveta Stolica. Kao što ste i prije rekli takav ugovor imamo i s drugim vjerskim zajednicama, pa me zanima zašto niste onda odmah tražili i reviziju i Srpskom pravoslavnom crkvom ili islamskom zajednicom jednostavno da bude jednak pristup svima. I treće postavili ste pitanje ustavnosti nekih odredbi ovog ugovora je li ste pokrenuli takav postupak prema Ustavnom sudu, ako jeste gdje je ta odluka Ustavnog suda, ako niste zašto niste. **Radin, Furio Hvala lijepo kolega Stier, korak po korak. Dakle, prvo idemo vidjeti s Vatikanskim onda iza toga zaista ono što sam odgovorila kolegi Prkačinu onda su osnove i revidiranje i svih drugih ugovora koji ima određene elemente ili vezano uz neke stvari i ovi drugi ugovori imaju te određene elemente. Kad je riječ o pokretanju postupka pred Ustavnim sudom, jednako tako iza ovog postupka koji će biti ovdje, zaista mislim da je došlo vrijeme da to pokrenemo pa nek se ustavni odnosno neki drugi saziv Ustavnog suda jer znamo da se ustavni suci će se birati, ako bude sve okej sljedeće godine u, 10 ustavnih sudaca u 6. mjesecu, a kad me pitate, kad sam bila u Vladi, to je kao da pitate vašeg premijera Plenkovića zašto je inkluzivni dodatak došao na red tek pri kraju njegovog mandata.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice, vaše izlaganje je bilo onako mirno, onako fino, čak se i svidjelo kolegi Prkačinu, je li, to je razlika između pravaša i demokršćanina, kasnije u replikama već ste počeli malo pokazivati pravo lice. Nije bitno vama to što Katolička Crkva ima ugovore, nego bitno je ono što Katolička Crkva zastupa pa ste već i vi, kolegica Kekin istaknuli znači pravo na život i nazvali ste neznanstvenim branjenjem prava na život. Pa kolegice Kekin, isparajte vašu diplomu ako vi ne znate da život počinje začećem. Isparajte. ne znate ništa. Kolegica, kolegica Puljak govori o predmetu prisile, pa mi nije jasno, kolegice, recite mi jedno dijete koje je prisiljeno ići na vjeronauk ili vam je problem što se na vjeronauku uči? Dakle drage moje, na vašu žalost, ovi će ugovori ostati, a malo više ćete još dobiti papra u raspravi pojedinačnoj. **Radin, Furio Hvala lijepo kolega Zekanović. Svako od nas ima svoj način govorenja i svoj način pokazivanja svog stava. Netko, ako je dovoljno glasan i ako viče, onda misli da ima argumente koji su značajno jači od onog koji nešto mirno i jednostavno kaže. je moje pravo ili krivo lice, teško je to sad da ćete baš vi suditi koje je pravo ili krivo, dakle moji su stavovi apsolutno jasni, jasni su stavovi oko Vatikanskih ugovora, jasni su stavovi oko pobačaja, jasni su bili stavovi oko nekakvih drugih stvari. Nisam se iza nikog skrivala, a najmanje iza sebe i to ću učiniti i to ću učiniti i dalje. Jasno sam rekla zašto mislim da je došlo vrijeme revizije Vatikanskih ugovora, jasno sam vas sve zajedno pitala da u miru razmislite da li je tome tako, a malo se interesirajte oko vjeronauka i pitajte onu djecu koji su za vrijeme vjeronauka, nisu imali što raditi, da ne kažem, gluvarit po stepenicama i sve ostalo. Hvala lijepo. Svi smo bili ponosni kada je Hrvatska stekla svoju samostalnost i neovisnost. Danas smo u uvodnom izlaganju na konkretnim primjerima, što je sadržaj Vatikanskih ugovora shvatili da je Sveta Stolica vlast iznad državne vlasti. U nadređenom je položaju u odnosu na državu i time je negirano ono ustavno svojstvo sekularne države. Zato ja tvrdim da će Hrvatska svoju punu samostalnost i neovisnost steći tek kad se ovi ugovori raskinu ili izmijene na način da ugovorne obveze budu na ravnopravnoj osnovi smatram da bi i Vatikan to trebao podržati, a s obzirom na političku klimu u Hrvatskoj, možda i inicirati jer tek tada bi Vatikan pokazao da je priznao Hrvatsku u njezino punom svojstvu ustavne države, onako kako je ona u Ustavu i napisana, a danas nam je zapravo, za desnu stranu sabornice barem, argument … .../Upadica: Hvala./... da nas je Vatikan prvi priznao pa smo zbog toga vječni dužnici i u dužničkom odnosu s obzirom na ovakav sadržaj Vatikanskih ugovora. To moramo mijenjati jer … .../Upadica: Hvala./... Hrvatska treba novi temelj svoje budućnosti. Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolegice Orešković. Dakle stvari koje su bile i vrijedile pred 50 godina, jako dobro znamo da danas ne vrijede. Stvari koje su vrijedile prije 25 i pred 27 godina kad su potpisivani ovi ugovori, danas ne vrijede. Oni tad, naravno, potpisani su u i iz određenih zahvalnosti i svega ostalog, ali danas te ugovore, ajdemo probati gledati dvije suverene imaju ugovore u kojem jedna država ima brdo obveza, a druga ništa. Ajmo podvući crtu, ajdemo napraviti analizu, ajdemo vidjeti što ih tih Vatikanskih ugovora i ono što oni jesu, svi ih zove vatikanski jer nam je tako jednostavnije, koje benefite i koristi mi imamo u sustavu obrazovanja? Ajdemo probati samo to, to vidjeti i vidjeti gdje smo. (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče, kolegice Mrak-Taritaš. Ja sam pogledala vaš prijedlog iz 2018. i fonogram, sve rasprave i mogu reći da ste se uspješno citirali, niste ništa dodali iako sam se ja potajno nadala da ćete vi ipak prepoznati u ovim ugovorima između Hrvatske i Svete Stolice bit, a bit tih ugovora je karitativni rad i dušobrižništvo. U zemlji u kojoj na tisuće časnih sestara dnevno pomaže ljudima, brine o starima i nemoćnima, u zemlji gdje svećenici i redovnici organiziraju pučke kuhinje, hrane gladne i pomažu im da spoje kraj sa krajem, vi nijednom riječju niste spomenuli bit ovih ugovora, a to je karitativni pristup. Zato ja vaš prijedlog ocjenjujem neprijateljskim, anticivilizacijskim, prijedlogom kojim želite ukinuti vjerske slobode i crkvu stjerati u sakristiju i to me brine. **Radin, Furio Hvala lijepo. Kolegice Petir, mene iz vaše rasprave brine nešto drugo, a to je, vi želite reći da svega toga nema, dakle, ni karitativnog ni dušobrižništva ni svega ostalog što ste naveli, da vas sad ne citiram jer vas ne mogu citirati, ni u Italiji ni u Španjolskoj ni u Njemačkoj ni u Francuskoj ni u Nizozemskoj, da to tamo ne postoji jer tamo je način financiranja drugačiji, dakle samo ovaj način financiranja koji je iz naših dakle Vatikanskih ugovora to će osigurat. Ja u to nisam sigurna. Dakle ja vam ni u jednom trenutku u raspravi nisam rekla o dijelu financiranja kojim se financiraju zaštićeni spomenici kulture koji su crkve ili koje, dakle koji su vjerski objekti. To uopće nisam jer je to nešto što je logično da se radi i što se mora radit, ali nemojte mi reći da samo zahvaljujući ovim financijskim, to je u Hrvatskoj moguće, al sve ove države…/Upadica Radin: Hvala./…koje sam nabrojila to tamo nije moguće. Hvala. Samo mala ispravka, budući da taj podatak znam, u Italiji nije 0,8 nego 0,08, a može se dati i humanitarnim organizacijama i drugim crkvama itd. taj 0,08. A opet je crkva zadovoljna, razmislite malo o tome. Josip (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Kažu da nisi pravi ljevičar ili barem skriveni ljevičar ako uoči nekih izbora ne izvadite temu Vatikanskih ugovora ili revizije ili ukidanja itd.. 2011.g. Vatikanski ugovori, premijer postaje Zoran Milanović, ministar uprave Bauk, ministrica Taritaš odlazi na prvi posjet u Vatikan, vraća se i kaže nismo ni zucnuli o Vatikanskim ugovorima. Nakon toga zatišje uoči europskih izbora 2018.g.. Ponovno gđa. Mrak-Taritaš vadi Vatikanske ugovore kao temu koja se razvija uoči europskih izbora 2019.. Opet ništa, pa onda 2020. Bernardić, ukinut ćemo Vatikanske ugovore, revidirat ćemo, pa je to bilo obilježje parlamentarnih izbora, pa onda i predsjedničkih izbora. Evo idu izbori i sada, ponovno opet Vatikanski ugovori. Demantirajte me ako to nije tako. To je običan i jeftini ljevičarski populizam koji će jeftino propast vrlo brzo na ovaj glasovanju slijedeći tjedan.

želi imputirat da su ljevičari, a kao što smo čuli oni su zapravo suverenisti koji žele suverenitete RH jer je trenutno okupirana s ovim ugovorima, vjerojatno švicarska garda trenutno okupira Hrvatsku, pa se treba Hrvatsku osloboditi kao što je to bilo

ali molim vas probajte bar oslovljavati saborske zastupnike po klubovima ili strankama u kojoj pripadaju, nemojte im prisvajati suverenizam kad očito to nisu, jedino smo mi ovdje suverenisti. Dobro, sad to pitanje koji je i koji nije suverenist smo riješili i idemo, idemo dalje, g. Rade Šimičević. …/Upadica imate pravo. Odgovor gđe. Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Ja bih odgovorila ako može, hvala lijepo. Hvala poštovani potpredsjedniče sabora. Dakle uvijek je problem kad netko od HDZ-a, u ovom slučaju g. Borić sudi po sebi, pa onda oni znaju da oni funkcioniraju da uoči izbora obećaju svašta, da uoči izbora imamo napuhan proračun, da uoči izbora otvaramo sve one teme koje su nam škakljive i onda su dubokog uvjerenja da to čine i svi drugi. Nismo svi isti i ne funkcioniramo svi isto, al postoji jedna stvar koju apsolutno i nikad neću dopustiti. Neću dopustiti da bilo ko od vas tu kaže da više voli ovu zemlju, da više skrbi za nju, da se, da je ako ste s desne strane da onda ste tu puno veći domoljub, ja ću reći domoljub i volite ovu zemlju i nekako sjedite s lijeve strane govornice, bez obzira gdje sjedite vi to radite ili ne radite. E sada imamo jednu povredu poslovnika g. Borića, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa, čl. 238., omalovažavanje. Ovako ste se ponašali kao dio vlasti kad, na način na koji ste meni sad odgovarali u replici, znači vi mene niste demantirali, znači sve izbore dosada smo prošli na način da ste vadili tu temu. Ovo je prijedlog zakona iz 2018.g. i to vi dobro znate, ali eto sad je prigodno, kako ćemo do te ljevice koja nas ne podržava, pa makar i mi skriveni, ja sam rekao skriveni ljevičari, kao košto je gđa. Taritaš,

se ne razumije./… E dobro, sad naglašavam. Gđa. Mrak-Taritaš, opomena iz istih razloga, mislim formalnih jel **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Ja se referiram na čl. 238.. Ako na napad ne reagirate i mislite da ne trebate reagirat onda se to kod nas računa kao nemoć, ja ovaj ipak reagirati na ovo što je rekao g. Borić. Dakle, ne napada se crkva, ne napada se Vatikan, ne napadaju se vjernici, govori se o ugovorima koje je RH sklopila sa Svetom Stolicom, a to ili možemo ili znamo u tom smislu voditi raspravu ili ne znamo. Dobro, opomena je jer je bila replika. Onda ćemo tijekom rasprave vidjet koga napadamo, to ćemo još vidjeti. Gospodin Šimičević, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo poštovana kolegice, ja neću o ljubavi, nije problem u ljubavi, nije problem niti u Vatikanskim ugovorima, nego je problem u percepciji onih koji su potpisali ovu peticiju, odnosi se na dvije stvari, odgoj i obrazovanje i novac. Vi ovdje uporno govorite da neko prisilno dovodi djecu na vjeronauk, što nije točno. Vjeronauk je usvojilo, program kurikulum vjeronauka je usvojilo ministarstvo 25. siječnja siječnja 2019.g. i svi su obavezni raditi po tom programu, znači bez potpisa i suglasnosti roditelja niko nikoga ne može dovesti na vjeronauk. Drugo, u svim školama je organizirana mogućnost oni koji nisu na vjeronauku da imaju određenu drugu aktivnost, novac jer vi zapravo želite ovaj novac koji dobiva Vatikan usmjeriti u neke druge udruge koje bi imale svoje ideje i ne znam što bi u što bi ovo društvo pretvorilo. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Kolega Šimičević, ja sam najmanje pozvana da kažem da ću da ja želim novac usmjeriti ovako ili onako, ja samo želim da Hrvatska ima modele kao kao što imaju neke druge zemlje koje su nam uzor u nekim drugim stvarima. Temeljem Vatikanskih ugovora su sklopljeni i ugovori sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, temeljem toga jasno stoji da kurikulum vjeronauka definira HBK, a ministarstvo samo potpisuje što možete provjeriti i u samom ministarstvu, ne morate vjerovat mojim riječima, možete vi provjerit i vidjet. Hvala lijepo. Hvala i vama. Povreda poslovnika g. Šimičević. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Čl. 238. kolegice ja nisam rekao da biste vi usmjerili novac nego tu su potpisnici ne znam što, oni možda imaju neke druge ideje koje bi u što bi utrošili taj novac. Ali što se tiče nastavnog plana i programa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovdje piše znači ništa se u školi

Iz formalnih razloga opet ide opomena jel je bila replika. I sada, čekajte je bilo odgovor ili. Ne. Gospođa Karolina Vidović Krišto onda ima repliku, izvolite. Kolegice Mrak Taritaš znanstvena je činjenica da mržnja zasljepljuje, mi smo se ove tri i pol godine izrazito međusobno uvažavale, ali ovaj vaš prijedlog je doista odraz mržnje. Vi u ovom prijedlogu bez ikakvih argumenata vrijeđate sve vjernike i praktične i ne praktične, a svjesni ste da je katoličanstvo dio hrvatskog nacionalnog identiteta. Vama smeta povrat imovine koju su komunisti oduzeli Crkvi, braniti komunističko nasilje ne postoji nigdje u Europi. Vi branite oduzimanje imovine, vama smeta 900 milijuna kuna za Katoličku crkvu, za sve ono što njezine institucije doprinose društvu od vrtića, škola, sveučilišta do školskog odgoja. Znači vama je problem 900 milijuna kuna za Katoličku crkvu, a nije vam problem kada samo na privatizacije Croatia osiguranja Vlada čiji ste vi bili član ukrade 5,4 milijarde kuna. znači korupcija vam ne smeta, ali Katolička crkva vam smeta, možete li mi molim vas objasniti ovaj fenomen? **Radin, Furio Hvala lijepo. Teško mi je objasniti fenomen koji ste pročitali moje mržnje prema Katoličkoj crkvi u ovom prijedlogu. Pokušavala sam kad sam govorila u ime predlagatelja jasno reć o čemu, o čemu govorimo, jasno reć da treba biti transparentan, jasno reć da ako svi pune proračun RH onda o tome trebaju voditi računa i jasno sam definirala neke stvari. Ne mrzim i apsolutno mi je mržnja nešto što čak i kad se na nekom naljutim onda se relativno brzo i odljutim tako da mi to nije karakterna osobina. Ali sam duboko uvjerena u jednu činjenicu, a to je da ako se sklope ugovori između dvije ugovorne strane od kojih jedna ugovorna strana ima brdo obveza i financijskih i svakih drugih, a drugih nikakve da onda dođe vrijeme da sjedne se za stol i krene razgovarat i vidjet dal je došlo vrijeme da se oni revidiraju. Hvala i vama. vi kad govorite o transparentnosti u ovom kontekstu je vrijeđanje hrvatskih građana. O kojoj transparentnosti vi govorite? Bili ste članica jedne od najkorumpiranijih vlada u hrvatskoj povijesti, predstečajne nagodbe, Croatia osiguranje, Gunja dakle i vi sad govorite o tome da vi želite revidirati i činite nešto dobro za Hrvatsku to je vrijeđanje zdravog razuma. A istina je da mržnja zasljepljuje i svatko tko pročita ovaj prijedlog će iščitati da je ovo isključivo …/Upadica Radin: Hvala lijepa. Ide opomena jer je bila replika. A imamo drugu povredu poslovnika gospođe Dalije Orešković. Čl. 238. vrijeđanje zastupnika, radi javnosti ovo govorim. Razgovor o tome kako urediti društvene i državne odnose u ovoj državi nije mržnja. U nedostatku drugih argumenata kolegice Krišto prozivate za mržnju one koji s mržnjom blage veze nemaju, u nedostatku argumenata uvijek se vraćate na dvije, tri floskule o Croatia osiguranju i drugim temama, to su floskule u ovom slučaju su floskule, ovdje je nema. Imaju li pravo svi hrvatski građani znati na koji način se troši njihov novac i imaju li pravo …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… na ravnopravnoj osnovi odlučivati i o svojoj budućnosti. Gospodin Miro Totgergeli replika. (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, danas ste me baš razočarali svojom izjavom da su odredbe Vatikanskih ugovora protivne Ustavu iz dva razloga. Prvo, pohađali ste vjeronauk u Bjelovaru i kad ovako govorite o Vatikanskim ugovorima to ostavlja jednu gorčinu kod mene. A druga stvar, zato što ste dugi niz godina u politici i sad mi nije jasno kad ste shvatili da su odredbe Vatikanskih ugovora protivne Ustavu, je li to danas ili to u vrijeme dok ste bi li u vladi ili mislite da je to u trenutku kad su i potpisivani? Prošli su saborsku proceduru mislite da su ljudi koji su potpisali to tad radili protivno Ustavu? To me onako malo zgrožava. Preolako izbacujete takve izjave sa ove govornice,

polako. Mi iznosimo činjenice sad, ne činjenice, razmišljanja, a neke su činjenice, neke nisu to će odlučiti ovaj javnost. Izvolite gospođa Mrak Taritaš. Kolega Totgergeli, dakle svatko od nas ima svoj način na koji govori i svoje argumente i za nekog je uvjerljivo za nešto ne. Postoji u ljudskoj povijesti nešto što je uklesano u kamen, a Vatikanski ugovori sigurno nisu uklesani u kamen, ako već nisu uklesani u kamen da li vi ovaj mislite da postoje neki dokumenti koje treba preispitat, o kojima treba razgovarati, o kojima treba razgovarati na nekakvoj drugoj razini, po nekim drugim uvjetima. Ako mislite da postoji onda i ima osnov za, da se pokrene postupak revizije Vatikanskih ugovora. Ako se prema njima odnosimo kao da su uklesani u kamen, ha onda ćemo ih ostaviti tako kako je i trpiti, ali ovo više nije samo dolina suza i trpljenja nego nekako dolina i donošenja nekakvih odluka. Odluke nije svaki put jednostavno donijet. Hvala lijepo.

i danas ovako govorite o Vatikanskim ugovorima. To kod mene ostavlja gorčinu, ali sad ste i sami i ja mogu shvatiti da ste vi kroz vrijeme došli do nekih drugih spoznaja gdje se sad ne slažete sa nekim odredbama Vatikanskih ugovora. To je vaše pravo, ali tvrditi s ove govornice da su one u suprotnosti sa Ustavnom, Furio (Nezavisni)** Dobro, bila je replika. Ide povreda Poslovnika gospodin Bori…, ne ide opomena. Gospodin Borić. Hvala lijepa. jer su oni ustavni stručnjaci, oni sve znaju, kompetentni kako oni kažu, a vidjeli smo kako izgleda kompetencija, uhvatili su se gore u kutu ne, jesu se pohvatale znači radi čega, radi birača. I jedni i drugi streme prema tim biračima.

Poslovnika. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Govor izvan teme, vrijeđanje Članak 238., ono možemo birat mislim šta smo slušali zadnjih 10 minuta nema ni… ono niđe veze rekli bi Bosanci sa temom o kojoj danas govorimo. volio, ja bi stvarno volio da se vratimo na meritum. Znači imamo četiri međunarodna sporazuma sa Svetom Stolicom možemo li i o tome sine ira et studio. Ono lijepo, hladno znači argumentirano, vi kažete nešto ne slažemo se, ne morate biti iznenađeni i uvređeni Pantiću mislim. …/Upadica Furio Radin: Hvala, hvala, vrijeme, vrijeme./… Hvala lijepo.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Meni ne treba opomena. Dakle, kao što je rekla gospođa Mrak Taritaš imamo 4 ugovora, 3 '96., 1 '98. i vrlo je jasno da obje strane ugovornice moraju se usuglasiti u slučaju pokretanja bilo kakvih izmjena jer onda znamo i moraju biti i formalno-pravna ali i politički vrlo čvrsti razlozi da bi se to pokrenulo. Prema tome, vi ste sami rekli u vašem govoru da bi trebalo ovo, da bi trebalo ono, dakle da bi trebalo jednu širu raspravu oko svega toga provesti, a mi moramo podsjetiti da Sveta Stolica koristi još sa 80-ak drugih država ovakav Dakle, nismo mi ništa posebno i jedini da bi se sad o nama nešto posebno trebalo događati u odnosu na sve druge zemlje jer vidim da ste uspoređivali Italiju i neke druge. Pa stoga mislim da bi prije ovakve bilo kakve promjene trebalo itekako širu raspravu provest ako uopće je provesti i zašto je provesti. Hvala Hvala, hvala lijepo. Dakle, mi raspravljamo u Hrvatskom saboru. Raspravljamo dakle jedna osoba se eto usudila reć, napisat, složit i reć da bi možda bilo vrijeme da krenu Vatikanski ugovori u reviziju ta stranka ima tu jednu osobu, ne znam po kojem kriteriju se, će gospodin Borić odlučit tko smije ući u sabor ili ne smije ući u sabor, ali ja mislim da je dobro da se raspravlja i mislim da je dobro da, jer ako ovo nije mjesto gdje ćemo raspravljat, imat različita mišljenja zamislite parlament koji misli isto. Pa u povijesti smo imali takve parlamente koji su mislili isto i nisu ništa dobro donijeli ni tom narodu ni bilo čemu drugom. Prema tome, apsolutno imamo pravo razmišljati drugačije. Ja mislim da je došlo vrijeme da se pokrene revizija Vatikanskih ugovora, a Vlada odnosno vladajući misle da nije, pa ajmo sučeljavati različite stavove i različita mišljenja … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… … na kraju će biti onako kako vladajući odluče što vi dobro znadete. Gospodin Cappelli je tražio povredu Poslovnika sad ćemo vidjeti zašto. slučajevi, kad mi donosimo zakone onda se upravo govori o tome da bi trebalo šire rasprave, da dolazimo nepripremljeni, da bi trebala akademska zajednica, ovi, oni i da tek onda se pojavimo u saboru. Međutim, kad oni predlažu onda je to nešto drugačije onda treba raspravu prvo u saboru, a onda ćemo vidjeti da li je po Ustavu po ne znam

Omrčen: Nisu./… Dobro. Gospođa Andreja Metelko Zgombić želi li nešto reći u ime Vlade? Da. Izvolite. Državna tajnice izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Dopustite mi da vam predstavim mišljenje Vlade Republike Hrvatske na prijedlog zaključka koji je upravo predstavljen od predlagateljice Anke Mrak-Taritaš. Odmah uvodno bih htjela istaknuti da Vlada Republike Hrvatske ne podržava navedeni prijedlog. Vlada Republike Hrvatske pažljivo je razmotrila navedeni prijedlog koji u velikoj mjeri podsjeća na isti takav prijedlog koji je ista predlagateljica već uputila Hrvatskom saboru 2018. godine koji je ovaj Visoki dom i odbio. Sada predlagateljica svoj prijedlog obrazlaže navodnim novim bitno promijenjenim okolnostima, te kao te nove okolnosti navodi ekonomske promjene kao i značajne promjene na posljednjem popisu stanovništva. Vlada Republike Hrvatske je pripremila odgovor koji je danas utvrđen na današnjoj sjednici Vlade i koji vrlo detaljno obrazlaže stajalište Vlade kako nije potrebno i nema temelja ulaziti u izmjene tih ugovora i zbog toga što nije došlo do bitnih promjena okolnosti. Kao što smo čuli sami ugovori predviđaju mogućnost izmjene ukoliko dođe do bitnih promjena okolnosti, međutim takvih promjena okolnosti nije bilo, do njih nije došlo i jednostavno ne postoji taj formalno pravni preduvjet za predlaganje izmjene ugovora drugoj ugovornoj stranci. Posebno otvaranje pregovora o već sklopljenim ugovorima koji su ratificirani i koji obvezuju države ugovornice zahtijeva vrlo čvrsto čvrsto pravno i političko utemeljenje i u skladu sa Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora za takvu izmjenu potrebna je suglasnost obiju stranaka. Ukoliko takav prijedlog za koji Vlada smatra da nije ne bi bio pravno utemeljen. Takav jedan prijedlog drugoj ugovornoj stranci mogao bi za sobom povući ozbiljnu štetu u međunarodnom političkom ugledu Republike Hrvatske, moglo bi naštetiti vjerodostojnost Republike Hrvatske, jer bi time Republika Hrvatska odstupila od onog svetog načela ugovornih odnosa o obvezi poštivanja ugovora koji su na snazi, odnosno načela pacta sunt servanda. Posebno valja istaknuti da ova četiri međunarodna ugovora nisu samo obični ugovori između dviju ugovornih stranaka između Republike Hrvatske i Svete Stolice, nego oni kojim bi se uređivali međudržavni odnosi između dva međunarodno pravna subjekta nego ovi ugovori imaju i još dodatnu vrijednost jer se kroz te ugovore uređuje i odnos države i katoličke crkve, odnosno mjesne crkve u Republici Hrvatskoj. Time ti ugovori imaju i dodatnu društvenu vrijednost i ne mogu se tretirati kao obični klasični među državni ugovori. Ugovorima koje je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom bez obzira na sekularni status države koji nigdje nije doveden u pitanje uređuju se područja koja ne mogu ostati ne uređena, a sklopljeni ugovor Republike Hrvatske sa Svetom Stolicom na tragu su i modela koji Sveta Stolica sklapa sa čitavim nizom država. Imamo čak 80-tak takvih ugovora. Posebno je pri razmatranju ovog prijedloga važno istaknuti da što smo do sada čuli i u ovoj raspravi da bi otvaranje pitanja statusa ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom ujedno sa sobom povlačilo i otvaranje pitanja i ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa drugim vjerskim zajednicama budući da su oni u velikoj mjeri sklapani također na tragu onih koja je sklopljena sa Svetom Stolicom. Vezano za popis stanovništva iz 2021. godine u kojoj je jedan od glavnih razloga zbog kojeg predlagateljica ponovno pokreće inicijativu za izmjenu ugovora valja istaknuti da nije došlo do bitnog smanjenja postotka, odnosno udjela u stanovništvu Republike Hrvatske kada je riječ o katolicima. Naime, prema popisu iz 2021. godine postojala je mogućnost izjasniti se u tri različite kategorije kao osobe koje pripadaju katoličkoj vjeroispovijesti. Tako imamo 78,97% stanovništva koji su se izrijekom izjasnili izjasnili kao katolici. Međutim, onda imamo posebnu rubriku ostali kršćani gdje imamo gotovo 160 000 osoba koji su se pod tom rubrikom izjasnili kao članovi Katoličke crkve. Jednako tako imamo prema tom popisu iz 2021. godine gotovo 23000 katolika koji su se kao katolici izjasnili u trećoj rubrici ostale religije, pokreti i svjetonazori. Iz svega toga proizlazi da je u sveukupnom udjelu stanovništva Republike Hrvatske 83,62% stanovništva se u stvarnosti izjasnilo kao katolici što predstavlja nešto, umanjenje samo nešto više od 2 cijela postotna boda u odnosu na prethodne popise stanovništva. I iz toga se može zaključiti da zaista kada je riječ o udjelu katoličkog stanovništva nije došlo ni na koji način do bitnih promjena okolnosti koje bi onda mogle dati poticaj za inicijativu izmjene tih ugovora. U samom mišljenju Vlade koja je kao što sam rekla vrlo detaljno elaborirano, potom se vrlo detaljno osvrće i u odnosu na svaki od 4 navedena ugovora. Ja ću samo kratko možda istaknuti da kada je riječ o ugovoru o gospodarskim pitanjima RH je sa Svetom Stolicom potvrdila onu svoju obvezu vratiti imovinu koja je oduzeta u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a onda ukoliko to nije moguće, dogovorit odgovarajuću zamjenu, a ako to nije moguće tada je, će biti potrebno isplatiti određenu naknadu. Ono što valja reći da se taj dio ugovora dosljedno u miru sustavno provodi. Postoji mješovito povjerenstvo u kojem s jedne strane Vlada RH, a s druge strane biskupska, Hrvatska biskupska konferencija razrađuju te popise imovine i način na koji će se to razriješiti. razriješiti. Nema nikakve potrebe za izmjenom tih ugovora iz tog razloga pri čemu valja istaknuti da financijska sredstva za navedenu naknadu koja u jednom trenutku treba biti isplaćena uvijek će biti isplaćena na temelju pravomoćnih rješenja nadležnih službi, županija i Grada Zagreba, dakle nadležna tijela RH koja su i inače nadležna za provedbu Zakona o povratu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, dakle ta nadležna tijela će jednako tako provoditi i povrat imovine odnosno naknadu za Katoličku crkvu. Ugovor jednako tako priznaje opću društvenu vrijednost i rad Katoličke crkve. Tu smo i čuli već i o karitativnoj ulozi i djelatnosti Katoličke crkve u Hrvata i odavanje određenog financijskog doprinosa itekako se smatra primjerenim. Time se priznaje opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve koji je u službi građana, u službi kulturnoj, odgojnoj i društvenom i na etičkom polju i uzimajući u obzir i iznimnu povijesnu ulogu hrvatske Katoličke crkve koja je i u povijesti ojačala i osiguravala opstojnost hrvatskog naroda ovime se samo potvrđuje ta društveno vrijedna uloga Katoličke crkve. Valja napomenuti da se iz Državnog proračuna na temelju ugovora koji je hrvatska Vlada sklopila sa ostalim vjerskim zajednicama također osiguravaju određena sredstva. Kad je riječ o nedavnom razdoblju pandemije i, i dakle razdoblja recesije valja istaknuti da je sama Katolička crkva ovdje u Hrvatskoj odrekla se dijela sredstva koji bi po tom ugovoru, su joj trebali pripasti, pa dakle i na taj način vidimo da se ti ugovori provode upravo na odgovarajući način uzimajući u obzir i financijsku i gospodarsku situaciju u RH. Kad je Kad je riječ o ugovoru o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga i Redarstvene službe RH, te osnivanju vojnog Ordinarijata, htjela bi skrenuti pozornost da podaci koji su navedeni u prijedlogu, a koji govore o broju, o promijenjenom broju pripadnika Oružanih snaga nisu točni. Naime, u prijedlogu se kao broj pripadnika Oružanih snaga navode, navodi broj pripadnika Oružanih snaga iz doba Domovinskog rata koji su činili i mobilizirani pričuvnici, kada se usporedi broj pripadnika Oružanih snaga u doba sklapanja ugovora, kao i sada, ne postoji velika razlika. I neovisno o tome valja reći da duhovnu skrb za pripadnike Oružanih snaga i Redarstvene službe valja svakako osigurati, čak i u slučaju njihovog manjeg broja. Vezano za provedbu ugovora o pravnim pitanjima, tu smo čuli kao dva temeljna moguća povoda za izmjenu ugovora, jedan je određivanje neradnih dana u RH tim ugovorom. Međutim valja istaći da tim ugovorom su zaista utvrđeni kao neradni dani određeni koji već sada se nalaze u našem Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH. Prema tome, u potpunosti su u skladu, a Ustavom RH kao najvišim pravnim aktom ni na koji način se ne propisuje da bi neradni dani u RH mogli i trebali biti propisani samo i isključivo nacionalnim zakonodavstvom. Usporednim i komparativnim prikazom praksa drugih država, primjerice Poljske, Austrije i Španjolske vidimo da su i te države u svojim ugovorima sa Svetom Stolicom upravo potvrdili kao neradne određene dane blagdana i smatramo da upravo te države koje su i članice i EU i pripadaju ja bih rekla istom europskom pravnom prostoru, upravo potvrđuju da je i praksa RH u tim ugovorima upravo na tragu naših vrijednosti. Vezano za obavještavanje crkvenih vlasti u slučaju sudskih istraga klerika zbog možebitnih kaznenih djela također valja istaknuti da je i u drugim ugovorima koje je Vlada RH sklopila s vjerskim zajednicama postoje slične odredbe u kojem se čelnicima tih vjerskih zajednica naznačuje odnosno informira ih se u slučaju pokretanja kaznenog postupka protiv svećenika ili drugih vjerskih službenika, dakle to je nešto što je postalo uobičajeno, a onda zavisno od vjere to se informira biskup, episkop i dr.. Kad je riječ o Ugovoru o suradnji na području odgoja i kulture, samo bih kratko istaknula da način obavljanja nastave za konfesionalni vjeronauk kao i izbor osoba koji će voditi taj vjeronauk, pa jednako tako i sadržaj nastave vjeronauka jednako je ugovoren i sa drugim vjerskim zajednicama jer je više nego prirodno da se vjeronauk organizira na način da biskup, episkop ili mešihat izdaje ispravu o mandatu vjeroučiteljima, vrijeme da./… dakle same nastave. Slijedom navedenog Vlada ostaje čvrsto pri svom mišljenju da nema potrebe i nema temelja za **Peović, Katarina (RF)** Evidentno je da nema se previše argumenata, ne samo od strane vladajućih nego i vas u Vladi. Znači nije došlo do velikih promjena kažete znači mogu se ugovori raskinuti i tako piše u tim ugovorima ukoliko dođe do velikih promjena. Mi inače živimo u dobu najveće pandemije od Prvog svjetskog rata, najvećeg potresa od 1880.g. i najveće inflacije od kada se inflacija bilježi u ovim krajevima i vi nama tvrdite da nisu došle promjene koje bi opravdale raskid ili reviziju Vatikanskih ugovora. Zanimljivo. Nadalje, kažete da će to bit velika šteta na naš međunarodni ugled i da ćemo odstupiti od načela pacta sunt servanda, pogotovo je to načelo zgodno kada druga strana nema apsolutno nikakvih obveza.

Sam ugovor izrijekom navodi da je moguće pokrenuti postupak izmjene ukoliko dođe do bitnih promjena okolnosti. Sama recesija, pandemija koja je iza nas ne mogu biti temelj za takvo jedno promišljanje, posebno imajući na umu da kad je riječ o financijskim aspektima, riječ o povratu oduzete imovine u stvarnosti stvarnosti se primjenjuje i provodi hrvatski Zakon o denacionalizaciji. Kad je riječ o financijskoj potpori Katoličkoj crkvi uzimaju se podaci o prosječnoj plaći u RH. Prema tome, u samoj provedbi ovog ugovora ugrađeni su mehanizmi koji će uzimati u obzir i ekonomske

238. vrijeđate sve one koji ovo gledaju i oni koji su za reviziju Vatikanskih ugovora. Znači uzimate prosječnu plaću, kupovnu moć morate uzimati, znači morate uzimati kupovnu moć. Nevjerojatna je izjava koju ste vi sad ovdje dali da niti pandemija, niti recesija, niti potres ne mogu utjecati na raskid tih ugovora, pa šta onda može? nekakva božanska intervencija, ali vjerojatno samo vi vjerujete da se ona može desit. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Bila je čista replika ide opomena. Hvala potpredsjedniče. Poštovan državna tajnice. U hrvatskoj povijesno i u kontinuitetu 13 stoljeća žive katolici, praktični ili ne praktični to je za ovu raspravu potpuno svejedno. Oni nisu znači s brda s dola sklepana neka skupina građana nego je riječ o djelu 2000 g. staroj univerzalnoj duhovnoj ustanovi koja se zove Katolička crkva koju kao subjekt međunarodnog prava predstavlja Sveta Stolica. Tu Crkvu ne čini samo hijerarhija ili njeni službenici, dužnosnici već ju čine i vjernici koji su narod božji. Budući pak da vjera i očitovanje vjere ne ostaju samo unutar Crkve nego zahvaćaju mnoge vidike društvenog života, spomenuti ugovori in ultima linea sadržajno ispunjavaju Ustav u slobodnom javnom očitovanju vjere katoličkih vjernika. Mi smo ovdje slušali da ti ugovori nisu u skladu sa Ustavom …/Upadica Radin: Hvala./… možete li nam reći jesu li ili nisu u skladu sa Ustavom? Ti su ugovori naravno u skladu s Ustavom RH i kroz razna pitanja koji ti ugovori uređuju između ostalog se omogućava i sloboda vjeroispovijesti velikog velikog dijela hrvatskog stanovništva, dakle katolika koji su onda očituje i kroz mogućnost održavanja vjeronauka, kroz izborni predmet u školi, koji se omogućuje kroz dušobrižništvo i vjersku skrb nad pripadnicima vojske odnosno policije i kroz sve druge aspekte provedbe ovih ugovora ustvari se upravo omogućuje puno ostvarivanje ljudskih prava, u ovom konkretnom slučaju prava na vjeroispovijest. Jednako tako Vlada RH sklopila je slične ugovore s drugim vjerskim zajednicama tako da se tu još jednom pokazuje posvećenost Vlade RH priznanju vjerske Dovršite rečenicu./… priznanje vjerskog identiteta svojih građana koje je jedno od vrlo bitnih i važnih identiteta hrvatskog naroda. **Radin, Furio Poštovana, evo nakratko se oporba vratila na onaj dio koji im tobože smeta formalno, to je financijski, opet prikrivaju zapravo onaj stvarni razlog, a to je da im smeta značenje Katoličke crkve u hrvatskom narodu. Al evo jedna ideja pa nek ih vi malo potaknete iz ministarstva. Dakle, neka oni za početak daju lovu koju dobijaju iz proračuna one njihove udruge, one Babe, Platforme itd. sve ono što postoji znate na što mislim i onda neka taj novac evo vrate u proračun, neka ne trolaju po društvenim mrežama, neka se ne bave aktivizmom, pa evo neka budu oni i taj svijetli primjer. Dakle, to njih, to od njih nećemo doživjeti, zasigurno neće oni lovu vratiti. Oni bi uzeli tuđu lovu, a svoju lovu ne bi dali, interesantno. **Radin, Furio Dobro. Gospođa Orešković. Prije svega drago mi je da ste vi danas na ovoj temi, a ne ministar njega ništa ne bih razumjela. Drugo, kada kažete da je sekularni status osiguran, tvrdim da je on u potpunosti poništen i da ga nema. Vatikanski ugovori jesu u brojnim svojim segmentima neustavni, neustavnost su proizveli i u svojoj provedbi i praksi, evo jedan primjer. Kada se upiše ocjena djeteta u svjedodžbu time je na javnom državnom dokumentu dan iskaz o njegovoj vjeroispovijesti, postoji presuda Europskog suda Grzlek protiv Poljske koja kaže da takvo očitovanje vlastitog vjerskog statusa na službenom državnom dokumentu predstavlja diskriminaciju. Neustavnost je i to što se mimo javnog natječaja vjeroučitelji postavljaju u školama, duboka neustavnost je to što se o pokretanju istrage obavještava crkvenu crkvenu vlast prije nego što se istrga pokrene …/Upadica Radin: Hvala./… Tu je Sveta Stolica nadređena država i to je ono što moramo mijenjati ako želimo punu samostalnost i neovisnost kao što to navodni suverenisti tvrde. **Radin, Furio Ne bih se složila i ne bi tako hrabro govorila o neustavnosti ugovora koji su već godinama ne samo ratificirani u HS-u nego i na snazi takvo jedno pitanje do sada prema našim saznanjima nije čak niti pokrenuto pred Ustavnim sudom RH. Kad je primjerice isticanju u svjedodžbi vjeronauka to ne mora nužno značiti da pojedini đak ujedno i je pripadnik katoličke vjere, dakle vjeronauk je samo jedan od izbornih predmeta i njega mogu pohađati i pripadnici drugih vjera, ateisti, agnostici itd. jednako kao što postojat će mogućnost i pohađanja drugih izbornih predmeta … Svijet i mi što ne znači da djeca koja pohađaju

problematizirani pokretanje ovog postupka, izmjena pregovora odnosno ugovora sa između Svete Stolice i RH, naravno zastupnici na to imaju pravo i to uopće ne osporavam. Međutim, što me je evo sad u raspravi ovoj doista me zasmetalo mene osobno, pa bih ja vas zamolila da vi kao vrhunska i stvarno vrsna pravnica odgovorite mi na ono što je citirat ću gospođu zastupnicu i ona je rekla da „prema ovom ugovoru imamo prisilu na vjeronauk“ jel to točno? A drugo također da katolička sveučilišta imaju neke kurikule …/Upadica Radin: Hvala./…

Andreja** Vezano za vjeronauk kao izborni predmet naravno da taj vjeronauk nije obvezatan i apsolutno je na odluci roditelja i djece hoće li pohađati taj vjeronauk i to je posve neistinit navod. Jednako tako je i neistinit navod da bi Crkva bez ikakvih ograničenja mogla osnivati sveučilišta, institute visoka učilišta. Ono što je u mišljenju Vlade jasno izrečeno jest da je osnivanje sveučilišta i rad sveučilišta snažno uređen Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te se u ovom mišljenju vlade pokazuje na čl. 7., 17. i 97. u kojem se

**Prkačin, Ante (HRB)** Gospodo, ova rasprava ide od trivijalnog do čemernog, a vi ste gđo. državna tajnice šlag na torti. Vaša argumentacija da, prilikom odbijanja ovog prijedloga, da će to izazvat lančanu reakciju, pa ćemo morat realizirat ugovor sa SPC, pa ćemo morat realizirat ugovor sa Islamskom vjerskom zajednicom itd.. Ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom je nešto posebno. To je potpuni fijasko zdravog razuma, to je povijesni kiks. Taj ugovor je s hrvatske strane potpisan rukom predsjednika Vlade, najvećim državnim dostojanstvom, a sa srpsko-pravoslavne strane je potpisao izmišljeni predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve koja nije bila upisana u evidenciju vjerskih zajednica i nije upisana ni dan danas. Pogledajte taj papir, kažu da ste vrsna pravnica, vi izgledate kao bistra žena, al ovo što sam ja čuo od vas je šokantno i pozdravite mi u Vladi ove koji pišu te tekstove da prouče materijale. **Radin, Furio Ne znam na koji način bih odgovorila na ovaj komentar osim da zaista ne bih za potrebe rasprave ovdje ulazila u sadržaj ugovora koje je Vlada RH sklopila sa drugim vjerskim zajednica. Svrha ovog mišljenja je samo pokazati da je Vlada ulazila u ugovore s drugim vjerskim zajednicama i da ono što imamo danas pred sobom, a to je rasprava o mogućoj izmjeni 4 ugovora sa Svetom Stolicom, bi poteknula lančanu reakciju i u odnosu na druge ugovore i da jednostavno se pokaže da ovo o čemu danas razgovaramo nije samo poseban specifikum za Katoličku crkvu u Hrvata. **Radin, Furio Zahvaljujem. Uvažena državna tajnice, ja bih jedno vrlo jednostavno ovaj pitanje vam postavila i ako bih mogla dobiti isto tako jednostavan i konkretan odgovor. Koliko godišnje koštaju Vatikanski ugovori? Koliko se točno iz Državnog proračuna izdvaja za po po dakle Vatikanskim ugovorima Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj? Lijepo molim, zahvaljujem. **Radin, Furio ja u ovom trenutku nemam konkretan podatak, ali ono što znam jest kao što sam rekla, kad je riječ o povratu imovine odnosno ako se ta imovina ne može povratiti i ne može zamijeniti nego se mora nadoknaditi, za to su nadležna, nadležna tijela RH, upravna tijela koja na jednak način kao što to odlučuju u odnosu na druge, druga pitanja povrata, odlučuju u odnosu na Katoličku crkvu. Kad je riječ o posebnoj financijskoj pomoći koju Vlada RH daje Katoličkoj crkvi za njegov karitativan rad odnosno za rad za za opće dobro tada postoji podatak da se daje mjesečna, dvije, pardon,

238., uvažena državna tajnice, dvije te plaće po župi se daju za djelovanje crkve. Karitativno je posebno godišnje 15 milijuna kuna ili 2 milijuna eura, znači već tu ne govorite. Ali kolko sve zajedno jer se radi o 100 milijuna eura se pretpostavlja, a neke procjene idu i do 150. Zato sam vas pitala kao državnu tajnicu da konačno čujemo koja je to konkretna brojka, evo zahvaljujem. …/Upadica To je bila povreda poslovnika i bila je replika i kao takav ide opomena,

izmijeniti, mogu se i ovi ugovori izmijeniti, ali imate vi iskustva, kada ulazite u takve pregovore morate imati pregovarački okvir, znati što želite postić, koji je maksimalan cilj, koji je eventualno minimalan cilj koji želite postić. Ukoliko bi se ovakav prijedlog odobrio u saboru jel bi Vlada znala što su ti maksimalni ciljevi, što su uopće ciljevi otvaranja ovih pregovora? Kaže se o vjeronauku, ne sviđa se predlagaču ovakav sustav. Jel se tu predlaže neki drugi sustav ili ukidanje vjeronauka jel je to jasno? Ne sviđa se ovaj sistem financiranja vjerskih zajednica odnosno konkretno Katoličke crkve. Jel to znači ukidanje financiranje il neki drugi model, španjolski, talijanski, njemački? Ne sviđa se ovaj popis neradnih dana. Jel to znači da trebamo ukinuti da Božić je neradni dan ili je to neki drugi dan, jel tu igdje to piše? Je li uopće ozbiljno postupiti po ovome, a da Vladu zadužujemo da otvori pregovore, a ne znamo zašto ćemo otvorit pregovore i što želimo postić s tim pregovorima? **Radin, prijedlog ovako kako je iznesen ne daje pravi okvir kojim bi se išlo u jednu ozbiljnu reviziju odnosno izmjenu. Ono na što se Vlada osvrnula i usmjerila u svom mišljenju jest upravo onaj navod u kojem je predlagateljica rekla da je došlo do bitnih promjena okolnosti zato što je došlo do promjene u popisu stanovništva, u broju pripadnika pripadnika Oružanih snaga za što je Vlada argumentirano rekla da do takvih promjena bitnih nije došlo i da apsolutno nema nikakvih razloga ulaziti u ikakvu izmjenu ugovora. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, evo ovi Vatikanski ugovori su plod rada diplomacije s jedne strane Vatikana, s druge strane Republike Hrvatske, tog istog Vatikana koji je priznao Republiku Hrvatsku 13. siječnja 1992. godine i učinio nam neizmjernu sreću da smo bili priznati. A problem vjeronauka se ponavlja cijelu večer. Dakle, u svim državama EU izuzev Francuske i Slovenije se uči vjeronauk, a ono što se uči u vjeronauku kaže modul i čovjek i svijet u božjem naumu. Riječ božja i vjera crkve u životu kršćana, kršćanska ljubav i moral na djelu, crkva u svijetu. Znači nikoga taj vjeronauk ne može učiniti lošim čovjekom nego bi ga trebao učiniti još boljim. I to je nama izgleda problem. Maknimo vjeronauk iz crkve, ali nemojmo se ponašati kao sve druge zemlje EU. …/Upadica Radin: Hvala./… Tu kad smo u skladu sa drugim … …/Upadica Radin: Hvala, hvala, Ovim ugovorom predviđa se i dakle i omogućava se slobodno naučavanje vjeronauka u školama pri čemu se sam kurikulum, predmeti, izbor nastavnika kao i način odvijanja nastave uređuje na način u kojem se upravo vjerskim zajednicama daje okvir za oblikovanje tog vjeronauka koji koji se treba podučavati. I ono što je Vlada jasno rekla u svom mišljenju i dala konkretne primjere na jednak način se daje i drugim vjerskim zajednicama mogućnost utjecati na izbor na davanje mandata pojedinim osobama na poučavanje vjeronauka, odnosno koncesije i na taj način na jedan ravnopravan način uređeno pitanje slobode vjeroispovijesti u Republici Hrvatskoj. Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice vi ste po struci pravnica i to baš ovog međunarodnog prava o kojem Vatikanski ugovori zapravo i govore, mene zanima vaše mišljenje s obzirom da ste već jednom imali ovaj isti prijedlog pred sobom, prošli ste već jedanput tu istu ovakvu raspravu. Mene zanima zašto vi mislite da kolegica Mrak Taritaš nije recimo napravila jedan iskorak koji joj je i prošli puta savjetovan da uključi ne samo Vatikanske ugovore, nego i ove ugovore koje imamo potpisane sa drugim vjerskim zajednicama? **Radin, Furio Ja u ovom trenutku zaista ne mogu ulaziti u razloge zbog kojih je predlagateljica ponovila svoj zahtjev samo u odnosu na 4 ugovora koja je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom, a ono što mogu reći da u prijedlogu koji je podnesen ove 2023. godine nema nikakvih novosti niti promjena. Dakle, prijedlog je gotovo identičan, preslikan i jednak onome koji je bio predložen 2018. godine koji je već ovaj Visoki dom odbio. Razlika je samo u onim dijelovima oko popisa stanovništva i broja članova Oružanih snaga, a to smo već u nekoliko navrata objasnili da nije došlo do

da bi se ulazilo, tj. nisu drastično se promijenili uvjeti u odnosu od kad je potpisani ovi ugovori, znači tri '96. i jedan '98. Spominje se u materijalima predlagateljice da je pao u odnosu na posljednji popis stanovnika da je pao broj koji su se izjašnjavali na 78%. U biti to je nekih 2,66%. Isto tako da se navodno u vojsci smanjio broj, međutim tu su se očito '96. kad su se potpisivali '98. su bili i pričuvni, dakle u vojsci. Prema tome, očito neki podaci koji a da ne govorimo o povratu imovine i popisu cijele imovine koji dan danas znamo da nije. Prema tome, uvjeti se očito nisu stvorili, pa da čisto komentirate to. Hvala lijepo. **Radin, Furio Da, zaista nije došlo do bitnih promjena okolnosti, a u skladu sa člankom 62. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1961. godine navodi se što je to što se može smatrati bitnom promjenom okolnosti. I onda se izrijekom navodi da su to takve okolnosti koje korjenito mijenjaju domašaj obveza i koje stranke kad su sklapale nisu mogle niti dokučiti da bi u jednom trenutku se mogle Stvarno sam mišljenja da u vrlo elaboriranom mišljenju Vlade Republike Hrvatske jasno je pokazano da ni iz daleka nije došlo do takvih okolnosti, pa slijedom toga zaista smatramo da nemamo nikakvog temelja za pokretanje postupka izmjene izmjene tih ugovora. U suprotnom bi zaista stavili vjerodostojnost Republike Hrvatske na kocku i išli bi u povredu onog načela ugovori se trebaju poštivati pacta sunt servanda. **Radin, Furio Hvala lijepa uvažena državna tajnice. Ja samo želim raščistiti zašto mi tj. zašto kolegica Taritaš uoči svakih izbora pokušava nametnuti temu Vatikanskih izbora, pa se vraćamo u vrijeme kad je ona bila ministrica. Njezina kolegica je bila ministrica vanjskih poslova gospođa Vesna Pusić. Ne znam da li ste vi u tom ministarstvu bili dužnosnica ili niste, ali mislim da ste bili sigurno u nekoj strukturi, jer vaša karijera je besprijekorna. Da li se tada uopće pričalo o tome da se ide u nekakve izmjene Vatikanskih ugovora u tom vremenu? Jer pazite, slušamo kolegicu Peović, to je vrijeme recesije, 12 kvartala pada BDP-a, neću govoriti o inflaciji, padali su materijalna prava, nismo imali ovakva ovaj financijske mogućnosti i tada financije nisu bile problem, vjeronauk je bio u školama, nije bilo problem. Ne znam što ih još smeta, pokušavam saznati, ne mogu saznati sve do kraja, ali očito da ti momenti dolaze od izbora do izbora pa ja sad pitam, da li je bilo tada nekakvih razgovora, što je rekao premijer Zoran Milanović kad je došao iz Vatikana, je li on rekao da to treba riješiti ili se nije uopće spominjalo? Čisto da znamo zašto se spominje danas kad je netko u oporbi. Andreja** Pa ja radim u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova od 1994. g., tako da sam radila u doba vlada pod predsjedanjem odnosno predsjednika vlade Milanovića. Prema mojim saznanjima, zaista ovo je drugi put da se pokreće, prvi put je bio 2018. koje je također, raspravljen pred HS-om i tada je taj prijedlog odbijen. Smatram da i ovaj put ga treba odbiti iz razloga kako je to Vlada istaknula u svom mišljenju. Hvala g. potpredsjedniče, jako mi je drago da je kolega Borić mi je dao intro za ono što želim pitati jer, upravo se o tome radi, vi ste bili dužnosnica, dužnosnica i u ovim vladama desnog centra i u vladama lijevog centra, to je svjedočanstvo vašeg profesionalizma, ja bih rekao, naravno da ćete se složiti s mišljenjem koje je vlada dala i to je okej. Nego, na tragu, da maknemo politiku na stranu. Zanima me, ako možete ukratko u minuti, koliko imate vremena nam objasniti, zamislimo situaciju da je Sabor usvojio ove zaključke i da smo se odlučili inicirati izmjene ovakvih ugovora i vi ste na čelu tog procesa, imenovali smo vas, ne? Kako biste, kako bi taj proces tekao kada bismo zaista htjeli mijenjati ove govore? Dakle čisto tehnički. Hvala. **Radin, Pa u svakom slučaju, posve je jasno da na koji način se ugovori formalno mogu izmijeniti, to je predviđeno Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora iz 1961. g. koju sam i spomenula i našim Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Ono što je važno jest da za pokretanje izmjene postoje dobri razlozi da zahtjevi budu utemeljeni i tada se zaista može pokrenuti odgovarajući postupak. U suprotnom, izlažemo se, izložiti RH šteti na međunarodnoj sceni. Hvala. Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice. Evo, pošto smo na temi međunarodnih ugovora, mi smo svjesni suverenistima koliki su problemi zapravo oni za suverenitet RH i to nismo sakrivali niti u jednom trenutku. Govorili smo, imali smo sličan problem prilikom pokušaja sprječavanja ulaska u eurozonu, što lijeva strana sabornice u onom trenutku nije podržala, a danas su jedni od najglasnijih koji govore, ovaj, da se nije trebalo u tom trenutku ulaziti. Međunarodni ugovori su, čast iznimkama, nije ih bilo puno, međunarodni ugovor su sasvim sigurno jedan kompleksna ova tematika, pogotovo u političkoj sferi, mene zanima, mi imamo ovaj ugovor koji je međunarodni, koji je napravljen sa Svetom Stolicom, odnosno Vatikanom, zanima me, s kim su napravljene i na koji način su određene ostale vjerske zajednice, uključujući Srpsku pravoslavnu Crkvu, židovsku zajednicu u Hrvatskoj, ali i muslimansku. Je li to na istoj razini, kao što je i ovaj ugovor tj. ugovor. Ugovori sa Svetom Stolicom, njih ima 4, a Vlada RH je u odnosu na druge vjerske zajednice koje djeluju i postoje u RH sklopila po jedan ugovor. Međutim, taj svaki taj ugovor s tom vjerskom zajednicom u biti dodiruje i uređuje čitav niz pitanja koji su važni za život i rad tih vjerskih zajednica i to na jedan vrlo sličan način, kao što je to istaknuto u mišljenju Vlade RH, kao što je to uređeno sa Svetom Stolicom u ova 4 ugovora. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Kroz raspravu smo čuli opravdanja za bitne promjene okolnosti, da je to bila pandemija i kriza koja je nastala ili koju je pandemija uzrokovala. sad ono što nismo danas još ovdje nitko rekli, a to je da u vrijeme pandemije, kad je hrvatska Vlada spašavala radna mjesta, onda je oporba napadala Vladu zašto daje privatnicima novce da spašava radna mjesta, a istovremeno u to vrijeme je, Crkva se odrekla svojih sredstava na koje je imala pravo temeljem istih ovih ugovora dok je trajala pandemija. Je li to točno? To je točno i to sam isto u svom jednom dijelu izlaganja spomenula. Upravo za vrijeme recesije i razdoblja pandemije koronavirusa u provedbi ovih ugovora, Katolička Crkva se odrekla .../nerazumljivo/... jednog dijela financijskog doprinosa koji bi joj pripao, upravo kako bi sudjelovala i snosila financijski teret koji je tada bio na leđima RH i naših građana. Međutim, u to doba upravo je Vlada RH iz proračuna kao i iz sredstava koje smo, za koje smo se izborili iz fondova EU osigurala da naše građanstvo, naše gospodarstvo, lakše preživi taj veliki lockdown i taj veliki, veliki, velike promjene na koje smo bili prisiljeni živjeti u tom razdoblju. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, RH vodi odgovornu vanjsku politiku. Svakodnevno radi, gradi i jača svoj međunarodni položaj. Sve pod pretpostavkom da prihvatimo ovu inicijativu da bi došlo do promjene ugovora potrebna je suglasnost i druge strane. Druga strana naravno će dozvoliti izmjenu ugovora samo ako time dobija nešto više ili neki bolji položaj što je za pretpostaviti znači da ništa od tog dogovora i i izmjene ugovora neće biti. I kao što tu često znaju kolege reći da je nešto predizborna pirotehnika ja bi rekla da je ovo predizborna prskalica koja može u znatnome uprskati naš vanjskopolitički položaj. **Radin, Pa ja bi se sa Dobro, odgovor na repliku. Izvolite. **Metelko-Zgombić, Andreja** Mogla bi se složiti s vašim, vašom tezom i konstatacijom koja možda je malo slikovitija, ali u stvarnosti upravo je na tragu onog što je Vlada napisala u svom mišljenju da bi zaista došlo do štete na međunarodnom planu i narušio bi se položaj RH, vjerodostojnost RH ako bi krenula u predlaganje izmjena ugovora, a da za to ne bi imala čvrste temelje. Sam ugovor kao što smo rekli omogućava razmatranje izmjene ukoliko dođe do bitnih promjena okolnosti, ali do njih nije došlo i nemamo zaista

Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice ja pretpostavljam da ste baratali točnim podacima pa ću ja samo i tražiti i pismenim putem odgovor. Govorite o tome da 80 država ima sklopljena neke, neku vrstu ugovora. Na službenim stranicama Vatikana koje sam ja ovdje imam izlistane, a za vrijeme kad ste govorili još jedanput sam išla provjeriti. Prema njihovom popisu postoji 59 ugovora i 18 država. ja pretpostavljam da možda ja baratam krivim podacima ili da su krivi podaci na službenim stranicama Vatikana, pa me zanima odakle vam je podatak od 80 država, ali ja ću jednako tako i tražiti pismeno od ministarstva da dobijem odgovor. Pretpostavljam da niste to izrekli, a da niste provjerili i vidjeli, dakle ja sam baratala sa onim podacima koji su na službenim stranicama Vatikana. Hvala lijepo. **Radin, Mislim da se u samom mišljenju navodi 80-ak takvih ugovora, budem to još jedanput provjerila i budem vam i budemo vam to i onda odgovorili. (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice, u Članku 5. Ugovora RH sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj piše da o pokrenutom kaznenom postupku protiv sveštenih osoba će sud obavijestiti nadležnog episkopa, a Članku 8. Ugovora RH sa Svetom Stolicom o pravnim pitanjima piše da će u slučaju sudske istrage o kleriku sudske vlasti o tom prethodno obavijestiti nadležne crkvene vlasti. Pretpostavljam da ste, da je ovo jedan od primjera na koji ste mislili kad ste rekli da sličnih odredaba ima u ugovorima sa raznim vjerskim zajednicama. Međutim, htio bih upozoriti na to da ove dvije odredbe naoko vrlo slične jedna jedina riječ čini fundamentalno različitima, a to je riječ prethodno. Molim vas za vaš komentar. U samom mišljenju Vlade kaže se da se na sličan način uređuje obavješćivanje i između ostalog se i posebno i navodi da je to čak na neki način i i uobičajeno kad je riječ o tijelima državne uprave gdje se isto ministar obavijesti ukoliko se u odnosu na državnog službenika pokreće određeni postupak. Dakle, postoje razni mehanizmi na kojima se na ovaj ili onaj način čelniku, čelnika izvješćuje o postupcima koji su u tijeku. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, otvaram, ne, otvaram raspravu i prvi je gospodin Arsen Bauk koji je već ovdje i ja ga pozdravljam. **Bauk, Arsen (SDP)** Pozdravljam i ja vas gospodine potpredsjedniče. Vi ste tu jedini dulje od Vatikanskih ugovora koliko mi se čini. ali ne duže od Vatikana./… moram analizirati kad sam se javio za povredu Poslovnika pa zaključio da neću na ispovijed zbog opomene jednu rečenicu kolegice Juričev Martinčev. Ona je ispravno primijetila da bi se ugovori mogli mijenjati ako na to pristane druga strana, a onda ste rekli da druga strana neće pristati ako za nju ne budu bolji uvjeti. Time ste, time ste ovoga to je jedna od većih uvreda koju sam ja za Katoličku crkvu čuo u ovoj sabornici i odmah ste ih etiketirali za bar dva od sedam smrtnih grijeha, oholost i škrtost. niste, da to niste tako mislili, ali tako ste rekli. Dakle, ja vjerujem da bi, da bi, da bi ovoga ako bi se situacija promijenila na gore da bi pristala Sveta Stolica i na promjenu ugovora da njoj nešto manje se daje. Vjerujem da i vi to mislite, ali vidite kako u žaru rasprave se može onda izreći nešto što se može krivo interpretirati. Kolegice Mrak-Taritaš, moram najprije pohvaliti vaše zalaganje za to što ste napisali ovaj prijedlog, ali i izraziti svoje čuđenje. Dakle vi ste predložili HS da zaduži Vladu, ovu Vladu, HDZ-ovu Vladu da nešto radi s ugovorima sa Svetom Stolicom. Oni mogu samo gore napravit. Ja se vama čudim što vi to tražite od njih, dakle nek ostane ovako, nemojte radit ništa, nek ostane ovako. E to se, to se čudim gđi. Taritaš, ali onda se čudim i Vladi. Na ovako nabačenu loptu da vi odbijate umjesto da zakucate vola i to se isto čudim, dakle prihvatite zaključak, idete kod pape, pohvalite se svojim velebnim uspjesima, šta nam ovo već govorite godinama da je ovaj BDP nikad bolji, nezaposlenost nikad manja, ajde nešto ljudi je iselilo, dobro i kažete mi sad imamo puno više i bolji smo nego '96., evo vam još više i onda dođe premijer kod pape, slika se i eto vam za izbore. I sad vi umjesto da to napravite vi se idete ovoga to odbit. Tako da mi je drago da ste to odbili, vi samo možete kolegice i kolege pokvariti. Koja je kritika od strane kolega iz HDZ-a o ovom prijedlogu? Da je nedovoljno konkretan, to je kolega Stier rekao. Dakle rekao je otprilike, spominje se vjeronauk, al ne zna se što porez, ne zna se što godišnji iznos itd.. Činjenica je dakle, sad ću malo ozbiljnije, da je ovaj ugo…, da su ovi ugovori sklopljeni dakle u prošlom stoljeću i da doista ne bi trebali biti tabu tema u raspravama u HS. Čak mi se čini da je, je li to zbog, zbog opuštenosti jer je danas donesen proračun, je li to zbog kasnog sata da je čak tonalitet rasprave ako izuzmemo blagu diskusiju izvan mikrofona kolegica Orešković i Vidović Krišto, ustvari puno manje žestoka nego što je bila prije? Tako da ipak polako, polako ovoga se ipak strasti u tom dijelu smiruju, što je za mene znak da bez obzira na izrečene stavove, da su svi svjesni da ne može, ne mora niti ne može ovo vječno trajat, vječna nam je Hrvatska, ali ugovori sa Svetom Stolicom su promjenjivi, to piše u njihovom, uostalom kolegica Mrak-Taritaš, koje je kolegica Mrak-Taritaš spomenula. Govoreći o ovome, želeći naravno pokazati svoje znanje biblijskih motiva rekao sam da ove ugovore nije Mojsije donio sa Sinaja kao 10 zapovijedi, pa da se ne smiju mijenjati. Mogu se mijenjati, nisu u kamen uklesani. Al onda sam se poslije sjetio da, da ima još nekoliko crtica iz toga. Prvo je da kad je on otišao po te zapovijedi da su se ovi klanjali zlatnom teletu. E sad mene neki vaši kolege u klanjanju premijeru podsjećaju na ove koji su se klanjali, ne svi kolege iz HDZ-a, ali neki, tako da to ima neka svo…, neke svoje dodatne ovoga motive u HS i drugo, da su nakon toga još 40.g. lutali po pustinji, tako da su što se tiče ovih ugovora, prošlo je 27, a ima još 13.g. da da se u tom 40-godišnjem lutanju i mi dođemo ovoga na, u neku, kako to u Bibliji piše, obećanu zemlju. Što je, što predlaže kolegica Mrak-Taritš? Prvo, da Vlada promijeni, pokrene postupak pregovora o izmjenama što se tiče jamstva obveznog održavanja nastave katoličkog vjeronauka u svim javnim osnovnim i srednjim školama i u predškolskim ustanovama. To je dosta široko postavljeno i doista ja se sjećam jedne predizborne kampanje, to je bila 2007. kada se na jednu, inače politički korektnu izjavu jedne moje kolegice koja je bila tu u HS, kada kada je od njene korektne izjave vjerojatno potpomognuto onim što smo poslije čitali u Fimi Media-i, to se diglo na toliku medijsku razinu da su dakle potpuno izokrenuli smisao, pa je krenulo dokidanje vjeronauka. Dakle govoreći o ovome ja, o ovome ja bi bio ipak nešto oprezniji, a to je da ono što bi minimalno trebalo napraviti da se djeca koja ne idu po svom slobodnom izboru ili po izboru njihovih roditelja ne idu na vjeronauk, da se ne osjećaju diskriminirano, zakinuto, odbačeno ili ostavljeno u onim trenucima dakle kada se za druge učenike iz njihovog razreda održava ta nastava, što je najblaži oblik da se dakle ta nastava održava prvi ili zadnji sat. To bi recimo isto potpadalo pod mogućnost toga što kolegica Mrak-Taritaš predlaže. Zatim pitanje osiguravanja godišnjeg određenog iznosa. Dakle ne moramo mi izmišljati toplu vodu, dakle postoje zemlje u Europi koje imaju dobrovoljni porez ili nekakvu drugu vrstu, drugu vrstu dakle osobnog davanja, dakle ono što bi sad išlo u proračun, pa proračun transferira vjerskim zajednicama, ovisno o broja vjernika ili broja građana koji se izjasni da bi iz tog dijela njihovog poreza se financirale vjerske zajednice. zajednice. To je isto mogućnost za one koji nisu pripadnici ili ne žele neku vjersku zajednicu, nać si neka druga humanitarna, društvena ili aktivnost, sredstva koju bi oni svoj osobni doprinos obavezni usmjeravali. Pitanje je koliki bi bio ustvari rezultat na kraju? Možda bi to za crkvu bilo i povoljnije, možda ne bi, ne znam. Zatim što se tiče neradnih dana. Čini mi se da je HS 2002. ili 2001. prekršio ugovor sa Svetom Stolicom, jel tako državna tajnice, kada je donio zakon i Sveta 3 kralja izbrisao iz popisa državnih blagdana i onda je na intervenciju zbog ugovora sa Svetom Stolicom i taj blagdan vraćen, dakle bilo je ono otprilike Tijelovo, mijenja…, mijenjali su Sveta 3 kralja za Tijelovo. Na kraju su ostali i Tijelovo i Sveta 3 kralja, ali dakle to je, to je jedan slučaj kada je sabor morao intervenirati u zakon jer je prekršio Vatikan…, ove ugovore sa Svetom Stolicom. Zatim što se tiče argumenta da bi to imalo za posljedicu revidiranje ugovora i sa drugim vjerskim zajednicama. Vjerojatno, al to ne znači da bi to bilo loše. Možda bi druge vjerske zajednice voljele imati takav ugovor kao što ima Katolička crkva, a možda bi u nekim slučajevima vrijedili i obratno. Ono što je u stvari ovdje na neki način tema po meni jeste tko je gazda? Tko je gazda? Kaže Zekanović da život počinje začećem, no pravi život tek ulaskom u HDZ, to je jasno, to ne moramo uopće, to ne moramo uopće Smatram da je ova inicijativa dobro došla za raspravu obzirom na okolnosti kako ove političke, tako i ove duhovne. Ona sada neće biti prihvaćena zato što to nije volja parlamentarne većine na moje čuđenje, a sad kad smo to detaljno analizirali vjerojatno i na vaše čuđenje. I ostat će na neki način podloga za neke buduće rasprave o ugovorima sa Svetom Stolicom. E sad, tu postoji još jedna stvar. Državna tajnica je rekla da se okolnosti nisu bitno promijenile. Ja vjerujem da ono što nas premijer uvjerava da smo ušli u društvo 15 takvih i takvih zemalja svijeta da to stvarno i vjeruje, ali neke od tih 15 zemalja svijeta kako smo čuli od kolegice Mrak-Taritaš su promijenile te ugovore i to vjerojatno uz obostranu želju. Dakle, oni žive u istom okruženju kao i mi. Ne može to bit argument. Može biti argument iako su se promijenile okolnosti još uvijek su ove odredbe dobre, odlične, fantastične i nema boljih na ovom svijetu. Može biti argument mi to ne želimo, jer ne želimo što je isto mogu što hoću, to je isto legitimno, a sve ove druge kako je rekao kolega Borić prigodničarsko pred izbore isto vrijedi i za argumente koje čujemo u osporavanju ovog prijedloga, isto to čujemo. Jedini put kad se predsjednik Vlade odvažio na nekakav simbolični otpor većinskoj želji i kleru u Republici Hrvatskoj završilo je tako da smo mi morali glasati za Istambulsku konvenciju jer mu se klub podijelio. I nakon toga je vjerojatno lekciju naučio, a to je da ne treba čačkati tamo gdje ne treba, tako da je to i ovaj slučaj. Klub SDP-a će ostati dosljedan kao i zadnji put kad je kolegica Mrak-Taritaš predložila ovaj zaključak i dat ćemo potporu Vladi da ide u razgovore sa, iako teška srca morat ćemo dakle pokušat dat potporu Vladi da ide u razgovore o izmjenama, sljedeći put nećete imati, u sljedećem sazivu nećete imati potrebu ovako nešto predlagati kao oporbena zastupnica. Zahvaljujem.

Dajte samo vi govorite ono što imate govoriti, a nemojte raspravljati sa ostalim bez obzira ako dolazi nekakva riječ itd. vi samo kažite vaše, jer znate da je to poslovnički. …/Upadica

Ja sam detaljno analizirao članak 238. i zaključio da jedini koji bi eventualno mogao dobiti vaš blagi ukor je bila kolegica Murganić koja mi je nešto dobacila, ali me ona ujedno i inspirirala, tako da me čak nije ni ometala. Govorio sam o tome da se nadam da kolegica Mrak-Taritaš neće imat potrebe i u sljedećem mandatu kao oporbena zastupnica predlagati ovakve zaključke. Nakon toga je došlo, dakle sa HDZ-ove strane jedna onako šala da ona neće ni bit u Saboru. Onda sam ja tu predložio jedan kompromis da bude u Saboru, ali da ne bude oporbena zastupnica. To bi možda bio kompromis koji bi zadovoljio, da. A već sam rekao da će klub SDP-a nerado dat povjerenje Vladi da krene u razgovore, a također vjerujem da Vlada nerado neće ni prihvatiti to što joj mi damo povjerenje, tako da će ovo ostati još neko vrijeme dobra tema za večernje saborske rasprave gdje ćemo dokazivati tko je veći Hrvat, tko je veći katolik itd. itd. Dobro. Gospođa Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja, pet minuta. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Obzirom da je mišljenje Vlade došlo u poslijepodnevnim satima, onda ja u uvodnom izlaganju se nisam referirala na mišljenje Vlade, pa mi dopustite da sad samo naglasim neke stvari koje u ovom mišljenju stoje, odnosno neke stvari koje je državna tajnica kad je objašnjavala zašto se Vlada protivi, odnosno mišljenje da se ne ide u to koji su bili razlozi. Još jedanput želim podvući, dakle kad sam baratala brojem ugovora i brojem zemalja, onda sam baratala sa ono što se nalazi na web stranicama Vatikana i tamo stoji 18 zemalja, a 59 vrsta različitih ugovora. Ja nemam sumnje da sumnjam da je državna tajnica nešto krivo vidjela, jer ona barata podatkom osamdesetak pa u tom smislu ću tražiti odmah i pismeno očitovanje ministarstva. Jer ne bih voljela niti da ja, ali da nitko drugi barata nekim krivim podacima jer između 18 i 80-tak je dosta velika razlika. Zatim kad se govori o broju katolika i o postotku dakle baratali smo postotkom i državna tajnica odnosno u mišljenju Vlade i ja, ali ajmo reći koja je to apsolutna, apsolutni iznos. Kad usporedite popis stanovništva iz 2011. i 2021. godine tada prema važećim odnosno popisu je 639 tisuća 408 katolika manje, 639 tisuća 408. To su prema podacima mogu se zbrojiti i oduzeti pa imate te podatke. jasno je rekla da slijedeće, a to je da se trebaju steći formalno pravni i politički čvrsto utemeljeni razlozi i odmah je rekla da ovim ugovorima između države i Katoličke crkve da su to ugovori i to pogotovo između mjesne crkve u RH čim je njihova društvena vrijednost i utjecaj sveobuhvatniji od klasičnih međudržavnih ugovora. I rekla bi da je iz ove rečenice sve jasno, ali želim ukazati na još dvije činjenice koje je u ovom odgovoru Vlada navela. Jedna činjenica je gdje Vlada zapravo priznaje u odgovoru da postoji problem sa vjeronaukom u školi gdje je između ostalog rekla da evo Ministarstvo znanosti i obrazovanja će od školske godine 2023/24 u okviru eksperimentalnog programa osnovne škole kao cjelodnevne škole uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja u okviru kojeg se uvodi novi eksperimentalni nastavni program pod nazivom Svijet i ja koji će pohađati učenici koji ne pohađaju nastavu vjeronauka. Dakle, samim tim je i Vlada priznala i ukazala na ono na što cijelo vrijeme ukazujemo sa problem vjeronauka. I postoji još nešto što je navedeno ovdje, a što želim posebno naglasiti jer mislim da o tome treba voditi računa i na to je potrebno ukazati. u ugovorima između Svete Stolice i RH jasno kaže obvezu prethodnog obavještavanja crkvenih vlasti u slučaju sudskih istraga o kleriku zbog možebitnih kaznenih djela predviđenih Kaznenim zakonom. obavještava se u slučaju kad krenu sudske istrage, dakle to je trenutak kad se već obavještava i onda to pokušava uspostaviti sa razinom gdje kaže da se temeljem Zakona o kaznenom postupku u trenutku kad započinje kazneni postupak da u roku od 8 dana se obavještava čelnik da počinje kazneni postupak protiv državnog službenika i namještenika. O tome, o pokretanju sudskih istraga i svega ostalog i to u nekoliko navrata imali i definirano i kod Kaznenog zakona i ukazivali na to sve zajedno. Dakle, ja sam to uvijek znam napomenuti s oproštenjem arhitekt, državna tajnica je pravnica i sigurna sam da jako dobro znate i iz ovog tumačenja što znači u slučaju pokretanja sudskih istraga i započinjanje kaznenog postupa. Dakle, tu malu, malu razliku, a koja je vrlo bitna i vrlo važna ste i sami naveli u vašem objašnjenju odnosno Vlada je navela u svom obrazloženju i na taj način zapravo potkrijepila ono što i ja u ovom zaključku u kojem tražim da se pokretnu dakle revizija Vatikanskih ugovora navodim. Hvala lijepo. Hvala i vama gospođo Mrak Taritaš. Imate replike, prvu repliku je tražio gospodin Glavašević. Pardon, da Glavašević. Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Mrak Taritaš sjećate se prve replike moje u kojoj sam vam, u kojoj sam iako ne posjedujem proročki dar predvidio točno u kojem smjeru će ići protuargumentacija sa druge strane sabornice, tako se doista i dogodilo. Procijenivši da je u pitanju ljevičarski populizam kao što je to rekao kolega Borić skoro kompletna ona strana sabornice zaključila je da je najbolji način da se tome suprotstave desničarsko signaliziranje vrijednosti koje inače se strahovito napada naravno to je vrlo nepoželjna stvar ovaj, a zapravo se radi o nečemu što zapravo kad se stvar svede jedna izrazito suhoparna tema, diplomatska gdje puno sati morate sjediti s drugom stranom dok ne nađete nešto oko čega se možete dogovoriti. Tu stvarno ne bi trebalo biti nikakve ostrašćenosti kakvoj smo svjedočili ovdje.

nekoliko puta smo tu već naveli da je 2018. jednako tako bila rasprava. Tad je naravno uvaženi kolega Borić tu raspravu vezao uz europske izbore pa je rečeno da je to bilo u kontekstu europskih izbora, ali dobro ima čovjek pravo misliti što, što hoće i konstatirati što i kako. Tako da i ova rasprava znatno manje u tom, u tom smislu ide. Moram priznati da ja cijelo vrijeme želim da probamo razumjeti o čemu govorimo, da probamo razumjeti o čemu je riječ. I ne mogu, ne mogu se oteti dojmu, sjetite se rasprave koju smo imali kad sam predložila da roditelj njegovatelj dobije naknadu iza smrti djeteta kad je apsolutno su, bila sam žestoko napadnuta od strane desnice, napadnuta sam bila od strane HDZ-a da je tu ja isto nešto činim il radim, glasalo se protiv, a onda je preko vikenda premijer shvatio da mu to baš i nije dobro … …/Upadica to rješenje. I ovo će jednog dana doći na red, ako ne sad ali vrlo brzo. konstruktivnu repliku, a to je da su ovi ugovori potpisani ne s jednom drugom državom nego sa Svetom Stolicom, dakle ne sa Državom Grada Vatikana, znam da se to ponekada ovaj smatra da je jedno te isto, međutim ugovori su potpisani sa Svetom Stolicom koja ima subjektivitet, a da nije bilo Države Grada Vatikana npr. i prije nego, Država Grada Vatikana postoji od 1929., a imate Konkordat između Svete Stolice i Srbije npr. iz 1914., dakle nije bilo Države Vatikan, al je bilo Vrha Katoličke crkve, dakle sa Vrhom Katoličke crkve univerzalne se sklopio ugovor, tako i ovi su sklopljeni sa Vrhom Katoličke crkve jer mjesne crkve ne sklapaju takve ugovore nego ide se sa Vrhom koji je onda Sveta Stolica, ali primjena je zapravo to odnos hrvatske države i Katoličke crkve u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Pretpostavljam da je vaša replika išla u kontekstu broja ne razumije./… Apsolutno, dakle baš zbog toga da bi bili jasni i transparentni trebamo možda neke stvari ponoviti i za neke stvari još inzistirati, kao što sam i u replici državnoj tajnici rekla, kao što sam i ovdje rekla, ajdemo vidjeti, vi imate podatke s kojim možete baratat, možda zaista kad uđete u genezu vidite i neke druge stvari, ali ajdemo vidjeti, ono što neosporno znam da i nesporno je jasno da ko je iza Hrvatske sklopio ugovore sa Svetom Stolicom i u tim ugovorima koji su sklopljeni iza Hrvatske su sklopljeni na malo drugačiji način i malo su drugačije definirani nego ovi što su sklopljeni s Hrvatskom, dakle to je nesporno i jasno i točno sam i navela kad sam imala uvodno obrazlaganje o kojim državama je riječ,

drago mi je da smo se vratili na neku faktografiju jer moram priznat da kolegu Stiera nikad ostrašćenijeg nisam vidjela u saborskoj raspravi sa manje argumenata. Moram priznat da me to jako razočarali, ali vratili smo se na, na tragove dobre, ono prakse i ja bih voljela da mi ovdje podcrtamo neke stvari koje će bit jako problematične nakon ove rasprave. Jedna od njih je da Vlada po mojem mišljenju, možda pogrešnom, ispričat ću se ako je pogrešno, navodi sasvim pogrešan manipulativan podatak o broju ugovora koji su potpisani sa Svetom Stolicom. Nije velik, nije stvarno mala razlika, to je velika razlika između 18 i 80 ugovora i ja po mojem slobodnom, država, ja po svojoj slobodnoj procijeni mislim da je to potpuno izmišljen podatak. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo, dakle apsolutno zbog uopće nekakve osnovne higijene političke mislim da trebamo imati jasne podatke s kojim baratamo. U obrazloženju ja sam baratala s postotkom, no međutim imam naravno i podatak koja je to apsolutna brojka, dakle brojka da ima u odnosu na 2011. popis 2021., 639 tisuća 408 katolika manje je neka brojka koju je i Vlada imala i mogla ju je koristiti, a koristila je nešto drugo. Jednako tako, dakle govorimo o ugovorima sa Svetom Stolicom, ono što je kolega Stier naglasio da postoji od prije, ali ajdemo vidjeti koji je pravni slijed, kolko ih postoji. Tu je 18 država pobrojano, 59 različitih ugovora jer su čak neke, njemačke pokrajine su pojedinačno išle sklapati ugovore i sve zajedno. Ja nisam otvarala sve te ugovore, zanimali su me ugovori iza

sada ćemo otvarat raspravu i ovaj i Klub zastupnika Možemo! će biti zastupljen najprije od g. Bakića i onda od gđe. Kekin, izvolite. Poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, dobro večer prije svega. Idemo opet natrag se vratit činjenicama. prije, ima već 27.g. RH i Sveta Stolica potpisale su 3 ugovora, o suradnji na području odgoja i kulture, o dušobrižništvu u Oružanim snagama i policiji RH, te o pravnom pitanjima. 2.g. potom uslijedio je i 4. ugovor o gospodarskim pitanjima. Kroz sve to vrijeme dva su pitanja stalno prisutna. Prvo, nepregledne i netransparentne financijske implikacije tih ugovora i drugo, još i više, a to su nejednakosti, čak i do mjere kolizija sa Ustavom RH koja iz tih ugovora proizlaze. Danas imamo priliku govorit o obje te stvari. Iako su financijske obaveze RH prisutne u svim navedenim ugovorima, najveći izdaci su regulirani 4. ugovorom, uz povrat imovine iz komunističkog razdoblja, tu je i fiksni mjesečni iznos za svaku župu o čijem broju, o broju župa, samostalno odlučuje crkva. Taj je iznos određen kao dvije prosječne mjesečne bruto plaće za svaku župu u RH koja okuplja neki minimalni broj vjernika. U istom se ugovoru određuju i obaveze kako se kaže gradova i mjesta, dakle jedini sa lokalne samouprave, na vrlo neodređen način i to i prostorne i financijske obaveze, za izgradnju novih crkava i crkvenih zgrada. Daljnje se financijske obaveze odnose na kompletnu obrazovnu vertikalu, što uključuje i plaće za rad vjeroučitelja u našim javnim školama, kao i rad vjerskih visokoškolskih institucija. Onda tome treba dodati i rad dušobrižnika u našim bolnicama, zatim trošak vojnog Ordinarijata i rad dušobrižnika u Oružanim snagama u policiji, pa ona još i novac kojim država pomaže opravdano, opravdano, obnovu i održavanje sakralnih objekata u vlasništvu crkve i spomenika kulture. Nema službenog podatka i ne možemo ga dobiti o ukupnom iznosu jer pojedinačne stavke je teško sve sagledati, ali taj sveukupni iznos bi mogao doseći možda i 150 milijuna eura godišnje. Nemam ni najmanje sumnje oko vrijednosti socijalne uloge Crkve u njezinom pomaganju onima u potrebi, tako duhovne, kako duhovne, tako Ta uloga ima svoje mjesto u društvu i posve sigurno zahtijeva nemala materijalna sredstva i isto tako, iziskuje i predanost i požrtvovnost. Predanost toj ulozi zaslužuje naše poštovanje, no to nikako ne smije biti razlog da država, što kroz centralni proračun, što kroz lokalne proračune, odvaja sredstva namijenjena Crkvi na netransparentan način, a isto tako ne smije biti ni izlika za netransparentnost trošenja tih sredstava, kao ni za izostanak kontrole. A mislim da ovog trenutka nema načina da itko precizno pobroji sav javni novac koji je namijenjen Crkvi jer osim svega navedenog, gotovo nemoguće je uopće i prepoznati sve one transfere iz proračuna jedinica lokalne samouprave koji se svrstavaju u tzv. kapitalne i druge pomoći, a koji su zapravo u mnogo slučajeva realizacija posve nevidljivih odluka lokanih uprava o raznim oblicima neformalne pomoći župama u njihovim gradovima i općinama. Međutim, ma kako teška bila ova novčana pitanja, ona nisu najteža. Mnogo je teže to što su ugovori o kojima govorimo u nekim svojim elementima protuustavni ili je njihova ustavnost krajnje upitna. Npr. čl. 8 Ugovora o pravnim pitanjima između Vatikana i RH kazuje da će istražna tijela obavijestiti crkvene vlasti prije nego što pokrenu .../Govornik se ne razumije./... istrage o bilo kojem svećeniku. Time je katoličko svećenstvo stavljeno u povoljniji položaj naspram svih ostalih građana u pogledu primjene Kaznenog zakona. Najmanje jednom crkvene su vlasti javno optužile Vladu za kršenje ove odredbe pozivajući se na Vatikanski ugovor. Pitanje je, međutim, koliko su puta tijela kaznenog progona udovoljila Crkvi pa im prenosila tražene informacije o kaznenim djelima svećenika i prije pokretanja istrage. Potencijalno, protuustavan je i Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, kojim je zajamčen katolički vjeronauk u svim javnim osnovnim i srednjim školama. U ugovoru stoji sasvim općenita odredba da će odgojno-obrazovni sustav u javnim predškolskim ustanovama i školama, uključujući i visoka učilišta, uzimati u obzir kršćanske etike. Ovu odredbu izvršna vlast može tumačiti zaista arbitrarno, čime je dovedeno pitanje čl. 14 Ustava prema kojem su svi jednaki pred zakonom i svi imaju jednaka prava i slobode, neovisno o vjeri. U preambuli važećeg kurikuluma nastavnog predmeta „Katolički vjeronauk“, a da i to sad razjasnimo, dakle u preambuli važećeg kurikuluma, kad predmeta Katolički vjeronauk stoji da taj kurikulum donosi ministrica na temelju prijedloga i odobrenja Hrvatske biskupske konferencije, ponovit ću, na temelju prijedloga i odobrenja HBK-a. Pritom se u tekstu Pritom se u tekstu poziva na čl. 3 st. 4 Ugovora o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim i predškolskim ustanovama, gdje stoji da, citiram, nastavne planove i programe katoličkoga vjeronauka za javne osnovne i srednje škole te program katoličkoga vjerskog odgoja za javne predškolske ustanove izrađuje HBK. Dakle ministar obrazovanja da ministar obrazovanja ne može donijeti kurikulum predmeta katolički vjeronauk bez prijedloga i odobrenja Hrvatske biskupske konferencije i to predmeta u javnim školama, iako u čl. 27 Zakona o odgoju i obrazovanju stoji da kurikulume predmeta donosi ministar svojom odlukom. Ako ministar takvu odluku ne može donijeti bez odobrenja HBK-a, tada je posve jasno da je Katolička Crkva preuzela dio ingerencija države u odlučivanju o javnim školama i onda je jasno da to proturječi čl. 41 Ustava RH prema kojem su vjerske zajednice odvojene od države. Ovaj formalni dio cijelog tog kompleksa vezan za vjeronauk u našim školama, o svim problemima nedosljednostima, pa posebno i u nepravdama u vezi s tim, reći ću više u pojedinačnom izlaganju, a sad ću riječ predati kolegici Ivani Kekin. hvala puno predsjedavajući, kolega, poštovana državna tajnice. Iako je Hrvatska prema Ustavu sekularna država u kojoj je država odvojena od Crkve, sloboda vjeroispovijesti zajamčena, a sve vjerske zajednice jednake pred zakonom, hrvatska praksa sekularizacije nešto je sasvim drugo, jer već dugi niz godina, desetljećima, uloga Crkve kod nas zadire u sve društvene pore i segmente, prvenstveno zahvaljujući državnoj vlasti i političkoj volji vladajućih. Naprosto, u hrvatskom društvu već više od 30 godina Crkva akumulira neprimjereno mnogo političke moći za jednu sekularnu državu i ta se činjenica reflektira na niz društvenih fenomena i društvenih dogovora i ima ozbiljne posljedice na konkretne živote i konkretne ljude. Ja ću se orijentirati, prije svega na to kako se akumulirana politička moć Crkve ogleda u utjecaju na zdravstvenu zaštitu, na ljudska prava i na koncu, na zaštitu onih najranjivijih među nama, djece. Što se tiče zdravstvene zaštite, to se prije svega odnosi na zdravstvenu zaštitu žena koja im se pod direktnim utjecajem Crkve po nizu pitanja uskraćuje. Počnimo s najočitijim, a to je pitanje prava na prekid trudnoće koji je u Hrvatskoj garantirano zakonom i potvrđeno jasnom presudom Ustavnog suda koja jasno kaže da se pravo na prekid trudnoće ne može dovoditi u pitanje neovisno o tome tko ima većinu u ovoj sabornici. No, unatoč tome i unatoč potpuno nedvosmislenom stavu Crkve da je abortus neprihvatljiv ministar Kujundžić, dakle ministar iz Vlade Andreja Plenkovića svojedobno je najavljivao da će Katolička crkva biti uključena u izradu novog Zakona o abortusu. Na koncu je HDZ-ova vlada odustala od novog zakona, no istodobno iako nam stari zakon isto garantira u praksi se hrvatske građanke suočavaju s nemogućnošću da to pravo ostvare radi žestoko raširene epidemije priziva savjesti koja obuhvaća 60% ginekologa i ginekologinja. A taj isti rašireni priziv savjesti upravo rezultat crkvene uzurpacije javnog sektora. Nažalost, činjenica da većina hrvatskog stanovništva više od tri četvrtine smatra da žene moraju imati pravo na izbor neće nam puno pomoći ako Crkva nastavi akumulirati moć. Primjer za to je Poljska koja ima izrazito rigidnu zabranu pobačaja, nadamo se ne još dugo, koja nažalost redovito dovodi do smrti žena, a ima ga radi izrazito jakog političkog utjecaja Crkve i unatoč tome što 66% stanovnika Poljske želi siguran dostupan pobačaj u prvom trimestru. To je jedan primjer gdje su crkvene dogme direktno suprotstavljene suvremenim medicinskim spoznajama i direktno su suprotstavljene zdravlju i interesu pacijenata i interesu šireg javnog zdravlja. Ima ih još, tu je pitanje medicinski pomognete oplodnje, tu je pitanje kontracepcije, tu je pitanje cijepljenja protiv Humanog papiloma virusa itd., o tim aspektima govorit ću više u pojedinačnoj. ono što je važno za uočiti je da su svi ovi primjeri neprikladnog i vrlo štetnog i protivnom javnom interesu utjecaja Crkve daleko najviše štetni i najviše ponižavajući upravo za žene. crkva doista aktivno perpetuira rodno stereotipne uloge i promiče patrijarhat, a s velikom akumulacijom političke moći takvi se štetni šovinistički stavovi prelijevaju daleko van njenih zidova. Sjetimo se samo istaknutih pripadnika klera poput svećenika Ivice Raguža koji je svojedobno napisao da se neposlušnost izriče u traženju svojih prava za jednakošću u tome da žena ne želi prihvatiti da je ona od Adama, a ne Adam od nje, da je ona drugotna, a muškarac prvotan. Sjetimo se izjave kardinala Vinka Puljića koji je javno izjavio da su žene koje se upuštaju u seksualne iskustva prije braka štrace, sjetimo se da se Crkva u Hrvatskoj aktivno zalagala protiv ratifikacije Istanbulske konvencije čiji cilj je upravo sprječavanje nasilja nad ženama i djecom, što ne čudi jer se s mnogih oltara žene savjetuje da nasilje prešute a istaknuti teolozi i profesori sa Katoličkog fakulteta javno su komentirali da su kazne za obiteljsko nasilje korak unatrag u ovome društvu. Osim toga nezanemariva je bila uloga Crkve u napadu na prava LGBTIQ osoba bili su izrazito aktivni u vrijeme organizacija referenduma kojima se zabranio brak istospolnim parovima refleksije čega oni osjećaju i danas unatoč Zakonu o životnom partnerstvu koji garantira ista prava životnim partnerima formalnih i neformalnim kao bračnim i izvanbračnim drugovima. Dakle, akumulirana politička moć Crkve prečesto se koristi kako bi se implementirale i ozakonile prakse koje direktno krše ljudska prava. Još ću spomenuti osobito važno i osjetljivo pitanje zlostavljanje djece od strana svećenika pedofila u okviru Katoličke Crkve. Zlostavljanja djece u rukama katoličkih svećenika ostavilo je trajne i neizbrisive posljedice na čitave vjerničke zajednice kao i društvo u cjelini. Nažalost, svako propitivanje odgovornosti crkvenih vlasti dugo vremena smatralo se nastajem na neovisnost i integritet Katoličke Crkve slušamo jeziva svjedočanstva žrtava i slušamo i svjedočimo zataškavanju crkvenih struktura. Evo imamo prominentni i mučan slučaj o kojem je izvještavao novinar Hrvoje Šimičević slučaj svećenika Rajčevca koji je godinama zlostavljao djecu njegovi nadređeni su to znali i nisu ga micali s njegove pozicije. Dapače njegov nadređeni nadbiskup Hranić u javnosti je iznio niz duboko uznemirujućih i bešćutnih poruka koje su toliko zabrinjavajuće jer nas iskustvo uči da nisu izolirane nego da dapače postoji uvriježeni mehanizam zataškavanja opravdavanja odbijanja preuzimanja odgovornosti u slučajevima ovakvih teških zlodjela. I mnogi će reći kako nisu samo svećenici pedofili, ja se s time prva slažem, ima pedofila među očevima, ima među stričevima, ima među susjedima, ima među učiteljima, ali nigdje ne postoji institucionalna zaštita kakvu je manifestirala Katolička Crkva prema zlostavljačima djece. U tom smislu umjereni optimizam bude neke nove poruke koje dolaze iz Crkve pa i u Hrvatskoj od nadbiskupa Mate Uzinića koji se ispričao svim žrtvama no i pozvao na procesuiranje svih zlostavljača te je također pozvao na izmjene Kaznenog zakona kojima će se isključiti mogućnost zastara za takve zločine. Što čekate? Imate prijedlog, dali smo vam ga prošle godine u proceduru, što čekate? Na koncu ponovit ću još jednom akumulacija političke moći u rukama Crkve izrazito je opasna i ugrožavajuća za sekularna društva i neobično je važno štititi sekularnost kako bi se zaštitili interesi i vjernika i to svih vjeroispovijesti i ateista i agnostika. U tom smislu podržat ćemo apsolutno ovu vrijednu inicijativu. Hvala vam poštovan predsjedavajući. Prekršen je čl. 240. niste oduzeli riječ do kraja rasprave o temi koja se održava, kolegica se nije držala ove teme nego je prešla u svoje narative oko gender ideologije i ostalih gluposti koje ona ima zapravo u svojoj glavi, a koje ne postoje. Znači vi ste imali priliku prilikom iznošenja poziva na nasilje ili mržnju odnosno kada vrijeđa hrvatski narod, vjerske, nacionalne i druge zajednice što je kolegica Kekin sasvim sigurno ovdje radila, tako da ova povreda poslovnika je zapravo usmjerena na vas što niste prekinuli njezino izlaganje. Ako je išla izvan teme svi idu izvan teme, a ja to nikad ne sankcioniram vi to dobro znate, ako je išla jer onda bi se to pretvorilo zapravo u jednostaničanost. Al vi ste rekli da je ona zapravo vršila jedno nasilje nad drugima. Objasnite mi točno o čemu se radi?

Idemo dalje, g. Zekanović. Crkva promiče rodne stereotipe, Crkva zlostavlja djecu, Crkva za, za, štiti zlostavljače. Dakle ovo je razotkrivanje, Kekin je pokazala smisao ovoga Prijedloga zakona gđe Mrak-Taritaš, a to je mržnja prema Katoličkoj Crkvi. Čista mržnja. Ona čista mržnja. Svaka čast, kolegice Kekin. Inače, život počinje začećem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Bila je replika. Moram vam dat opomenu. Bila je replika, a sad ćete doći vi, ja mislim, brzo pa … G. Glavašević. Kolega Zekanović je povrijedio čl. 238. Ja ne znam od kada se smatra mržnjom iznošenje činjenica? Nije mržnja iznijeti činjenice koje su ozbiljni problemi za svakog katolika i za svakog vjernika koji sebe smatra dijelom Crkve sa velikim c, kolega, znate na što mislim, nije to mržnja. Mržnja je biti svećenik koji sebi dozvoli zlostavljati dijete. Mržnje je sve ono što rade ljudi

A meni se čini da je i Papa govorio o takvim stvarima u zadnje vrijeme, je l' da? Tako da, ovaj, ja nemam šta reći. Ona, nitko ovdje nije rekao svi su, svi, nitko nije rekao, rekao, događa se, je l' da? Događa se kod svih, ja sam to tako shvatio, ako ne. Onda imate Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ovaj, da raspravlja o ovom problemu. Izvolite, gđa Peović, **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Iako nisam sigurna da li smijem govoriti, naime, ovdje je upravo rečeno da katoličanstvo jednako hrvatstvo, a ja sam ateistica i ne znam da li ateisti imaju pravo onda govoriti da li se smatraju Hrvatima ili ćete nas izbaciti ili imamo, evo, mislim da je to isto jedan važan aspekt svega, da čovjek može reći da je ateist, da je njegovo dijete, kao ateist ne mora ići na vjeronauk, to je ta silna toleranciju koju često zastupate, ali u praksi ne provodite. Ono što bih ja željela prvo napraviti, osvrnuti se na nekoliko argumenata državne tajnice, koji su manipulativni, koji su problematični i koji ukazuju na ono što je Vlada sposobna učiniti, a Vlada je sposobna i lagati kako bi odbacila ovaj prijedlog, ali prije svega, da kažem da je dosta pohvalno za prijedlog kolegice Anke Mrak-Taritaš da osim manipulacija nema previše argumenata, pa ću ići redom. Prvi argument koji smo čuli i od državne tajnice, tajnice, nažalost, čuli smo ga od HDZ-ovih zastupnika, od njih smo to mogli očekivati, ali ne i od državne tajnice, da je ovo isti argument koji je kolegica Mrak-Taritaš podnijela 2018., to nije nikakav argument. Znači ne možete reći da je netko 2018. imao isti prijedlog pa ga zato odbacujete 2023. g. To ne govori ništa, osim da je kolegica Anka Mrak-Taritaš dosljedna u svojim prijedlozima. Nadalje, državna tajnice je rekla puno problematičniju stvar, a to je da nije došlo ni do kakve velike promjene. Zašto je taj argument pogrešan? Prvo, zato što je nevjerojatno da 2023. netko govori da nije došlo do velike promjene, što sam već spomenula, znači imamo jednu od najvećih pandemija, u povijesti, od Prvog svjetskog rata, znači postpotresno razdoblje, potres u Zagrebu, najveći od 1880. i imamo, imali smo najveću inflaciju od kad se mjeri inflacija. To su sasvim dovoljni argumenti da se upravo taj segment ugovora vatikanskih, zvat ću ih kolokvijalno, dovede u pitanje i da se dođe do situacije u kojoj se može razgovarati o, ja ću reći, raskidu vatikanskih, to je jedina moja znači razlika u odnosu na kolegicu Mrak-Taritaš i tako ne bi HDZ-u dala mogućnost da ponovno pregovara i da dodaje stavke tog ugovora, nego sam za raskid ugovora, ali naravno, podržat ću i ovu promjenu. Ono što je važno, druga stvar, ne samo da je to manipulativno, da tvrdite da nije došlo do nikakve velike promjene, već ako ste vi u pravu, ako nije došlo ni do kakve velike promjene, nevjerovatno je da potpisujete ugovore, to ide nama u prilog za, u argumentaciju da zapravo ne može doći ni do kakvih velikih promjena ugovori su potpuno nepromjenjivi, vi ste potpisali, niste vi potpisali, iako ste pisali svoj put karijerne diplomatkinje, mogli ste i onda bit, '96. mislim da niste bili tada, ali dakle kad su se potpisivali ti ugovori, netko je potpisao ugovore koji se ne mogu raskinuti ni pod kojim uvjetima praktički. I vrlo je teško ih raskinuti iako će se oni raskinuti, samo je pitanje kada jer će morati ići na međunarodnu arbitražu nakon što Sabor donese odluku o raskidu. No dobro. Ajmo dalje. Tvrdite da nije došlo do velikih promjena okolnosti. Nadalje, kažete da će doći do pada međunarodnog ugleda i da će se povrijediti sveto načelo, sviđa mi se ovaj izraz produhovljeni, sveto načelo jer mi se stvarno čini da samo neka intervencija odozgora raskinuti da će doći do povrede svetog načela pacta sunt servanda, znači dogovora se trebamo držati. Naravno, dogovora se vrlo lako držati, pogotovo kada jedna strana nema apsolutno nikakve obveze. Znači potpisani su ugovori sa Svetom Stolicom u kojima, koja koja je to obveza Svete Stolice kolega Stier, na koji način Sveta Stolica ono sa ugovorima nama nešto daje osim duha svetoga. Ono što nadalje kažete 80 država to vas držimo za riječ i čekamo da nam podastrete taj podatak koji niste znali argumentirati. Napisali ste taj podatak u obrazloženju Vlade. Ovdje ste ga usmeno iznijeli da je osamdesetak, da je 80 država, ne ugovora, 80 država potpisalo ugovore sa Svetom Stolicom, a kolegica Mrak-Taritaš je našla na Vatikanskim stranicama, znači samo 18 država pedesetak ugovora. Gotovo sam sigurna da ste lagali i da je taj podatak izmišljen. Nadalje, vaš je argument da postoje danas znači kod nedavnog popisa stanovništva tri različite kategorije, pa je pogrešan podatak kolegice Mrak-Taritaš da je došlo do znatnog pada pada broja katolika u Hrvatskoj. To vam je sama kolegica Mrak-Taritaš rekla podatak od 639000 manje ne može nikako se smatrati znatno manjim. A i da je točno čak ono što ste vi rekli, da je došlo samo do 2% pada moram vam reći da za 400 godina neće bit katolika u Hrvatskoj, odnosno potvrđuje ono što smo rekli na početku. Ono što se zbiva nametanjem vjeronauka u osnovnim školama izdvajanjem djece koja ne idu na vjeronauk, koji su ateisti i čiji su roditelji dovoljno hrabri da tu djecu ne upišu na vjeronauk, je da zapravo gubite, gubite brojeve. Znači katolici njih će biti sve manje i onih koji će se uopće željeti uvlačiti u to da se da se ide na vjeronauk, jer zapravo radite kontra efekt. Znači kad nešto namećeš desi se kontra efekt i to će se desiti ovdje katoličkoj vjeri. Vjeronauku nije mjesto u školama, njemu je mjesto u crkvi i to kažu mnogi vjernici. Vi ste također državna tajnice ovdje rekli da to nije iskazivanje vjere kada dijete upiše vjeronauk i u diplomi diplomi mu piše da je završio vjeronauk. Inače tako se obično podižu ocjene dobijete jednu peticu više, pa onda za razliku od ovih ateističke djece imate bolji prosjek. Ali to nije točno. Na vjeronauku se uistinu moli. Da se tamo podučava katehizam onda se ne bi molilo, znači tamo se moli. To nije podučavanje o vjeri, to je prakticiranje vjere i nije točno, dakle da ne tražite. Netko je rekao to nije prisiljavanje, to je prisiljavanje. Djeca se mole. Znači, inače u mojoj školi, mojem djetetu je časna ponudila 10 kuna ako će ići na vjeronauk, nije upalilo. No, znači nije prisila ali je zapravo prisila na drugi način. Također državna tajnice rekli ste da nemate blage veze koliko se troši novaca na katoličku crkvu u Hrvatskoj, da nemate podatke trenutno. No, trenutno traje već desetljeća. Mi desetljećima ne možemo doći do podataka koliko se troši za katoličku crkvu crkvu u Hrvatskoj. Ove dvije prosječne plaće po župi također mislim čisto ono faktografski hajmo sa nekim podacima baratati. To je znači samo za plaće ne za karitativnu djelatnost. A kad govorimo o karitativnoj djelatnosti, pa hajmo onda govoriti o podacima o karitativnoj djelatnosti, o famoznom dušebrižništvu koje je ovdje spominjala kolegica Petir, ogromno dušebrižništvo koje dobivamo kao uslugu od te katoličke crkve iz našeg proračuna se svodi na samo 11% prihoda katoličke crkve. Sve ostalo je ziđanje 52% i plaće svećenika. I to među te svećenike se ubrajaju i oni svećenici koji javno iskazuju homofobne i nacionalističke stavove koji su brutalno vrijeđali Hrvate, Srbe i Muslimane, koji su javno podržavali ravnatelja škola u kojoj se učenike žigoše slovom Vjeroučitelji koji su prijavljeni zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika itd. itd. Ti vjeroučitelji ne odgovaraju državi koja ih plaća, nego crkvi. Ne samo da dobivaju plaću iz proračuna već su sve češće i to je podatak koji trebamo navesti. Njihov se broj u osnovnim školama u razdoblju od 12. do 19.-te godine više nego udvostručio, zato što ravnatelji postaju puno lakše, zato što njihovo napredovanje u zvanje ne ide znači putem službenih kanala, znanstvene zajednice, obrazovnog sustava nego sasvim nekim drugim putem. Dakle, paralela, paralelna vlast, nikakva odgovornost i preuzimanje upravljanja. Znači nadalje kad ste rekli državna tajnice to je jako jedan dobar podatak. Evo ovaj podatak koji apsolutno više argumenata koje ste vi dali je išlo u prilog predlagateljice nego vama samima, a jedan od njih je ovaj, da Katolička crkva se odrekla u vrijeme krize jednog lijepog iznosa koji je inače mogla dobiti iz Državnog proračuna. Pa to vam upravo govori da je bila kriza. Pa čak i Katolička crkva u Hrvatskoj razumije da je bila kriza. Pa zato se i odrekla, a vi tvrdite da nije došlo do promjenjivih okolnosti, da nema nikakve krize i da se ne može propitati te ugovore. Ukratko to je što se tiče državne tajnice. Što se tiče rasprave HDZ-ovih zastupnika kaže kolega Šimičević nitko ih ne prisiljava na idu na vjeronauk. Mislim dala sam svoje argumente, mislim da to je ono ne znam pasivna agresija kako bi se to navelo. To je ono ideš na vjeronauk zato da ti dijete ne sjedi u u hodniku, daš ga na vjeronauk da ne bi bilo izloženo kritici. Negdje ima doslovno samo jedno dijete koje ne bi išlo na vjeronauk pa ga upišu roditelji itd. Onda kaže Vidović-Krišto šta vam sad smeta netransparentnost, a nije vam smetala prije? Pa to nije nikakav argument. Znači zašto crkva, mislim zašto tako veliki zagovornici crkve zašto crkva ne prodaje indulgencije. To vam je ono oprost duga. I na taj se način ne financira. isti njezin argument koji ide ono na Croatia osiguranje i sve to. Zašto ne primijeni na crkvu? Zašto imamo netransparentnu, segment netransparentnog trošenja novaca koji je eto njoj okej, to je baš argument kontra nje i Vidović Krišto koja uvijek ono pravedno viče ovdje to je ono novci su se potrošili netransparentno, pokralo se itd., dobro, ali di je ovdje transparentnost? Crkva ne plaća porez, crkva ne daje nikakve izvještaje, mi ne možemo znat niti koliko novaca dobija, niti za šta se taj novac troši. Onda kolega Totgergeli kaže, to mi je jako lijepi argument, mislim kolegice Mrak-Taritaš da to morate ovaj uzet tu sebi plus. On vam je tu rekao vi ste išli na vjeronauk jel, kad ste rekli išla sam na vjeronauk, pa je on zaključio, kaže, ja razumijem kolegice Mrak-Taritaš da ste vi možda došli do nekih novih spoznaja. Evo to je, taj dio mi je prekrasan. Stvarno mislim da oni koji su bili na vjeronauku, pa više nisu, ne znam dal ste to vi, ateisti su došli možda do nekih novih spoznaja. Nadalje, kolegica Bušić, jako lijepi argument, evo baš u našu korist. Kažete šta se ne traži potvrda sveučilišta za kurikul? Ne kolegice Bušić, ne traži se potvrda od sveučilišta za kurikul, u tome i je problem. Znači kurikulumi se predaju na Katoličkom sveučilištu, a nemaju nikakvu potvrdu znanstvene zajednice, u tom i je problem. To je nažalost točno, to je jedina paralelna institucija, mislim Sveučilište Franjo Tuđman je možda jedna druga, al o tom, o tom potom, znači Katoličko sveučilište… …katolički znači vjeroučitelji po školama, njih ne kontrolira, niti ih ne postavlja, niti država nego znači… …možete to osporit ako to nije istina, možete to slobodno osporit. Hvala. da nemamo pravnih temelja za raskid, a sama Katolička crkva daje temelje za raskid odnosno za propitivanje tih ugovora, kao što sam rekla, broj ugovora sam napomenula, broj katolika. Novi predmet, isto jako dobar argument, znači Vlada daje odgovor kolegici Mrak-Taritaš gdje kolegica Mrak-Taritaš kaže da je vjeronauk u školama nepotreban, da je on diskriminator, protuustavan itd., šta država odgovara? Država odgovara to nije točno, mi ćemo 2023.g., '24.g. uvesti novi eksperimentalni program za djecu koja ne idu na vjeronauk. Pa to je upravo potvrda teze da ste shvatili da je 20.g. se vršila diskriminacija na ateističkom djecom i ta će djeca dobit svoj predmet, to je ono voda na naš mlin. Hvala, hvala vam na vašim argumentima. To je što se tiče same rasprave i argumenata u raspravi kojih nema i moram reć da stvarno zastupnici koji, za koje sam mislila da će doć ovdje s nekim argumentima nisu došli s argumentima nego samo sa vrijeđanjem, samo sa diskreditacijom i ništa supstancijalno. A što se tiče samih Vatikanskih, samo ću sumirat zašto ih treba raskinuti. Ja sam za raskid Vatikanskih ugovora. Prvo je novac, znači teško je rekonstruirati novce koji se daju Katoličkoj crkvi, ali sigurni smo da je to preko 130 milijuna eura bez onih donacija dakle iz lokalne uprave i samouprave. Mi smo prvi, samo Orbanova Mađarska ima više izdvajanja za crkvu u Europi. Za karitativne svrhe samo 11%. Klerikalizacija društva, netransparentnost i nedemokratičnost, kad-tad Vatikanski će bit raskinuti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Zahvaljujem potpredsjedniče, čl. 238.. Poštovana kolegice Katarina Peović, da ja nisam radio 16.g. u školi onda bi ja možda vama i vjerovao, al ovdje u saboru govorite takve neistine da ja jednostavno ne mogu, ne mogu vjerovati. Dakle nitko nikoga u školi nije prisilio da uzme vjeronauk učit, ne može ga učiti bez suglasnosti roditelja, to je jedno. Drugo, svaki vjeroučitelj koji dođe u školu,

Da, da, da, a čujte, normalno, govoriti svoje misli to je replika, ne? I sada je g. Davor Ivo Stier koji će govoriti u ime HDZ-a, izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice, evo pred nama je još jednom jedan Prijedlog o revidiranju i izmjeni ugovora sa Svetom Stolicom uz obrazloženje da od 2018. kad je zadnji put ovaj sabor o tome raspravljao da su se promijenili uvjeti, među glavnim argumentima je da se promijenio broj katolika. Mislim da u očitovanju Vlade dovoljno se spominje da taj broj i nije promijenjen na takav drastičan način na koji se prikazuje u prijedlogu, ali i sam broj broj nije jedini naravno kriterij za sklapanje ovih ugovora. Prema tome, to bih samo na početku spomenuo, dakle kada pogledate po različitim kriterijima zadnjeg popisa onda je taj broj sada 83,62%, no kažem sam broj nije jedini, niti možda najvažniji kriterij za sklapanje, za sklapanje ugovora, možemo o tome i dalje kasnije raspravljati. Ono zbog čega bih naglasio da Klub HDZ-a neće podržati ovakvu inicijativu jest i sama činjenica što smo i u raspravi dosada iznijeli iako je netko rekao da nije bilo dovoljno argumenata, ali glavni argument, jedan od glavnih argumenta jest i taj što se ovim zaključkom zadužuje Vladu da otvori postupak, pokrene postupak o pregovorima za izmjene različitih ugovora koje imamo sa Svetom Stolicom, ali nije nigdje postavljeno točno što želimo time postići. Dakle, govori se tu i o vjeronauku i bilo je puno kritika nije jasno iz oporbenog, iz oporbene inicijative da li bi Vlada trebala pregovarati da bi se ukinuo vjeronauk ili da bi se drugačije organizirano, na koji način. Kada idete u pregovore vi morate znati koji su vaši okviri, što želite postići, koji su maksimalni ciljevi i koji su minimalni ciljevi koje želite postići. Neki će reći treba se ukinuti vjeronauk mislim da je tu bilo takvih, a drugi će reći ili svi ugovori čak, drugi će reći treba to drugačije organizirati. Isto tako oko financiranja Katoličke crkve neki će reći treba se skroz ukinuti, drugi će reći drugačije. Međutim, ovdje u ovim zaključcima to nije navedeno. I samo zbog toga čini mi se da ova inicijativa nije dobro pripremljena niti daje točan pregovarački okvir ili barem neke konture po kojima bi trebala Vlada postupiti i zbog toga sabor ne može na taj način. Naravno, ugovori se mogu izmijeniti, to znamo. Mogu se i ovi ugovori izmijeniti, ali kad idete u izmjenu morate znati koja vam je strategija pregovaračka, što želite postići. E sad idemo malo supstancijalnije o tim različitim temama koje su se otvorile tijekom rasprave. Prvo vjeronauk odnosno ugovor o odgoju i kulturi tu je spomenut vjeronauk više puta, on je izborni predmet ali jednom kada ga kao i drugi izborni predmeti, dakle ne samo drugih vjeronauka ili katecizama, ne samo katoličkih nego i drugih vjera, ali i drugih predmeta uopće, dakle kad je izborni onda naravno jednom kada ga učenik prihvati onda mora tu nastavu nastavit ne može ga prekinuti ili ne može za njega dakle te obaveze su jednostavno takve da mora taj izborni predmet kojega je izabrao do kraja te godine onda i odraditi, ali je tu bilo pitanje udžbenika. E sad, mi znamo da imamo crkvu odvojenu od države i da to je po Ustavu, to ne znači, to znači zapravo da crkvena hijerarhija kler ako hoćete nije taj koji mora nama zastupnicima reći kakve zakone moramo donijeti, ali niti mi u politici smo ti koji ćemo pisati Katoličkoj crkvi ili bilo kojoj drugoj vjerskoj zajednici katecizam. Dakle, udžbenici su na temelju katoličkog katecizma kad govorimo o predmetu katoličkog vjeronauka. I bilo bi autoritarno ne demokratski da država pokuša pisati Katoličkoj crkvi kakav će joj biti ili pripisati kakav će joj biti katecizam. Odvojenost države i crkve dakle podrazumijeva i to jedna autonom… suradnju ali autonomiju svjetovne vlasti i duhovne vlasti. I ako je Katolička crkva ta koja određuje što je katecizam onda političari nisu ti koji će morat pisat ne ovo je u redu s Katoličkom crkvom ili nije kao što ne očekuje niti i ne bi bilo prihvatljivo da bilo tko iz katoličke hijerarhije kaže ova stranka mora ići u koaliciju sa ovom ili ovakve zakone mora donijeti Hrvatski sabor. Što se tiče onda imenovanja sukladno principu supsidijarnosti nije nužno da država čini ono što mogu druge organizacije koje su bliže toj tematici bolje učiniti, nego hijerarhija Katoličke crkve ili mjesni biskup ili episkop u slučaju Pravoslavne crkve ili pastori u Protestantskim crkvama ili muftija u islamskoj zajednici odrediti tko će biti vjeroučitelji. E sad da li je to protuustavno, da li je to što politika ne pripisuje, politika kroz državne strukture što piše u katecizmu da li je to protuustavno? Ja mislim da nije i da zapravo tu se više približavamo jednom konceptu autoritarnih režima. Frankov režim je smatrao da on bolje poznaje katolički katecizam od Pape i Katoličke crkve i da će on odrediti što je katolička vjera, a ne neko tamo u Rimu. Giovanni Gentile u, ministar obrazovanja za vrijeme Mussolinijeve Italije je isto tako to razmišljao. Država je ta koja će odrediti što treba biti u katecizmu, a ne Katolička crkva, ali dobro pustimo te sada povijesne reminiscence ali mislim da tu moramo se držati autonomije svjetovne i duhovne vlasti, ali autonomije onda koje trebamo poštivati. Ugovor o dušobrižništvu se spomenuo malo manje, to je pitanje zapravo Vojnog ordinarijata uz obrazloženje da je kad je potpisan taj ugovor bilo 300 tisuća djelatnih vojnih osoba, dobro to je zapravo podatak iz Domovinskoga rata iako možda i on nije do kraja točan. Činjenica je da je ugovor potpisan kasnije '96. nakon rata, ali ponavljam broj sam po sebi nije ključan kriterij. Mislim da je kriterij da i djelatne vojne osobe imaju potrebu za i duhovno praćenje i u tom kontekstu mnoge oružane snage zapadnih zemalja imaju take vojne ordinarijate nikakav specifikum nije hrvatski slučaj. Ugovor o pravnim pitanjima otvara ili se problematiza, problematiziralo pitanje sudske istrage odnosno pokretanja kaznenog progona i obavijesti crkvenim vlastima. Mislim da je razjašnjeno ovdje da, ali za svaki slučaj zbog naše javnosti da to nije ni u kojem slučaju, ni u kojem slučaju pitanje da se obustavlja ili blokira kazneni progon. Pitanje obavještavanja možemo mi sada raspravljati o tome kako i kada, ali pitanje obavještavanja je zapravo uobičajena, tako postoji i u drugim, možda u različitim formama, ali obavještavanje postoji i u drugim ugovorima sa drugim vjerskim zajednicama. U krajnjoj liniji i kada službenik u državnoj upravi ili u državnoj strukturi isto tako je kazneno progonjen ima i obavještavanja. Možda ne prethodno ali samo pitanje obavještavanja nije kao takvo sporno i sasvim sigurno to ne znači da se prekida kazneni postupak. Obavještavanje naravno trebamo gledati i u kontekstu gdje je nekada na žalost u drugim vremenima se ne samo da se nije obavještavalo nego jednostavno su neki svećenici nestajali, progutala ih noć. Preko 200 ubijenih nakon '45. odmah u poraću. Ali to je sad opet jedan povijesni kontekst, međutim moramo znati i u kojem kontekstu i na koji način se neke stvari moraju sagledavati. Isto tako i sa neradnim danima. Ne piše nam ovdje a koji su to neradni dani koji bi bili problematični. Mogli bi otvorit raspravu o tome, ali mislim ako idemo otvarati pregovore sa Svetom Stolicom moramo znati što nas tu smeta iz tih neradnih dana. Ja pretpostavljam da više nikoga ne smeta da je Božić neradni dan, ali onda hajmo specificirati što je to. To u ovom prijedlogu ne piše. Pa je onda ugovor o gospodarskim pitanjima, mislim da je to možda jedan od najvažnijih elemenata ovoga prijedloga. U odboru gdje inače smatram da uvijek su kvalitetnije rasprave, je kolegica Mrak-Taritaš kao predlagateljica ovog zaključka rekla kako smatra da bi trebao postojati popis i kalendar, odnosno postavljat se rokove kad će se vratiti konfiscirana imovina. Osobno mislim da je to u redu, taj prijedlog. Ono što ne vidim je zašto bi trebali izmijeniti postojeće ugovore. Mislim da i u sadašnjoj formi i prema sadašnjim važećim ugovorima može se jednostavno taj popis pripremiti i rokove zadati. Što se tiče države i što se tiče crkvenih vlasti pitanje da li su spremni to učiniti, da li imaju sve informacije. Ali mislim da ovaj ugovor kao takav ako postoji dobra volja i s jedne i s druge strane i svjetovne i duhovne vlasti ako hoćete da se tako izrazim, da se to može napraviti i po sada važećem ugovoru. Što se tiče iznosa iz proračuna, dakle ova formula dvije bruto plaće koje se umnoži po broju župa katoličkih kojih ima u Republici Hrvatskoj to nam daje negdje ako sam dobro zapamtio u prijedlogu kolegice Mrak-Taritaš je 355 milijuna kuna u prosjeku. Dakle, negdje oko nešto manje od 50 milijuna eura godišnje, negdje 47 i nešto milijuna eura to bi bilo 0,2% proračuna. Naravno nije to jedini, ali hajmo reći to je vro znameniti stavak koji se više puta spomenuo i koji ukoliko bi se išlo pregovarati onda izričito se ovdje navodi da bi se željelo to promijeniti, ali se ne kaže na koji način, što se želi, koji drugi sustav. Čisto za usporedbu, ne zbog toga što mislim da treba to ukinuti, ali čisto za usporedbu nevladine organizacije dobivaju između 6 i 7 više puta od ovoga po po ovoj formuli što dobiva katolička crkva. Naravno treba se tu dodati ono što se dobiva i na drugim razinama i po drugim stavkama. Slažem se, ali činjenica jest da ova stavka koja je specificirana i jasno određena ugovorima I drugo pitanje koje mislim da je puno važnije. Ako želimo doista odvojenost crkve i države, ako želimo da crkva ne bude manipulirana ili kontrolirana od političke vlasti, jer je to ključno pitanje, onda zapravo trebamo imati stalni jedan okvir koji će biti uređen pa baš ovakvim ugovorom koji se teško može promijeniti, da se ne bi dogodilo da iz mandata u mandat mijenja to financiranje, pa onda se ucjenjuje. Vi ćete me podržati, moju političku opciju jer ću vam ja dati, jer inače će doći ovi drugi zločesti koji vam neće. Ako vi doista želite to izbjeći onda trebate imati ovakav ugovor. Ovakav ugovor će omogućiti nekada da i vlast čuje neke poruke koje ne želi čuti od crkvenih vlasti. Sjećate se grijeha struktura? struktura? Dakle, ukoliko želite zapravo da politika kontrolira crkvu onda ukinite ove ugovore onda neće biti stabilnost u financiranju, nego će biti baš ovo ucjena politike i kontrola nad crkvom. To je ono što zapravo bi bilo jako loše ne za crkvu samo, nego za demokraciju. I time ću doći zapravo do ključnog članka 41. kojeg ste isto više puta spomenuli, ali ste samo parcijalno citirali. Kraj članka 41. kaže da će država u svojoj djelatnosti, odnosno da će vjerske zajednice, pardon u svojoj djelatnosti uživati zaštitu i pomoć države. Dakle, sekularna država da, odvojenost crkve i države da. Ali država pomaže vjerske zajednice. Zašto? Jer je to bitno za demokraciju. Ja nisam liberal, ali čak i otac liberalizma to govori John Lock, Tok Wil. Svi će vam reći zapravo kad pročitate na primjer demokraciju u Americi da bez upravo takvog jednog odnosa prema vjerskim zajednicama ono što je ugroženo nije sama vjera, nije samo kršćanstvo, nego pluralizam i demokracija. I zato klub HDZ-a neće podržati ovu inicijativu, nego će stati na strani pluralizma i demokracije. Članak 238. vrijeđanje zastupnika, nemam drugu mogućnost. Dakle mi se sjećamo grijeha struktura, ali čini mi se da je crkva na to zaboravila, jer svih ovih godina postoji jedna sprega crkve i vlasti, državne vlasti HDZ-a iz vlastitih interesa, a ne vjere. Ali kad smo već kod sekularne države za koju vi tvrdite da postoji, ja tvrdim da je nema, sjetimo se da je Dan državnosti, Dan domovinske zahvalnosti, dan svake županije, grada, općine pogotovo ako je HDZ na vlasti

Vi ste to iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Slijedi u ime predlagatelja poštovana Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ajdemo još jedanput možda nekoliko stvari ponoviti, reći ili definirati. Prvo, ovi ugovori nisu uklesani u kamen, drugo ugovori se sklapaju između dviju ugovornih strana gdje u svakom ugovoru postoje prave i obveze jedne i druge strane. Kad je riječ o ugovorima između Svete Stolice i RH definiran je definiran je cijeli niz novčanih, materijalnih, političkih, društvenih i drugih obaveza RH bez ijedne jedine obaveze Svete Stolice. Jasno, činjenično kad vidite tome je tako. Da li vi očekujete da se napravi revizija Vatikanskih ugovora, da predlagatelj predloži kompletnu reviziju Vatikanskih ugovora, a onda će iza toga Vlada reći da mi s tim idemo, to se tako ne radi, radi se malo drugačije. Pokrene se, ide se u postupak, ona se u postupku sjednu dvije strane i razgovaraju o nekim temama koje su teme. Ovdje su teme definirane i naglašene. Financijska strana ovih ugovora, da dođete do podatka samo koliko država po različitim osnovama iz državnog proračuna izdvaja za sukladno Vatikanskim ugovorima kad bi to znala onda bi državna tajnica kad je bi upit kolegice Urše odgovorila nekakav iznos. Državna tajnica je rekla ne znam. Ja sam imala osjećaj kao da čupam nokte na živo svakom kad sam bilo kog pitala što ikako je s tim i da li se uopće da dođem do bilo kojeg podatka. Do nekih podataka nisam dobila nikad. Što se tiče vjeronauka, apsolutno je jasno da biskup postavlja vjeroučitelje, a plaća ih iz proračuna RH, apsolutno apsolutno jasno da taj kurikulum koji je vezan uz vjeronauk ide uz dakle HBK odlučuje, da ono što piše u knjigama jednako tako. ali ajdemo staviti na stranu i vjeronauk u osnovnim školama i vjeronauk u srednjim školama pa reć da za to vrijeme mogu raditi nešto drugo. Neki mi proba neko objasniti, ja možda sam malo tupasta pa to ne razumijem, ali nek mi proba neko objasniti, između ostalog Vatikanskim ugovorom su definirane i definiran i vjeronauk u predškolskim ustanovama. Što radite sa djecom koja idu u predškolskom ustanovom koja ima vjeronauk od 10 do 11? Roditelj dođe uzme dijete iz vrtića van, malo s njim prošeće i ponovo ga vrati, onaj roditelj koji ne želi da mu dijete ide na vjeronauk. Jel to radimo? A propos toga ni nemamo podatke koliko plaćamo za vjeroučitelje koji su u predškolskim ustanovama, čak i da kažemo za vjeronauk u osnovnim i srednjim školama prvi sat, zadnji sat, zamjenski sat što nije istina, što nije točno, što smo imali slučajeva ne tako malo o temi vjeroučitelja koji su gdje su se roditelji pobunili gdje je u javnosti bila, dakle ja neću govoriti o pojedinačnim slučajevima jel loše je govoriti pojedinačnim slučajevima, ali ovo je nešto što je jasno i definirano. Kad govorimo o gospodarskim pitanjima, referirat ću se na gospodarska pitanja. Sukladno ovim ugovorima dakle teoretski imamo materijalne i financijske obveze neograničenog iznosa i neograničenog vremena trajanja, dali se ovim ugovorima mogu složiti određeni okviri, dakle sad živimo u doba eura, da li možemo složiti određene okvire nekakve stvari da uopće znamo što će nas čekati? Ali da se vratim ponovno na onaj financijski dio, mi još kako tako polutočnih, netočnih ili polupodataka koliko se izdvaja sa državne razine možemo doći, koliko izdaju jedinice lokalne samouprave nema šanse, nema šanse jer na razini se izdvaja i iz proračuna, izdvaja se po nekim drugim stvarima. Vi ste dakle ja kad sam imala izlaganje i uvodno, a i sad ću ponovit, ja ni u jednom trenutku nisam govorila o održavanju sakralnih objekata koji su zaštićeni spomenuti kulture jer je po meni logično i normalno i da se oni kontinuirano održavaju i to uopće nisam spomenula nit sam ikad tražila …/Upadica Sanader: Vrijeme./… te podatke jer ti podaci ovisi o niz drugih okolnosti.

Danas raspravljamo o pitanju od dubokog značaja i trajnog utjecaja na našu voljenu naciju o pokretanju postupku pregovora o izmjeni Ugovora između Svete Stolice i Hrvatske. Neću se dotaknuti tehničkih zahtjeva odnosno izmjena koje su već predstavljeni tijekom ovog današnjeg izlaganja, ali moramo napomenuti kako su ovi ugovori sklopljeni uz svečano poštovanje i međusobno razumijevanje između RH i Svete Stolice, nisu samo formalni diplomatski ugovori već su i značajni dio na kojima počiva naš nacionalni, kulturni i duhovni identitet. Ovi sporazumi posebno oni potpisani '96. i '8.g. potpisani su nakon ključnog povijesnog događaja. Hrvatska je izlazeći iz opresivne sjene jugoslavenskog režima gorljivo prigrlila demokraciju i slobodu. U ovom kontekstu ovi sporazumi stoje kao svjetionici našeg nacionalnog oživljavanja, potvrđujući našu pobjedu nad socijalističkim načinom razmišljanja koji je nastojao podjarmiti naš vjerski i nacionalni identitet pod svoju strogu nečovječnu vlast. Nažalost danas smo još uvijek svjedoci djelovanja frakcija unutar našeg društva, ostataka i ideoloških nasljednika raspadnutog jugoslavenskog režima koji se zalažu za ponovno pregovaranje, čak i ukidanje, kao što smo imali prilike čuti, sporazuma sa Svetom Stolicom. Ovaj pokret i narativ nije puko političko neslaganje, to je proračunat napad na sam etos naše nacije. Pokušaj nagrizanja našeg povijesnog narativa i temeljnih vrijednosti koje nas definiraju kao narod. Ovi sporazumi temelj su našeg nacionalnog etosa. Oni upisuju ulogu Katoličke Crkve u anale hrvatske povijesti i društva, priznavajući odnosno priznajući neumoljiv doprinos Crkve moralnom, etičkom i kulturnom razvoju našeg naroda. Ovi sporazumi svjedočanstvo su međusobnog poštovanja i suradnje Crkve i države, odnosa koji je temelj nacionalne obnove i pomlađivanja Hrvatske. Postoje glasovi zaglibljeni u prošlosti koji pozivaju na ponovno pregovaranje ili ukidanje, kao što smo imali prilike čuti, ovih sporazuma. Oni prikrivaju svoje namjere pod krinkom sekularizma i fiskalnih briga. Ipak, nemojmo se zavaravati, ovaj križarski rat koji provode ljevičari nije pitanje sekularizma ili financijske razboritosti. Radi se o ideološkoj borbi, borbi između onih koji njeguju našu nacionalnu baštinu i onih koje žele razvodniti ili iskorijeniti. Kritičari često, često dovode u pitanje financijske aspekte Vatikanskih sporazuma, odnosno sporazuma sa Svetom Stolicom, ali mi moramo to promatrati u pravom kontekstu. Financijska potpora koja se daje Crkvi nije puka potpora već priznanje povijesnih nepravdi koje su joj nanesene. Tijekom socijalističkog režima, Crkva je pretrpjela značajna oduzimanja imovine, a o represiji tijekom tog mračnog perioda ne treba ni pričati. Potpora koju sada dobiva oblik je restitucije, moralnog i pravnog ispravljanja desetljeća sustavnog izvlaštavanja i potiskivanja. Ovo nije samo financijska transakcija, to je čin vraćanja pravde i poštovanje naše zajedničke neodjeljive povijesti. Nadalje, dobrobiti koje Crkva donosi našem društvu goleme su i nadilaze novčanu vrijednost ovih ugovora. Crkva upravlja dijelom naših obrazovnih elemenata unutar ustanova, oblikujući umove naše mladeži vrijednostima i znanjem koji je u skladu s nacionalnim identitetom Hrvata. Omogućuje korištenje socijalnih usluga, skrbi za starije i bolesne i potrebite te čuva našu bogatu kulturno povijesnu baštinu. Ovi doprinosi su neprocjenjivi, oni čine značajan dio temelja našeg društvenog tkiva. Oni koji zagovaraju ponovne pregovore ili ukidanje ovih sporazuma, kod, na njima je imperativ da priznaju da ovakvi ugovori nisu jedinstveni za Hrvatsku. Slijede uhodani model diljem Europe gdje se priznaje i poštuje uloga Crkve i vjerskih institucija u društvu. Ponovno pregovaranje ili ukidanje tih sporazuma ne bi samo udaljilo Hrvatsku od tog europskog konsenzusa kojim se oni vole diviti, već bi značilo i povratak u vrijeme kada je država nastojala dominirati svim aspektima života, uključujući i vjeru i savjest. Kao što su pokušali raditi za vrijeme bivše propale države, kada su htjeli odvojiti Crkvu od Svete Stolice preko našeg bl. Alojzija Stepinca koji je u potpunosti shvatio njihove zle namjere. Ova inicijativa za ponovno pregovaranje odnosno ukidanje vatikanskih sporazuma odnosno sa Svetom Stolicom, nije samo politički manevar. To je pokušaj destabilizacije samih stupova na kojima je izgrađena naša moderna država. Ti su ugovori jedna od prvih međunarodnih priznanja suverenosti i samostalnosti Hrvatske. Svijetu su poručili da Hrvatska više nije pokorena nacija pod totalitarnim režimom, već slobodna država spremna zauzeti mjesto koje joj pripada u međunarodnoj zajednici. Potkopavanje ovih sporazuma znači potkopavanje teško stečenog suvereniteta i međunarodnog legitimiteta naše nacije. Zagovornici ovih promjena tvrde da zagovaraju sekularizam, ali njihovi postupci odaju temeljno nerazumijevanje onoga što sekularizam doista znači. Istinski sekularizam je jednako poštivanje svih religija i sloboda i njihovog prakticiranja bez uplitanja države. Sporazum sa Svetom Stolicom utjelovljuje ovo načelo, osiguravajući da Katolička Crkva može djelovati u Hrvatskoj slobodno, doprinoseći društvu bez državne kontrole, dok država zadržava svoj sekularni karakter. U razmatranju ekonomskih argumenata protiv Vatikanskih ugovora, bitno je priznati širi ekonomski utjecaj Crkve u Hrvatskoj. Crkva nije samo duhovna cjelina, ona je i značajan ekonomski doprinos RH, zapošljava tisuće, privlačeći posjetitelje našim povijesnim crkvama i vjerskim mjestima za koje se sama brine. Socijalne službe Crkve smanjuju teret državnih resursa pružajući ključnu potporu potrebitima. Gospodarski trag Crkve u našem društvu je značajan i višestruk. Ponovno pregovaranje ili ukidanje sporazuma sa Svetom Stolicom ne bi samo destabiliziralo dobro uspostavljenu ravnotežu između Crkve i države, već bi također, poslalo uznemirujući signal našim međunarodnim partnerima. To bi sugeriralo da je Hrvatska voljna okrenuti leđa svojim obvezama, sporazumima koji su odigrali ključnu ulogu u našem međunarodnom položaju i u definiranju našeg identiteta nakon stjecanja neovisnosti. Ovo je rizik koji ne možemo priuštiti, put kojim ne smijemo kročiti. Nadalje, moramo se pozabaviti dezinformacijama i nesporazuma koji često okružuju ove sporazume. Ovi sporazumi nisu odricanje od našeg suvereniteta, one su priznanje jedinstvene uloge koju je Katolička Crkva odigrala u našoj nacionalnoj priči. namijenjene religijskoj, nametanje religijskog uvjerenja sekularnoj državi, oni su odraz vrijednosti i uvjerenja od kojih mnogi naši građani drže i žive od njih. sporazume, sporazume znači osporiti samu strukturu našeg društva i veze koje nas vežu kao naciju. Također se moramo sjetiti da vrijednosti i načela sadržani u ovim sporazumima imaju i šire implikacije. Oni govore o našoj predanosti slobodi i ljudskom dostojanstvu i poštivanju različitih uvjerenja i tradicija koje čine našu naciju. Oni su bedem protiv sila netolerancije i ekstremizma, podsjetnik na mračne dane naše prošlosti kada je vjerska sloboda bila zatirana, a različitost se nije slavila. U obrani i ovih sporazuma branimo više od pukog skupa pravnih odredbi, branimo svoju baštinu, svoj identitet i svoju budućnost. Podržavamo načela slobode, tolerancije i međusobnog poštovanja, načela koja su temelj svakog demokratskog društva. Potvrđujemo svoju predanost Hrvatskoj koja ne samo da njeguje svoju prošlost već je i sigurna u svoju budućnost. U ovom ključnom trenutku tijekom ove rasprave dok se suočavamo s glasovima podjela, revizionizma i trebamo ostati ujedinjeni, zauzimamo se za Hrvatsku koja poštuje svoje sporazume, poštuje svoju povijest i gleda naprijed u budućnost prosperiteta i mira. Izaberimo put zajedništva, poštovanja i napretka, izaberimo čuvati ove ugovore, ne samo za sebe nego i za buduće generacije, za Hrvatsku koja ostaje vjerna svojim vrijednostima, svojoj vjeri i svojoj sudbini. Ključno je sagledati pozive na ponovno pregovaranje ili ukidanje sporazuma u njihovom pravom svijetlu, pokušaj prekrajanja simbola naše povijesti, brisanje naših pobjeda nad totalitarizmom i umanjivanja uloge vjere u našem društvu. Moramo se čvrsto oduprijeti tim naporima, moramo zaštiti i naslijeđe naše, naše borbe za slobodu i neovisnost, moramo podržati svetost sporazuma koji su odigrali ključnu ulogu u definiranju našeg nacionalnog identiteta kroz povijest. Neka nas ne pokoleba pjesma sirena onih koji žele odvući natrag u sjenu ugnjetavanja. Njegujmo i čuvajmo našu baštinu i naše vrijednosti i sporazume koji su bili instrumenti na putu do naše slobode. Moramo ponovno potvrditi svoju privrženost Hrvatskoj koja poštuje svoju povijest, cijeni svoju slobodu i štiti dostojanstvo svoje vjere i svog naroda. Oni sporazumi odnosno ovi sporazumi više su od diplomatskih dokumenata, to sam već rekao, oni su utjelovljenje našeg nacionalnog duha i otpornosti, oni predstavljaju skladnu ravnotežu između svjetovnog upravljanja i vjerskih sloboda, kamena temeljca, modernih europskih demokracija. Poremetiti ovu ravnotežu značilo bi narušiti bit naših demokratskih vrijednosti, dok razmišljamo o našem putu naprijed ne zaboravimo duboku simboliku koju ti sporazumi nose. Oni nisu samo ugovori ili pravni dokumenti, oni su utjelovljenje našeg nacionalnog duha, svjedočanstvo naše otpornosti i predanosti našem povijesnom i kulturnom identitetu. Ovi sporazumi plod su našeg dugog puta prema neovisnosti, puta obilježenog žrtvom, ustrajnošću i nepokolebljivom vjerom u vrijednosti koje nas određuju kao naciju, hvala.

Zastupnici i zastupnice, svoju punu samostalnost i neovisnost RH će steći raskidom ili izmjenom postojećih Vatikanskih ugovora jer oni na temelju svega što smo danas imali priliku čuti pokazuju da je Sveta Stolica iznad države. Odvojenost crkve od države je demokratska vrijednost koju nismo uspjeli sa slova i teksta ustava pretočiti u stvarnost i to je bio početak urušavanja demokratskih tekovina na samom početku naše državnosti, a kroz 10-ljeća dovela je i do erozije vladavine prava u cijelosti. Pravo koje je podređeno nekom vrhovnom autoritetu, bilo da je to autoritet Svete Stolice, dakle crkvenom i njihovoj dogmi ili nekom stranačkom autoritetu, partijskoj ili vjerskoj službi, takav pravni sustav u jednoj državi malo vrijedi, a to danas gledamo u svim zlouporabama, korupciji, nepravdi prema građanima, bili oni vjernici, agnostici ili ateisti. Ovakva država je poraz, priznali mi da on postoji ili ne, a crkva u tome nosi svoj dio odgovornosti. Svih ovih godina postoji jedan crkveni socijalni konformizam, svih ovih godina crkva je bila uz vlast, a 2/3 postojanja samostalne i neovisne neovisne RH upravo je HDZ bio na vlasti. Podržavati tu HDZ-ovu vlast svih ovih godina unatoč destrukciji, ne vidjeti sav lopovluk ili još gore, vidjeti, a ignorirati, znači da je crkva vrlo često postupala iz vlastitih interesa i time je postala dio grijeha strukture koju je nekada davno i sama kritizirala. Raskid Vatikanskih ugovora pokazat će kakav je naš odnos prema sadašnjosti, ali i prema budućnosti, jesmo li spremni napraviti iskorak i promjene koje bi značile opstanak ove države? Održavanjem postojećih ugovora i postojećih odnosa između, između crkve i države, crkva pokazuje da prvenstveno služi svojim društvenim i financijskim interesima, a ne vjeri i ne bi tome trebala služiti. Danas u uvodu rasprave netko iz redova HDZ-a zapravo je opomenuo moju kolegicu kako to da se stranka koja ima jednog saborskog zastupnika usudila pokrenuti jedno ovako veliko i važno pitanje? Pa mogu samo zaključiti da u svakoj skupini više vrijedi jedna misleća osoba nego 77 nemislećih. I mi danas imamo puno pravo postaviti pitanje, čija je država i dati odgovor koji kaže da država pripada svim njezinim građanima i da ti građani imaju pravo na jednakopravnost i na odgovornost vlasti u dijelu trošenja njihovog proračunskog javnog novca, a danas toga zahvaljujući ovim ugovorima nema. Drugo pitanje koje možemo postaviti je rasprava o tome što je zapravo božje? I možemo reći da je božji narod, ali onaj narod koji u boga vjeruje. U sekularnoj, svjetovnoj državi to ne moraju nužno biti svi i nisu svi. Ali možemo onda doći i do točke o kojoj je govorio zastupnik prije mene, pa reći da je suština Vatikanskih ugovora i suština ovog tvrdokornog stava koji ne želi čuti niti jedan argument koji govori u prilog da je doista došlo vrijeme da se ti ugovori mijenjaju. Želja, volja ili namjera ondašnje vlasti da na temelju tih ugovora i odnosa prema katoličkoj crkvi gradi dio identiteta, odnosno stvaranje Hrvatske kao katoličke, a ne građanske države. Svih ovih godina smatram da nas je to kočilo u našem razvoju i nismo postali država kakva smo trebali biti. Svih ovih godina i gradio se jedan mentalni sklop baziran na privilegijama, baziran na različitom položaju, na različitom društvenom položaju onih koji imaj priliku odlučivati o bitnim pitanjima i svi drugi od kojih se očekuje samo da ta pitanja i te dogme slušaju. Bit ovih ugovora je u tome što je u njima uspostavljen jedan vazalan odnos između Republike Hrvatske, prema Vatikanu i prema Svetoj Stolici. I ako se vratimo u kontekst vremena kada su Vatikanski ugovori sklopljeni možemo reći i priznati da je jedan dio ugovornih odredbi koje su sročene tako kako su sručene posljedica činjenice da je tom razdoblju potpisivanja tih ugovora prethodilo jedno dugotrajno razdoblje u kojem se smatralo da je Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj nanesena velika i društvena i financijska nepravda, pa smo onda Vatikanskim ugovorima dio te nepravde htjeli ispraviti. ispraviti. Isto tako smo se htjeli zahvaliti na činjenici da je Vatikan među prvima priznao samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Ali doista se postavlja pitanje je li nas priznao kao ravnopravnog partnera, pa i u međunarodnim odnosima ili kao svog vazala. I to je ono što je danas nakon 30 godina temeljno pitanje na koje moramo odgovoriti da bismo mogli krenuti u svoju budućnost. Ne radi se samo o iznosima financiranja koji su u današnje ekonomsko vrijeme vrlo izdašni. Problem je u tome što su netransparentni, problem je u tome što mi niti u ovoj raspravi ne možemo dobiti točan, precizan, decidiran odgovor koliko se iz državnog proračuna izdvaja za crkvu u Republici Hrvatskoj, koliko se izdvaja na proračunima jedinica lokalne i regionalne samouprave. To je pitanje na koje ne možemo dobiti odgovor i postavljam racionalan zaključak da i crkvi odgovara takvo stanje. Crkva tome ne bi trebala služiti. Ne bi trebala služiti stvaranju društva privilegiranih, trebala bi biti uz narod, a ne uz vlast. Kada govorimo o učincima najštetniji učinak je taj što se taj položaj privilegiranih prelio i na način upravljanja državom ne samo u financijama. Tu dominaciju dogme, tu dominaciju autoriteta nad sustavom vladavine prava vidimo danas u svim zlouporabama, u svoj korupciji, u svoj nepravdi koja se stvara prema građanima bili oni ponavljam vjernici, agnostici ili ateisti. Stvaranjem društva u kojem jedni napreduju na temelju toga što ih je biskup potapšao po ramenima, pa nisu niti morali proći kroz sustav javnog natječaja da bi dobili svoje radno mjesto u sekularnim, državnim školama. Stvorilo je onaj mentalni sklop u kojem jedni idu naprijed bilo zbog svojih crkvenih ili stranačkih veza, a za druge ovdje nema mjesta. Isti mentalni sklop u kojem oni koji su dio stada bilo političkog ili vjerskog imaju svoju egzistenciju, a drugi se za nju vrlo teško ili nikako ne mogu izboriti dovelo je do velikog iseljavanja naših građana. I tu dolazimo do brojeva. 639000 vjernika je u proteklih nekoliko godina, građana manje. To je brojka koja za ovu vlast ne znači ništa. 639000 građana kao da ne postoje, nisu relevantan faktor. I na temelju tog broja oni danas tvrde da se nisu stekli uvjeti čak niti da razmatramo o tome je li potrebno ove ugovore mijenjati, jer ova brojka njima ne znači ništa. To nisu njihovi glasači. Podilaženje vlasti, dodvoravanje vlasti nije uloga crkve. Ponavljam crkva mora biti uz narod, uz vjernike, a ne uz vlast. U konačnici mogu zaključiti da će do raskida ili do izmjene Vatikanskih ugovora na način da se Hrvatska uvaži kao ravnopravan partner koji će od tih ugovora napraviti dvostrano obvezan odnos u kojem će i druga strana imati ako ništa drugo dužnost odgovarati na neka pitanja, pa i u dijelu utroška sredstva, dakle do tog raskida ili izmjene će doista doći. Ali kada? Onda kada i sam Vatikan shvati da održavanjem postojećih ugovora i odnosa crkva služi svojim društvenim i financijskim interesima, a ne vjeri. Stoga ću i u ime kluba stranke CENTAR, Stranke sa imenom i prezimenom podržati raskid ovih ugovora. A što se tiče nekih sekundarnih pitanja kojih smo se dotaknuli u ovoj raspravi između ostalog pitanje vjeronauka u školama o kojem očito unutar kluba nemamo jedinstven jednoznačan stav. Reći ću da osobno smatram da vjeronauku na ovakav način nije mjesto u školama. I on danas nije izboran predmet kao što to mnogi vole reći. Što je izbor? Na primjeru vlastite djece od 1 do 4 razreda osnovne škole, u kasnijima čak i možemo pričati o nekim izbornim predmetima. Ali što je izborni predmet u ranijim razredima odnosno u nižim razredima? Izbor je hoćeš li na vjeronauk ići ili nećeš ići, ali nemaš u ponudi neke druge predmete na kojima bi mogao stjecati neka druga znanja i neke druge vještine. Takvog izbora nema, nema ga u dovoljnoj mjeri i kakvo onda društvo mi želimo graditi, moderno otvoreno društvo utemeljeno na znanju, na kompetencijama i na sustavu napredovanja koji kaže da oni najbolji, naj, najmarljiviji, najvrjedniji idu naprijed ili oni iza kojih uvijek stoji neki pastir ili veliki stranački vođa? Između djelovanja crkve na ovakav način koja se postavlja iznad države i drži samo do vlastitog autoriteta i ne dopušta nikakva pitanja, pa čak ni u onim sekularnim državnim stvarima u kojima bi država trebala voditi glavnu riječ i načina na koji partija i partijske strukture drmaju i upravljaju ovom državom u proteklih 30.g. nema bitne razlike, a svi oni koji misle da je rasprava i/ili inicijativa za raskidom ovih ugovora proizvod mržnje, proizvod netrpeljivosti prema katoličkoj zajednici neka samo pobroje katolike ako im je već do brojanja krvnih zrnaca i katoličke vrijednosti u praksi s ove ili s one strane sabornice, gdje su božje zapovijedi „ne kradi“, ne kradi iz Državnog proračuna, gdje je ona 11. koja bi trebala biti državna zapovijed „ne ogriješi se o svoje javne dužnosti“? E kada ćemo imati takvu državu vlast i kada ćemo imati crkvu koja osuđuje toksično, zlonamjerno, koruptivno ponašanje državne vlasti onda će i ta crkva imati ugled i ulogu koju u RH zaslužuje, hvala. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovani Damir Bakić. **Bakić, Damir (Možemo!)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Evo kao što sam bio rekao i u izlaganju u ime kluba, sad bih dodatno, dodatno nekoliko riječi o praksi i o fenomenu vjeronauka u javnim školama, općenito u obrazovnom sustavu. Već smo dakle naglasili da ministar obrazovanja ne može donijeti kurikulum predmeta katolički vjeronauk bez prijedloga i odobrenja Hrvatske biskupske konferencije i to dakle da podvučemo još jednom predmeta u javnim školama. To proturječi čl. 41. Ustava RH prema kojem su vjerske zajednice odvojene od države. Alternativna bi bila opcija da ministar tj. država odlučuje o ciljevima i sadržaju konvencionalnog vjeronauka, što bi bilo isto tako problematično. Ovo se čini nerazrješivim sve dok postoji konvencionalni vjeronauk u javnim školama. U tom kontekstu sporan je i tretman ostalih vjerskih zajednica. Naime, niti u kurikulumu predmeta pravoslavni vjeronauk, niti u kurikulumu predmeta islamski vjeronauk nema odredbe koja bi upućivala na to da ministar donosi odluku o kurikulumu na temelju, citiram, prijedloga i odobrenja pravoslavne odnosno islamske vjerske zajednice odnosno Srpske pravoslavne crkve i Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj. Dakle kakav će biti pravoslavni i islamski vjeronauk u javnim školama, o tome odlučuje država. A kakav će biti katolički vjeronauk, o tome odlučuje Katolička crkva. Očito je da u ovome Katolička crkva ima privilegiran položaj u odnosu na ostale vjerske zajednice i to proturječi čl. 41. Ustava RH prema kojem su sve vjerske zajednice jednake pred zakonom. Dalje, u čl. 5. ugovora o katoličkom vjeronauku navodi se da katolički vjeronauk mogu predavati samo osobe kojima je dijecezanski biskup izdao ispravu o kanonskom mandatu. To faktički znači da vjeroučitelje u javnim školama postavlja nadležni biskup iako se ugovor o radu sklapa između vjeroučitelja i škole ili vrtića, a plaća se financira iz Državnog ili lokalnog proračuna. Jednako tako mjesni biskup ima pravo svojim Dekretom opozvati kanonski mandat tj. razriješiti vjeroučitelja. Dakle država kojoj je zadaća upravljati javnim školstvom i financirati ga ne može faktički ni zaposliti, ni otpustiti vjeroučitelja. Ovo je potpuno problematično i ja mislim bez presedana u ikojem drugom javnom poslu. Dodatno, vjeroučitelji mogu i lakše i brže napredovati u službi od svih ostalih svojih kolega i to je zaista činjenica, od svih ostalih nastavnika i to se u praksi zaista i događa. I ne samo to, dogodi se i to da vjeroučitelji kad su već zaposleni predaju i etiku ili ponekad i druge predmete da popune svoju satnicu ako im ona nije potpuna. No uz sve rečeno ja bih rekao da najteže tek slijedi. U praksi u učionicama vjeroučitelji nerijetko izražavaju svjetonazorske nadzore u komentarima društvenih tokova ili dnevnih događaja, a u mnogim slučajevima ti stavovi grubo ugrožavaju manjinska prava ili ženska prava ili ljudska prava općenito i građanske slobode, a to je posve neprihvatljivo. Zagovaranje takvih stavova uključujući i komentiranje aktualnih društvenih zbivanja i aktera kroz prizmu i iz perspektive crkvenog učenja i izvedenog svjetonazora doslovno je podrivanje temelja sekularnosti države. Već i to bi bilo dovoljno da se preispita prisutnost vjeronauka u javnim školama, međutim postoji od loše i još lošija strana, a to je golemi društveni pritisak i na učenike i na roditelje da izaberu vjeronauk kao izborni predmet. Taj pritisak ima ishodište strah ima kao ishodište strah od dvostruke diskriminacije i diskvalifikacije i etičke jer se podmeće teza da bez religije nema morala i etničke, što smo i danas čuli, jer se podmeće shvaćanja da puna afirmacija hrvatstva dolazi tek s pripadnošću katoličkoj vjeri. Nažalost, ustrajnost u osobnom izboru, slobodarski duh, odlučnost i osobni integritet u odupiranju tom pritisku, na kraju, a osobito u manjim sredinama budu i plaćeni upravo spomenutim diskriminacijama. A tu su i praktične okolnosti, od prikladno smještenih sati vjeronauka u sredini satnice, do nedostatka alternativne opcije u istom terminu jer drugi izborni predmeti se eto, nude u kontra turnusu. I zato, mnogo je veći broj onih koji pritisku podlegnu u strahu od stigmatizacije. Ponekad roditelji, ponekad, a mislim da je tu naš najveći poraz onda, ponekad i sama djeca, izaberu linijom manjeg otpora, izaberu vjeronauk. I zaista, mnogo je razloga da se razmotri i sadržaj i implementacija Vatikanskih ugovora. Po mom mišljenju, najvažniji od njih je upravo pitanje vjeronauka u javnim školama. Na mnogo način sadašnje stanje generira nejednakosti i kosi se sa idejom škole u sekularnoj državi, idejom koja glavna načela, kao glavna načela ima znanstvenu istinu koja se temelji na promatranju i dokazivanju, a ne na vjeri. Jednakost koja se ogleda u nepriznavanju nijedne apriorne hijerarhije i slobodu mišljenja, kritičkog razmišljanja i istraživanja. Vjeronauk je zato potrebno ukloniti iz javnih škola i vratiti ga tamo gdje prirodno spada, u konfesionalne zajednice. I na kraju, nekoliko riječi o refleksiji Vatikanskih ugovora na visoko obrazovanje. Čl. 10 Ugovora o suradnji na području odgoja i kulture, regulira status KBF-a, katoličko-bogoslovnog fakulteta, kao sastavnice Sveučilišta u Zagrebu s njegovim područnim studijima, odnosno afiliranim teologijama u Đakovu, Makarskoj, Rijeci i Splitu kao sastavnicama drugih javnih sveučilišta. U njemu se tvrdi da prani ustroj katoličkih visokih učilišta s pravom javnosti, kao i način priznanja stručnih naziva, akademskih stupnjeva i diploma koje izdaju, da se ravnaju prema zakonima RH. No to je tek djelomično točno. Osnovni ustroj fakulteta akademskih stupnjeva i diploma ravna se prema zakonima RH, no niz stvari se zapravo regulira odvojeno. Već na početku statuta, KBF-a, npr. u odjeljku status fakulteta skreće se pozornost na taj dvojni status i na činjenicu da se vjerski dio ravna po kanonskom pravu, a znanstveni i obrazovni po pravnom sustavu RH. Taj dvojni status generira niz problematičnih stvari. Npr. iako je KBF javno financiran i integriran u strukture Sveučilišta u Zagrebu, i drugim sveučilištima gdje postoje katoličko-bogoslovni fakulteti, ta integracija dijelom jednosmjerna. KBF participira u Senatu Sveučilišta i potencijalno onda u svim ostalim sveučilišnim tijelima, s druge strane, čelnik KBF-a tek je dijelom odgovoran Senatu Sveučilište. Naime, osim dekana i vijeća, statut KBF-a, kao upravljačku funkciju predviđa i velikog kancelara, najčešće zagrebačkog nadbiskupa koji je nominalno zadužen za vjerski dio upravljanja. Drugim riječima, nastavnici KBF-a posredno participiraju u odlučivanju o unutarnjim stvarima drugih sastavnica sveučilišta, no reciprocitet tog odnosa je ograničen. Dvojni status proizvodi i problematične implikacije prema studentima pa se tako slijedom činjenica da je KBF vjerska institucija, od zainteresiranih studenata traže potvrde o kršenju i preporuke mjesnih župnika ili drugih klerika je bez njih upis moguć samo iznimno. S druge strane zakonodavstvo RH zabranjuje diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi. Iako problem može djelovati kao sasvim načelan, stvar postaje mnogo problematičnija kad se uzme u obzir da KBF kao sastavnica Sveučilišta ima mogućnost sklapati ugovore o dvopredmetnim studijskim programima kakav je svojedobno pokušao sklopiti s filozofskim fakultetom, a kad se to sagleda u prethodnom kontekstu u svjetlu brzih napredovanja vjeroučitelja i posebnim tretmanom vjeronauka u školama, vidi se i niz sasvim praktičnih opasnosti. Zahvaljujem. Hvala. Dakle mislio sam da će ova rasprava biti puno ozbiljnija, ali nažalost ona je plod pokušaja igranja na emocije, na mržnju prema vjernicima, pa tako i Crkvi, a kada se priča o slobodarskom duhu, slobodarski duh je valjda da se zalažete za slobodu izbora, vjeronauk je izborni predmet, ja sam mislio da ćete vi propitivati financiranje, kojoj sam ja prvi možda od političara koji ne dolazi iz spektra, s kojeg vi dolazite, propitivao u svojim gostovanjima i nastupima, ali naravno, onda se otvara pitanje, kako i što napraviti sa svom onom imovinom koja Crkvi nje vraćena. orijentirali prema vjeronauku, kao da je to nekakva smetnja. Pričate o tome da je društvena klima takva da ako ne upišeš se na vjeronauk, da ćeš biti osuđen. Pa prije ne društvena klima sada takva i medijska da ako ideš na vjeronauk, ako si vjernik da

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, kolega Grmoja, dakle navikli smo svašta od nas i nemam nikakav problem da i imate nekakve drugačije stavove i ostalo, ali vašu vidovitost do sad nisam imala prilike prepoznati. Dakle sad ste se pojavili i sad ocjenjujete kakva je bila rasprava i sad definirate kakva je bila rasprava, što se je u raspravi događalo, što je tko kome rekao, pa mogli ste sudjelovati u raspravi od početka, kao što smo sudjelovali mi svi koji tu sjedimo, mogli ste davati i replike, govoriti u ime klubova i sve ostalo.

ili upitati se javno, gdje je to, kolega Grmoja vidio ikakvu mržnju na mom izlaganju. Samo to. To je sve. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana Sandra Benčić. Hvala. Pa zato sam i prijavila repliku jer sam pretpostavljala da će trebati ispravljati netočne navode, a pošto nemamo takav oblik ovdje evo reći ću u replici. Dakle, potreba da se poštuju Ustavom zagarantirana prava na jednakost pred zakonom i svih građana, ali i svih institucija u Republici Hrvatskoj ne može se nikada niti će se, niti ćemo mi to dozvoliti tumačiti kao mržnja prema bilo kome. Ovaj klub ovdje je valjda barem poznat po tome da kad se sijala mržnja sa ove strane sabornice prema bilo kome, a najčešće prema najmarginaliziranijima u ovom društvu da smo ustajali i to branili, branit ćemo i dalje. Što se tiče položaja vjeronauka u školi on ne samo gospodine Grmoja da nema alternativu u školi, on je nema ni u crkvi. Pa djeca ne mogu vjeronauk u crkvu … …/Upadica Sanader:

U raspravi o potrebi revizije Vatikanskih ugovora dobro je podsjetiti se financijskog skandala koji je nekoliko dana punio stupce portala i onda netragom nestao u bespućima kaptolskih zbiljnosti. Sjetimo se siječnja 2018. kada je u medijima odjeknula vijest da je zbog makinacija nekretninama naprasno smijenjen cijeli prebendarski zbor, a naročito oštro kažnjen Mijo Gabrić jedan od najmoćnijih crkvenih velikodostojnika koji se u nizu nevjerojatnih financijskih spekulacija i sam obogatio. Tada se spominjala šteta od 50 milijuna eura. To je bila golema crkvena afera, ali važna za cjelokupnu hrvatsku javnost upravo zbog činjenice da država crkvi iz budžeta daje enorman novac, a Kaptol se neodgovorno bavi sumnjivim poslovima. Sam Mijo Gabrić je tim povodom ustvrdio da je teško prekršio kanonske odredbe o vremenitim crkvenim dobrima. Doista kazao je tada u pismu Bozaniću kao dekan zbora dopustio sam i potpisao ugovore, tj. omogućio sam hipoteke na imovini zbora prebendara kako bi i investitori podigli kredite. Takvim poduzetim radnjama osobito odobrenjem hipoteka pridonio sam otuđenju i umanjenju vlasništva zbora prebendara. Mijo Gabrić kažnjen je u upravno-kaznenom postupku koji je provela Zagrebačka nadbiskupija da svaki dan cijelu jednu godinu mora moliti psalam, 6 mjeseci utorkom i petkom mora održavati nemrs, a 6 godina uplaćivati novčani iznos caritativnoj ustanovi. Povrh toga dobio je i sedmogodišnju zabranu upravljanja crkvenim dobrima i petogodišnji silenzio stampa oko pitanja dobara zbora prebendara, a pokrenut je i postupak za naknadu štete prema kanonskom zakonu. Razmišljalo se i o kaznenom progonu, ali nema informacija je li on ikada i pokrenut ili su litanije, psalmi i nemrs utorkom i petkom bili dovoljna kazna? Zanimljivo je i pitanje kako se to nadoknađuje šteta po kanonskom zakonu? Naime, odakle Miji Gabriću imovina iz koje bi nadoknadio štetu? Odakle jednom svećeniku pa makar i tako visoko rangiranom takva imovina? U crkvi nema imovinskih kartica, pa tako to nikada nećemo saznati. Naglašavam spominjala se cifra od 50 milijuna eura. Da je bilo kojoj firmi zamračeno 50 milijuna eura bila bi u najmanju ruku u velikim financijskim problemima. No ni tada kao ni danas Katolička crkva nije osjetila bitno taj gubitak. S druge strane, zašto bi hrvatski građani financirali tako izdašno organizaciju koja tako olako gubi 50 milijuna eura? A postavlja se i pitanje koliko takvih građevinskih poduhvata sa pozitivnim saldom uopće vodi Katolička crkva, jer sasvim sigurno poslovi obuhvaćeni ovom aferom nisu jedini građevinski poduhvati kojima se posvetila Hrvatska katolička crkva. također da je također da je tada odvjetničko društvo Budimir Meter u svojoj javnoj reakciji na članak u Nacionalu o toj temi između ostalog iznijela i podatak da je citiram: „Trgovački sud u Zagrebu presudama utvrdio da su odvjetnici Dario Budimir i Marina Meter svojim zastupanjem Zboru prebendara i prebendama ostavili imovinsku korist od 35 milijuna eura. imamo aferu u kojoj je nestalo oko 50 milijuna eura. U sudskim postupcima dobivena je vrijednost od 35 milijuna eura. Govorimo naravno o vrijednostima iz 2018. Danas bi to sigurno bilo znatno više. Samo iz tih podataka potpuno je razvidno da Katolička crkva ni na koji način nije siromašna organizacija. I potpuno je jasno i samo te dvije cifre da postoje jaki argumenti da se pokrene revizija Vatikanskih ugovora. Jer zbog čega bi građani i građanke Republike Hrvatske tako izdašno financirali organizaciju koja barata takvim ciframa. I nije li vrijeme da i sama crkva pozove na reviziju ovih ugovora kako bi se financiranje dovelo u granice koje odgovaraju situaciji u kojoj žive građani Republike Hrvatske sa enormnim povećanjima cijena široke potrošnje, sa inflacijom, sa mizernim mirovinama, malim plaćama, nedovoljnima za dostojanstven život. Katolička crkva u Hrvatskoj ima značajnu karitativnu djelatnost. Hrvatski Caritas godišnje dobiva oko 2 milijuna eura iz državnog proračuna. Vjerujem da se taj novac koristi za one u najvećoj potrebi i sigurno je važan dio socijalne brige za najsiromašnije. I ponavljam važan je karitativni rad Katoličke crkve. No, ne bi li se na primjer tih 2 milijuna eura moglo uzeti iz onih 35 milijuna dobivenih iz imovinskih postupaka pred sudom? Tih 35 milijuna eura dovoljno je za više od 15-tak godina financiranja Caritasa. Zamislite što bi se sve sa tim novcem, ma samo sa manjim dijelom tih novaca? Šta bi s time mogle napraviti i udruge civilnog društva koje skrbe na primjer o našim sugrađanima s problemima mentalnog zdravlja, a upravo problemi mentalnog zdravlja izbijaju na prvo mjesto zdravstvenih, a time naravno i društvenih problema s kojima se suočavamo u Hrvatskoj, pa i u cijelom svijetu. Dala sam samo taj jedan primjer, ima ih nažalost mnogo, zlostavljane žene, djeca, građani u dužničkom ropstvu, beskućnici, siromašni, oni na rubu siromaštva mnogi, doista mnogi i potrebna je pomoć i države i crkve i u tom smislu je doista legitimno postaviti pitanje zašto bi država davala crkvi novac za karitativnu djelatnost kada ta ista crkva ima dovoljno svojih sredstava za te namjene i bilo bi u duhu nauka crkve da se udruži svoja sredstva sa državnima i da na taj način još više pomogne svima kojima je pomoć doista i potrebna, a ne da uzima za karitativne aktivnosti iz Proračuna RH. Danas Danas slušamo optužbe da je zahtjev za revizijom Vatikanskih ugovora napad na crkvu, na katoličku vjeru i na katoličke vjernike. Pa eto ja pozivam sve te da se vrate nauku katoličke vjere, npr. neka se vrate, kao što je napomenula kolegica Dalija, 7. zapovijedi božjoj koja glasi „ne ukradi“. Trebao je se među prvima naravno držati velečasni Mijo Gabrić, a trebaju je se držati i svi oni koji tako zdušno brane crkvu. I ne samo tako da sami ne kradu, ne, vi vladajući ne biste smjeli prešućivati krađu svojih kolega i kolegica iz stranke, ne biste smjeli odvraćati glavu i time prešutno braniti krađu struktura. tek kad krenete jasno i glasno osuđivati krađe i korupciju koja cvjeta najviše u vašim redovima, e tek tada možete doista braniti i katoličku vjeru, pa onda i Vatikanske ugovore, jedino pravedno bi bilo da se razumno pozove Vatikan na reviziju, na reviziju koja bi uzela u obzir sve sadašnje okolnosti i bila pravednija prema svim građanima i građankama Hrvatske, zahvaljujem. Hvala predsjedavajući. Iskoristit ću pojedinačnu raspravu kako bih se dodatno osvrnula,

Stoga je pravo na privatnost inherentno pravo žene na vlastiti duhovni i tjelesni integritet koji uključuje i odluku hoće li začeti dijete i kako će se njezina trudnoća razvijati. Ostajanjem u drugom stanju, bilo planirano ili neplanirano, bilo na dobrovoljan način ili kao posljedica nasilja žena se ne odriče prava na samoodređenje. Svako ograničenje odlučivanja žene u autonomnom samoostvarenju, pa tako i želi li iznijeti trudnoću do kraja predstavlja miješanje u njezino ustavno pravo na privatnost. To je rekao Ustavi sud i doista bi u tom smislu trebalo biti savršeno nevažno što o pravu na prekid trudnoće misle ovdje danas producirani zastupnici, a također i što misli Katolička crkva. Ali to nažalost nije tako jer opet ću vas podsjetiti, Plenkovićeva Vlada imala je ministra, ministra zdravstva koji je rekao da će se novi Zakon o abortusu raditi u konzultaciji sa Katoličkom crkvom. Kako se to konzultira Katolička crkva kada dođe do prava žena na izbor, kako se oni onda konzultiraju? Ja vam mogu reći za primjere zemalja gdje je Katolička crkva konzultirala i kako je to završila, ali prvo ću se osvrnuti na to da mi i sada iako HDZ nije na kraju donio novi zakon, imamo epidemiju priziva savjesti, koje je recimo u susjednoj Sloveniji, a ja ne vjerujem da su oni puno lošiji vjernici od nas, vi mislite da jesu, čini se da manje kradu što se tiče te božje zapovijedi, da su recimo u susjednoj Sloveniji priziv savjesti je 3% i to je dakako direktan rezultat utjecaja crkvenih krugova na politiku u Hrvatskoj da mi imamo 60%, a ne 3% kao što ima Slovenija i to je dakako direktan rezultat sprege koju vladajući s crkvom imaju. Istodobno svjedočimo moliteljima pred bolnicama i klečateljima po trgovima koji se pozivaju na crkvu i slobodu vjeroispovijesti, a zapravo zloupotrebljavaju molitvu jer se ne može i ne smije pravo na vjeroispovijest zloupotrebljavati na način da bi se drugima ograničavalo pravo na zakonom garantiranu zdravstvenu zaštitu. I ponovit ću da je ta vrsta političke moći koju crkva akumulira i koja se manifestira kroz trenutno nedostupan pobačaj u Hrvatskoj, kao i kroz nasrtaj na to ljudsko pravo u javnom prostoru je izrazito opasna. Imamo i u Europi primjere zemalja poput Poljske gdje je upravo takva koncentracija političke moći dovela do smrti velikog broja žena i unatoč tome što 66% Poljaka želi pravo na siguran i dostupan pobačaj u prvom trimestru, ne uspijevaju to pravo ostvarit. Imao primjer Irske koja je nakon 35.g. se je nedavno uspjela osloboditi takvog zakona koji je donesen zato što je crkva akumulirala političku moć. u Hrvatskoj nećemo dozvoliti da tijela žena budu područje političke borbe, ali osim ovog spomena prekida trudnoće, crkva se buni i na drugim poljima koja se tiču najnovijih i stručnih znanstvenih spoznaja. kako je crkva utjecala i kako je odnos Katoličke crkve utjecao na zakone koji su se u ovom domu donosili, govorim o Zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji. Taj odnos crkve prema medicinski potpomognutoj oplodnji nesukladan je suvremenim znanstvenim spoznajama odnosno da budem krajnje precizna, on je suprotan suvremenim znanstvenim spoznajama. Navedeno je dovelo do toga da smo u jednom periodu HDZ-ove vlasti imali jedan od najrestriktivnijih zakona u Europi koji je mnogim hrvatskim parovima kroz tih nekoliko godina onemogućio da se ostvare kao roditelji. Baš je HDZ-ova Vlada ulagujući se crkvi donijela zakon. Na čelu ministarstva bio je baš ginekolog Milinović, oni vole zablistati na tom polju, koji je brani zamrzavanje embrija i oplodnju više od 3 jajne stanice kao što je i medicinski potpomognutu oplodnju branio izvanbračnim partnerima i ženama samicama. Dakle, u tom slučaju država je aktivno da bi zadovoljila crkvenu dogmu ograničavala i onemogućavala hrvatske građane i građanke u roditeljstvo i pritom je dodatno ugrožavala zdravlje žena izlažući ih bespotrebnim i spriječivim ponovljenim punkcijama i drugim medicinskim postupcima iako postoje jasne znanstveno utemeljene studije koje su joj rekle koje metode su efikasnije i u ostvarivanju trudnoće i koje su istodobno poštednije za zdravlje žena. Kontracepcija je također pitanje zdravstvene zaštite i osobne slobode u koje se crkva pretjerano petlja. Crkva ima jasan stav prema kontracepciji, mislim na one metode koje su učinkovite, sigurne i znanstveno utemeljene, te drži da je ista grijeh. Navedeno je jedan od razloga zašto se grčevito bore protiv građevinskog, pardon, protiv građanskog i seksualnog odgoja u školama u kojima bi odgovorno društvo mlade učilo o odgovornom seksualnom životu koji među ostalim uključuje korištenje kontracepcije kako bi spriječili abortuse naknadno. Navedeni stav reflektira se i u stavu prema cjepivu protiv HPV virusa, cjepivu koje inače u zemljama u kojima se djeca cijepe spašava živote naknadno. U Hrvatskoj ispod 10%. Vjerske organizacije, njihove članice i članovi mogu i trebaj prakticirati svoju dogmu i ne mogu se i ja ću se uvijek za to zalagati prisiljavati na one aktivnosti koje su sa njihovom etikom i njihovim uvjerenjima u sukobu. No to također znači da ne mogu i ne smiju svoje dogme nametati drugima kroz akumulaciju političke moći kao što je to slučaj u Hrvatskoj. Inače veliko istraživanje religija i nacionalna pripadnost u srednjoj i istočnoj Europi pokazalo je da unatoč tome što se u Hrvatskoj 86% ljudi izjasnilo vjernicima ispitanici o vjerskim institucijama imaju više negativne nego pozitivne stavove. I da čak 72% Hrvata koji su bili uključeni u istraživanje misle kako se crkva previše miješa u politiku. Bitno je reći da sekularna država štiti interese svih svojih građana. I mi se ovdje zalažemo za interese i vjernika kako katoličkih, tako i drugih vjeroispovijesti, ali također i ateista i agnostika. Jer često se krivo interpretira, a i danas ovdje od ovih koji su samo doletili na minutu, da je sekularna država protiv vjernika. To nije istina. U sekularnoj državi država se odvaja od religijskih zajednica na način da ne dozvoljava da se religijska pravila primjenjuju i na one koji nisu pobornici te religije. I doista je važno da tu sekularnost štitimo i da ju ne prodajemo za sitne političke bodove što vladajuća većina radi zadnjih 30 godina.

cijelo ovo što ste govorili sa jednom činjenicom, a to je vjeronauk i način na koji je definiran vjeronauk u predškolskim, osnovnim i srednjim školama. Iz jednostavnog razloga, dakle vjeroučitelji, biskupi su ti koji postavljaju vjeroučitelje. U obrazovni kurikulum koji je država nema utjecaj i rezultat toga je i jedno istraživanje koje je pokazalo da su mladi u Hrvatskoj sve više konzervativniji. konzervativniji. I iz svega toga ide dalje. I umjesto da vratimo vjeronauk tamo gdje je, da uvedemo u školu etiku, da uvedemo u školu građanski, seksualni odgoj ne. Mi ćemo do zadnje kapi krvi braniti i reći da vjeronauk mora biti, ali pitanje, dakle taj vjeronauk šta nam je ostavio i šta nam je ostavio za budućnost. Ostavio nam je točno to, da su mladi sve više konzervativniji i da sve ovo … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … o čemu ste vi govorili odjedanput postaje problem što prije nije bio problem. Hvala vam na komentaru. Da, ja se slažem. Mi imamo tu jasno smo izrazili svoj stav. Škole trebaju biti mjesto odgoja i obrazovanja u slobodnom duhu, u duhu znanosti, utemeljeno na znanstvenim činjenicama i u dobrobiti javnog interesa. Dakle, sadržaj koji bi djeca trebala učiti u školama koji se tiče građanskog i seksualnog odgoja je potpuno jasan i jasno je da bi to donijelo benefite za cijelo društvo. Potpuno je jasno da bi recimo imali ozbiljne javno-zdravstvene efekte u smislu smanjenja obolijevanja, smanjenja spolno prenosivih bolesti i smanjenja neželjenih trudnoća. Pa se onda postavlja pitanje kome je u interesu da naša djeca takva znanja ne dobivaju i kome je u interesu da naše društvo ne napreduje u tom smjeru? Hvala. Ja bih se u svojoj pojedinačnoj raspravi zadržala na nekim high leitima ove večeri, jer mislim da oni zaslužuju pozornost i dugo sjećanje. Pa mislim da nismo već dugo vremena čuli dogmatskije govore koje upravo ti koji su ih danas interpretativno izveli ovdje u sabornici optužuju ono bivše totalitarno, jel' režimsko pa ću vam samo pročitati par tih refrena. „Ovo je napad na naš etos, na naš nacionalni eto. Vatikanski ugovori su svjetionici. Ovo je križarski rat ljevičara“ samo upozoravam na oksimoran kao figuru, naoružani kršćani su Križari inače. Crkva djeluje oblikujući umove naših mladih, čini temelje našeg nacionalnog tkiva. Blaženi Alojzije Stepinac je prozreo njihove, naše, zle namjere. Potkopavanje ovih ugovora znači potkopavanje temelja ove države. Ovo bi poslalo uznemirujući signal našim partnerima, pazite, ovo govori suverenist, ovo je put kojim ne smijemo kročiti, ovi sporazumi nisu potiranje našeg suverenizma već tri točkice, kao to sad, pa svi drugi su potiranje našeg suverenizma, al ovaj nije potiranje našeg suverenizma i na kraju oni koji su protiv ovih ugovora su bedem zlih sila. Dobro, to su neki argumenti kojima se možemo smijat, ali su stvarno bitni za podcrtat, ali malo manje pjesnički, ali opet dolazi od jednog suverenista desničara, kaže ovo je čista mržnja prema katolicima, ali istovremeno ovo je predizborno. Okej, mislim kako bi rekla, mržnja nije baš popularna u predizborlju, ali Mostu je samo sve predizborno. Mislim da su toliko u tom predizbornom da ono teško mogu uopće ono na razini osnovne logike nešto savladat. Ono što je ovdje jako zanimljivo, kaže Nikola Grmoja da je njemu čudno da mi nismo podcrtali činjenicu da su diskriminirana djeca koja idu na vjeronauk. Mislim elementarna logika ono ne štima, mislim ne, ono, evo pozivam vas koji ste desnog političkog spektra, pa na čisto razum, znači u ovom sustavu nema razloga da oni koji idu na vjeronauk budu diskriminirani, nisu naravno diskriminirani, diskriminirana su naravno djeca ateista koja sjede u hodnicima, jedu sendviče, pokušavaju učit za idući sat jer se uporno stavlja vjeronauk a ne na početku, na početak i na kraj. Al mislim glup je argument, kako bi rekla, čak ono ne idem u to zašto nego kako je moguće da neko to kaže. I na kraju kaže Nikola Grmoja, imovinu bismo trebali štititi katoličku. To je njemu čudno da mi ne štitimo katoličku imovinu. Meni je stvarno fascinantno kako je Most uvijek ono kao branitelj naroda, ono on, on se prikazuje kao branitelj naroda, ali uredno stoji u obrani kapitala, privatnog vlasništva, krupnog kapitala najčešće, al ovdje on kaže kao vi, vi trebate kao štititi imovinu Katoličke crkve, nekako ne ide uz njihovu ideologiju, zašto? Jer Katolička crkva nije poduzetnički stekla tu svoju imovinu. Ona je stekla na sve moguće različite načine, uglavnom otimanjem, uzimanjem itd., al stvarno nije poduzetnički. To nije ono znači mojih ruku djelo. Otkuda to crkvi, mislim i drugi su navodili taj argument. Pa nije crkva to stvorila, mislim crkvi je nešto oduzeto, okej, ali kako je crkva došla do toga? Crkva je, isto tako možemo ić u prošlost i to je stvarno, užasno mi je drago da je kolega Stier rekao stvarno moramo napravit kalendar, znači dokle se ide u to što je Katoličkoj crkvi oduzeto i kad ćemo s tim stat zato što možemo ić ono do stoljeća 7. ko je to dao Katoličkoj crkvi, otkud je ta Katolička crkva to oduzela, da li je Matija Gubec to stvorio? Razumijete šta vam hoću reć, znači mora popis bit kalendar dokle i to je stvarno lijepo da je ipak zastupnik desnog političkog spektra primijetio i općenito njegovi su komentari bili nešto malo ozbiljniji, pa ću ih navest par, oni su vrijedni rasprave. Znači jedna od argumenata kolege Stiera je bila da nije jasno što se treba mijenjati u ovom prijedlogu. Ne slažem se s tim zato šta i njegovo je potpitanje bilo vjeronauk u školama, da ili ne? Mislim da je čisto jasno, ali stvarno iz svih rasprava ovdje onih koji su za raskid ili koji su za mijenjanje Vatikanskih ugovora da se svi slažu u jednom, a to je znači vjeronauku nije mjesto u školi i to je ja mislim potpuno jasno za sve. Znači jedna od argumenata koji stoji, koji je rekao kolega Stier, ne može se mijenjati Katehizam, ne možemo mi znači mi smo govorili da i vjeroučitelji nisu birani znači iz sustava obrazovanja, znači oni nisu nastavnici klasični zato oni i brže napreduju u zvanja da to isto podcrtamo i postaju češće sad ravnatelji, od 2012. do 2019.g. poduplao se broj ravnatelja iz redova vjeroučitelja, ne slučajno jer oni dolaze do napredovanja brže i pozicije vrlo revnosno ovih zadnjih godina osvajaju, ali da točno je da se ni na kurikulum ne može utjecati jer je to Katehizam, okej i tu samo moram primijetit da to nije samo Katehizam, podvlačim još jednom, znači nije da se tamo na vjeronauku uči Katehizam, na vjeronauku se i moli, znači to je i religiozna praksa, znači ne možemo reć da je to Katehizam, to naprosto nije točno, ali ajmo reć da je samo Katehizam. Kaže kolega Stier na to se ne može utjecat. Pa to i jest problem, to i jest problem. U znanstvenoj zajednici, u školama, znači postoje pravila, postoje metode na koji način se usvajaju nova znanja i samo vjeronauk je izuzet od znanstvene provjerljivosti i bilo bilo kakve znači kurikularne ispravnosti koja dolazi od reda znanstvene zajednice i tu se možemo složit, znači to je stvarno, Katehizam ne možeš mijenjat ne, ali zato treba bit u crkvi, ne u školama jel. Nadalje, kaže kolega Stier jednu stvar stvarno malo onako zabrinjavajuću, a na našu argumentaciju, da se znači Katoličku crkvu obavještava jel kada je potegnut neki ovaj kazneni postupak, istraga, kaže on obavještavanje nije blokiranje. Pa najbolje da jest, pa najbolje da jest, pa potpuno sulud argument, mislim najbolje da Katolička crkva ima pravo blokirati istrage jel. Koji su to neradni dani to je isto bila primjedba sa te strane. Možemo o tome raspraviti da li smo recimo u tom prijedlogu mi jasniji koji su to neradni dani, ali ja bih samo htjela reći lako bi se došlo do mislim Vlakom ne znam, ali u saborskoj raspravi možda puno demokratičnije oko toga što bi bili neradni dani. Jedna stvar koja stvarno nije na čast Katoličkoj crkvi koja bi trebala makar nominalno stajati uz radni narod, je da ona ne zagovara prijedloge išla je znači na nerad nedjeljom, ali ne zagovara prijedlog da se kad pada neradni dan za vikend ponedjeljak proglasi neradnim danom što je bilo i u prošloj državi, što je u mnogim državama u svijetu. Mi smo među onim rjeđim, znači koji nemaju to pravilo pa mislim utoliko koji su neradni dani. Neradnih dana treba biti jel'? Neradni dani i praznici trebaju biti neradni dani. Kalendar to sam rekla. Do kad se oduzeta imovina vraća to se treba definirati i sad konačna argumentacija po meni upitna. Ovakav je ugovor zalog autonomije crkve, na ono nekako čak i hajmo reći površnoj razini. Svi su ovdje govorili o utjecaju politike na crkvu. Definitivno autonomija nije postignuta na ovaj način, znači financijski si neovisan pa si neovisan i od Vlade i vladajućih. To nije slučaj, to vidimo iz prakse. Puno puta stvarno crkvena govornica služi za političke govore, za sukobe sa neistomišljenicima što makar nominalno nije svrha same te institucije. I još jedna stvar koju je rekao kolega Stier crkva pomaže, u redu je da država pomaže crkvi. To mi je zanimljivo jer smo kroz cijelu raspravu slušali da crkva pomaže nama. Da li država, mi pomažemo crkvi ili crkva pomaže nama karitativno, dušebrižnički. Zašto želim to podcrtati? Zato što je svaka karitativna aktivnost … …/Upadica Sanader:

a ta je da u Hrvatskoj postoji nevjerojatno velika skupina unutar društveno dominirajućih struktura koja mrzi ili prezire svoj vlastiti narod. Ovaj prijedlog je vrhunac te mržnje prema svemu što je hrvatsko, jer Katolička crkva ili kršćanski nauk jesu temelji ne samo Hrvatske već i današnje demokratske Europe koju poznajemo. Kršćanske vrijednosti kao što su pravo na život, solidarnost, ljubav i poštovanje prema slabijima ujedno su univerzalne vrijednosti na kojima se temelje i društvena uređenja modernoga svijeta. Europska unija koju danas poznajemo djelo je trojice praktičnih katolika Alcide De Gasperi, Robert Schumann i Konrad Adenauer koji su prethodnici EU Unije ugljena i čelika bili su praktični vjernici koji su svaki dan išli na misu. Zastava EU jest boja blažene djevice Marije i njezina zvjezdana kruna koju znamo iz evanđelja. Dakle, što vama smeta, vama koji želite mijenjanje ili raskidanje Vatikanskih ugovora. Vama smeta odgoj na kršćanskim vrijednostima, ali uz ovu ideološku zaslijepljenost vama smeta katolička crkva koja jest zaštitila hrvatstvo kroz stoljeća tuđih vladavina našim narodom. Vaša mržnja prema svemu što je hrvatsko jest upravo i mržnja prema katoličkoj crkvi s ciljem njezine diskreditacije, jer katolička crkva još uvijek je stabilni društveni čimbenik i to je ono što vas smeta. Vama ne smetaju sredstva koja idu srpskoj pravoslavnoj crkvi i njezinom osvjedočenom četničkom nasilniku patrijarhu Porfiriju koji je na crnogorskom Cetinju prije dvije godine gumenim mecima i suzavcima uspostavio svoga vladiku. Čak štoviše, vaši korumpirani mediji propagiraju tog Porfirija kako je on eto cool i napredan, a u svom uredu ima bistu Draža Mihajlovića, četničkog zločinca. To što je katolička crkva osnovala zagrebačko sveučilište ili prvu medicinsku ustanovu, bolnicu u Vinogradskoj, to što svaki turist gleda zagrebačku katedralu ili crkvu sv. Marka, a ne vaše socijalističke nastambe to vas ne zanima. Mrziti vlastiti narod je naravno ogromni teret. Živjeti u sredini koju ne podnosiš i sa ljudima koji te iritiraju teška je duhovna trauma. Međutim i u ovome pitanju vidimo suprotno djelovanje elita u Hrvatskoj od djelovanja elita u drugim europskim državama. Iz europske perspektive gledano sve nacije imaju elite koje svoju naciju žele unaprjeđivati, doprinositi, te prikazivati je u u pozitivnome svjetlu. Nijemci primjerice ističu Štaufenbergov puč kao značajan povijesni događaj poručujući time bilo je i Nijemaca koji su bili protiv Hitlera. Austrijanci će se na primjer prikazivati kao prve žrtve Hitlerova totalitarizma, iako ih povijesne slike u tome demantiraju. Dakle, hoću reći svaka nacija traži bolje svjetlo u kojem će stajati pred drugim narodima ovoga svijeta. Hrvatski specificum je da imamo elitu koja hrvatske grijehe napuhuje i to u abnormalnim dimenzijama istovremeno umanjujući sva zla koja su Hrvati doživjeli. Upravo ovaj prijedlog to u potpunosti dokazuje, jer velika većina hrvatskih građana se izjasnila kao katolici. Izdvajanja za katoličku crkvu su kada gledamo opće financijsko stanje doista smiješna. Dakle, riječ je o 120 milijuna eura u državi Hrvatskoj u kojoj na korupciju po procjena europskih institucija ode 10 milijardi eura godišnje. Vi kolegice Mrak-Taritaš bili ste u stranci kojom su dominirali izvjesni Ivan Vrdoljak i Srećko Ferenčak. Ivan Vrdoljak je rodonačelnik PPD-a i po svim europskim standardima trebao bi biti u zatvoru, ali eto on glumi uspješnog poduzetnika. Srećko Ferenčak pak koji je poznat po slučaju krađe zemljišta u Zagrebu i koji je samo zahvaljujući korumpiranom pravosuđu na slobodi vama je krojio politiku na primjer u slučaju Gunja. Kolegice Mrak-Taritaš da Hrvatska ima europske standarde u funkcioniranju pravosuđa vi ne biste bili u ovom Saboru nakon slučaja Gunje, a taj vaš Ferenčak je navodno kodno ime u UDBI bilo Zadrugar dva i koji je sudjelovao čak i u opservaciji blagopokojnog kardinala Kuharića nikada ne bi bio u javnome životu. Dakle, nemojte me krivo shvatiti, ali transparentnost jest temelj svakog demokratskog društva i potpuno je jasno da vi i današnja politička scena u europskim okvirima ne možete funkcionirati. Demokratske europske vrijednosti, transparentnost i poštivanje zakona jesu egzistencijalna prijetnja današnjim političkim strukturama i zato će sve učiniti da Hrvatska bude u mraku i da Hrvatski građani nemaju pravo na transparentnost. I zato vam smeta katolička crkva koja jest stabilan društveni čimbenik. Vladajućim strukturama smeta i hrvatska nogometna reprezentacija. Smetaju im i navijačke skupine. Smeta im i hrvatska pobjednička vojska. Vladajuće strukture hrvatske građane koriste kao platformu za lagodan život plaćajući primjerice mrzitelje svega hrvatskog, svega europskog i svega kršćanskog. Plenkovićeva Vlada kao i prethodna Milanovićeva Vlada novcima hrvatskih poreznih obveznika financira tiskovinu pod nazivom Novosti. Dakle, te Novosti nemaju nikakve veze sa novinarstvom, ni sa zaštitom srpske manjine u Hrvatskoj. Ne, to je tiskovina koja vrijeđa sve što je hrvatsko šireći mržnju i vulgarni primitivizam. U Novostima novce hrvatskih poreznih obveznika prima izvjesni Boris Dežulović zaljubljenik u lik i djelo Ratka Mladića i Slobodana Miloševića čija je jedina originalnost primitivna vulgarnost. To je osoba koja vrijeđa žrtve Vukovara, a mene je nedavno nazvao lažljivim smećem. I to je novinar? Ja navedenog Dežulovića neću nazvati četničkom spodobom kako ga inače naziva dobar dio ljudi u Hrvatskoj, ali i demokratski svjesni ljudi u Srbiji, je Dežulović i njegov partner i mentor Pupovac su osobe koje se dive i podržavaju ultra nacionalistu Vučića i njegov autoritarni režim. Sve navedeno moraju financirati hrvatski zaposlenici koji su mizerno plaćeni upravo zbog korumpiranih elita kojima smetaju Vatikanski ugovori i kojima smeta i smetaju neovisno pravosuđe i europske vrijednosti kao što su jednakost pred zakonom svih građana i naravno funkcionalna vladavina prava. Tolerancija prema neistomišljeniku jest temelj demokratskog društva. Poštivanje svojih uvjerenja podrazumijeva uvažavanje tuđih a osporavati nekome pravo na njegova uvjerenja jest duhovno nasilje i temeljna netolerancija. Protiv sam ovog prijedloga jer je nedemokratski i netolerantan stoga pozivam na temeljne demokratske vrijednosti a u Hrvatskoj su one ugrožene od vrlo male, ali izrazito dobro raspoređene skupine kao što sam u svom izlaganju argumentirala. Svi trebamo biti svjesni kako svaka akcija izaziva reakciju zato ne možete kroz poreze uzimati novce hrvatskim vjernicima, te istovremeno te novce davati onima koji ih sustavno vrijeđaju. Ne možete uzimati novce hrvatskim građanima koji su bili žrtve srbijanske agresije i davati ih Pupovcima i Dežulovićima da vrijeđaju te iste ljude. Inače ovaj prijedlog je više nego očigledno usuglašen sa Plenkovićem i Gordanom Jandrokovićem, jer eto Mrak Taritaš će napadati crkvu kako bi HDZ i njegov klon Domovinski pokret mogli glumiti zaštitnike crkve. Sve ovo služi kako bi se onemogućila rasprava o istinskim problemima kojima su hrvatski građani izloženi kako se ne bi govorilo o raspadnutom zdravstvu, o niskim plaćama i Hrvatskoj u kojoj se ni jedan zakon ne poštuje, a dojučerašnji referenti ili zaposlenici tajnih službi postali su milijarderi kao što je slučaj to sa Marijom Radićem, Pavlom Vujnovcem, Josipom Jurčevićem i vašim šefom gospođo Mrak-Taritaš korumpiranim Ivanom Vrdoljakom. Hrvatskim građanima je dosta laži, obmana i lažnih predstavljanja. Hrvatskoj treba istina. I citirat ću blagopokojnog kardinala Kuharića. Hrvatskoj treba čovjekoljublje što je ujedno i bogoljublje kao i domoljublje. Kolegice Mrak-Taritaš poštujem vaše pravo da ne vjerujete u boga. Ja vjerujem u boga Isusa Krista i očekujem od vas da to isto tako poštujete, jer to jesu temeljne demokratske vrijednosti i standardi. Peović. **Peović, Katarina (RF)** 238. Ne mogu jednu minutu na sve odgovoriti, svašta je tu rečeno ali samo bih vas htjela upozoriti na jednu nedosljednost. Znači, kažete hrvatski građani nemaju pravo na transparentnost. Crkva ne podnosi financijske izvještaje niti iz svojih prihoda plaća poreze. **Sanader, Ante (HDZ)** To nije bila povreda Poslovnika. Dobivate opomenu. Nikola Grmoja, replika. Hvala. Poštovana kolegice Krišto, dakle ja sam na vašem tragu govorio o tome kako je zapravo vjeronauk na primjer u školama izborni predmet. Ja ne znam zašto to nekome smeta. Mi možemo govoriti o financiranju. Treba li se crkva financirati na ovaj način, ali onda isto tako to ste dobro rekli možemo govoriti o financiranju civilnih udruga, možemo govoriti o financiranju Novosti, možemo govoriti o financiranju srpske pravoslavne crkve, možemo govoriti o financiranju islamske zajednice. A ovo sve što ste rekli vezano uz Ivana Vrdoljaka, Marija Radića, Josipa Jurčevića, dakle sve ove ljude koji su omogućili uspon Pavi Vujnovcu to su prave teme i naravno da je ovo predizborni jedan jedan potez jer se kolegica Taritaš želi predstaviti kao ona koja evo napada crkvu. Naravno HDZ će onda braniti crkvu i imamo već viđenu priču u Saboru, a o ovom problemu o kojem ste vi govorili korupciji, dakle se jako malo govori. Evo zahvaljujem vam na vašem izlaganju. Odgovor na repliku jel' imate? Nemate. Dobro. U ime predlagatelja poštovana Anka Mrak-Taritaš. Biti ću vrlo kratka. Ne morate se bojati neću koristiti svih ovih 5 minuta, ali ne mogu ne reagirati se tamo sebi intimno zaklela da neću reagirati na sve ono što će biti izgovoreno u ovom saboru jer jednostavno svaka reakcija je, ostanete malo zatečeni. Dakle svašta sam čula o sebi, čula sam o sebi svakakvih stvari, ali još nisam čula da zapravo ovo radim da pomognem HDZ-u, to još nisam čula. Prema tome, dobro je da sam i to čula, došli smo od Vatikanskih ugovora preko Ivana Vrdoljaka do Dalića i moram priznati da, ja nemam baš neko suosjećanje prema premijeru Plenkoviću, a još manje imam suosjećanje prema pojedinim ministrima iz ove Vlade, ali sad ih razumijem. Razumijem kad gđa. Vidović Krišto dođe, kaže sve što ima na pameti od Vrdoljaka do Dalića i nazad, optuži onako sve kao da je prolila lonac vode, samo dođe, to odradi i ode, nit ju zanima što će bilo ko reći. rijetko, skoro nikad ne ulazim i vi znate da stvarno vodim računa da ne idem osobno na nekom. Malo sam pogledala životopis i gdje je radila i što je radila gđa. Vidović Krišto iako sam svašta čula, na jedno uho mi je ušlo, na drugo izašlo van i nikad, ne bih ni sad to koristila. Dakle da neko ko je na početku rasprave čuo nešto, otišao na neki odbor, mi se možemo i razlikovat i trebamo se razlikovat, ali doći ko kantu vode da ne kažem ko kantu smeće sa kolca i konopca sve šta si skupio istrest tu van, nekom istrest na glavu i otić, e pa to još do ovog saziva sabora nisam vidjela, ali sad sam, sad sam na vlastitoj koži osjetila kako to izgleda. Imam evo, službeno kažem, imam suosjećanje prema premijeru Plenkoviću i ministrima kad gđa. Vidović Krišto dođe, kaže ono što joj je na pameti i ode,

evo ja ću samo reći za početak što je kolegica Mrak-Taritaš rekla kad je obrazlagala ovaj svoj prijedlog, da neće, da neće o vjeri, da neće o vjernicima, da neće o nevjernicima, neće o krvnim zrncima, pa neću, neću ni ja, dakle neću o tome, govorit ću samo o ugovorima, ali isto tako moram reći neke svoje impresije koje sam čuo tijekom rasprave. Ono što želim na početku reći je da crkva nema moć, nego crkva ima evanđelje, možda to mnogi ljudi zaboravljaju, ali evanđelje je najvažnije. Ono što mi isto tako smeta kad su u pitanju zahtjevi oporbe za revizijom Vatikanskih ugovora je da su ti isti sad prijedlozi već bili ponovljeni 2018., a zapravo nisu ponovljeni 2012., '13. 2012., '13. i '14. kad je naša predlagateljica bila na vlasti. I mislim doista me čudi da je to sad opet ponovljeno. Sve je to dobro poznato i možemo nazvati da je to čista populistička predizborna matrica koja nalikuje na neku pokvarenu ploču jedne te iste pjesme, izvučena iz naftalina propalih ideja sustava i totalitarizma. Tim više što je problematičnost tih ugovora u percepciji potpisnika ove interpelacije zasnovano na dvije točke. Ja ću samo o tim govorit, to je odgoj i obrazovanje i novac. potpisnici bi vjeronauk makli iz škole, na novac vjerojatno usmjerili u kojekakve udruge koje će onda nastojati legalizirati koješta, a sve je to u suprotnosti sa moralom i naukom vjere. Neko je ovdje rekao da je vjeronauk tiho nasilje, a nije se spomenuo da je isto tako i engleski i kemija i matematika. Znači imamo sasvim drugačiji pristup prema vjeronauku u odnosu na ostale predmete, a znamo zapravo da je djeci jako teško u školi danas učiti i onda ne bi bilo dobro i taj vjeronauk izvaditi iz konteksta A ono što je važno je reći da je pitanje kurikuluma vjeronauka u osnovnim i srednjim školama donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja 25. siječnja 2019.g.. Moram ovdje napomenuti da samo Francuska i Slovenija od EU nemaju vjeronauk u školama. I ne mogu vjerovati da netko može govoriti protiv vjeronauka čiji kurikulum sadrži i slijedeće, postavljanje pitanja o Bogu, čovjeku, svijetu, smislu životu, moralu i etici, upoznavanju i razumijevanju temelja katoličke vjere, poznavanju Biblije, pronalaženju vlastitog puta u izgrađivanju života, poznaje temelje različitih vjera i promiče razumijevanje i toleranciju, upoznaje doprinos Katoličke crkve u obrazovnom, kulturnom i znanstvenom doprinosu napretka hrvatskog društva oko izgradnje civilizacije ljubavi. Ovdje je isto tako neko spomenuo zašto se vjeronauk zbog onih koji nisu izabrali vjeronauk kao izborni predmet, zašto se ne, ne stavi prvi i zadnji sat. Ako ljudi mogu tako govoriti, a ne poznaju zapravo kolko pojedini profesori imaju sati u školi, znači ne može čovjek koji ima 22 odnosno 24 sata u školi, ne može on imati samo prve Hvala Vjeronauk je izborni predmet, kao i svi drugi izborni predmeti u školi i on se bira bez prisile, dakle samo onaj učenik čiji su roditelji potpisali da će njihovo dijete slušati vjeronauk ono može pristojat nastavi vjeronauka, a sve ostalo ne drži vodu. Zašto to govorim? Pa zato što sam ja radio 37 godina u školi i znam kako funkcioniraju nastavni planovi i programi i kako se pravi raspored sati i kad mogu biti sati vjeronauka u rasporedu, a ne ovako da se jednostavno dođe i obmanjuje javnost da može biti prvi i zadnji sat i onda si riješio, riješio Kad su u pitanju ugovori, Vatikanski ugovori su međunarodni sporazumi čuli smo potpisani 19. prosinca '96., ne revidiraju se s jedne strane nego s obje ugovorne strane i plod su dugogodišnjeg rada hrvatske i vatikanske diplomacije. Iste one diplomacije koja je pridonijela da imamo priznanje samostalnosti hrvatske države na međunarodnoj razini. To je jako važno, taj rad nije zanemariv, ne možemo zanemariti rad naše diplomacije isto tako vatikanske, a da je posao dobro obavljen svjedoče i podaci da su po istoj matrici zapravo potpisani sporazumi i sa drugim vjerskim zajednicama u RH pa tako i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i islamskom zajednicom. Nameće se pitanje zašto onda potpisnici ili oporba ili već oni koji traže nije zatražila reviziju tih potpisanih ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa islamskom zajednicom već samo one koji reguliraju odnos između RH i Vatikana. Kako je rekla državna tajnica revizija mora biti formalno-pravno i politički čvrsto utemeljena da ne bi izazvala negativne političke konotacije. Ono što je isto tako ovdje važno naglasiti da se u Hrvatskoj 78,97 izjašnjava kao Katolici, a ostali kršćani preko 150 tisuća odnosno bliže 160 što u konačnici daje 83,66% što je tek 2,66% manje od popisa iz 2011. godine. Financijska sredstva koja daje država crkvi spomenuti ugovori reguliraju po broju vjernika pa se nameće pitanje da bi onda oni očito bili spremni raditi i reviziju u tom pogledu. Moram ovdje tako reći da je prošlo puno vremena kad su osobe koje su javno izjašnjavale svoju vjeru da su im se oduzimala građanska prava, a osobito pravo na odgoj. Pitanje vjeroučitelja i vjeronauka u našim školama nije samo pitanje financiranja nego dio naše tradicije i narodnog identiteta. Onaj koji ulogu školstva gleda samo kroz stjecanje znanja i teret Državnog proračuna, a ne kao obrazovni model duboko je u krivu. Takav pogled na školstvo stvaraju osobe koje bi bile oslobođene svoje ljudskosti i jasnog moralnog ponašanja. Školstvo mora uvijek nuditi obrazovanje što dolazi od riječi obraz, a u upravo vrednote koje donose vjeroučitelji odnosno kurikulum vjeroučitelja svjedoči o licu, izgrađenoj, zreloj osobi. S druge strane ugovori reguliraju odnos crkve i države poštujući njihovu neovisnost i nemogućnost miješanja njihove kompetitivnosti. Ako ćemo realno gledati većina kulturnih dobara u RH je u vlasništvu crkve. Što bismo mi od kulturne baštine imali pokazati turistima da nemamo naših umjetnina koje su nadahnute Evanđeljem ili crkava koje odišu umjetničkim djela… djelima, a i same su umjetnička djela? Odakle crkvi sredstva za tu obnovu? Na kraju važno je pritom naglasiti kako crkva kroz svoje služenje u društvu pokriva brojne karitativne djelatnosti. Koliko crkva pomaže ljudima svaki dan hranom u pučkoj kuhinji, kolikima pomaže na različite načine savjetovalištima, prenoćištima, hospicijima. Poziv crkve na život po Evanđelju je najdjelotvorniji, najdjelotvornija populacijska politika. Treba nam u ovom vremenu odgovornih kršćana, a ne šarlatana koji skupljaju političke bodove. U nadi da će se glas istine čuti i zaštiti, a onda i ovaj prijedlog za reviziju Vatikanskih ugovora

komentar vaš na kolegu iz MOST-a koji sebe u zadnje vrijeme stavlja u desnicu koji je rekao ovo nisu prave teme. Prave teme su nema svinjske kuge, nema korone, seoske straže jesu to prave teme? Evo znači njemu ovo nisu teme. Evo malo komentar vaš na to. Zahvaljujem kolega Zekanović, da neki, neki ljudi ovdje isto kažu čudnih izjava pa ostanu, Ja mislim da je ova jedna od važnijih tema. Mi znamo nažalost da imamo, da smo imali Covid, da imamo i svinjsku kugu, ali nadamo se da su te stvari koje su prolazne i da će znanost naći odgovor na ta pitanja, a ono što čini društvo je zapravo moral, etičnost i jasno vjera. Mislim da oni koji vjeruju da je njima Bog ishodište i početak svega, a na kraju i završetak jer svi ćemo mi na kraju otići s ovog svijeta, a oni koji vjeruju znaju da će doći opet kod nekoga. Slijedeća replika poštovana Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Žao mi je što nema predlagateljice Mrak-Taritaš, al ja ću svejedno vama postaviti jedno pitanje, a konkretno je. S obzirom da ste vi rekli da ste godinama bili ravnatelj jedne škole, ovdje se danas moglo čuti slijedeće, dođe, po imenovanju biskupa dođe vjeroučitelj i onda on hop postane ja bi da vi nama pojasnite da li ti ljudi koji su vjeroučitelji kad dođu raditi, pa kad žele ili hoće biti ravnatelji, moraju li oni ispuniti sve kriterije koje su propisane za imenovanje za ravnatelja, idu li na javni natječaj ili hop eto biskupa, pa on njih imenuje za ravnatelja?

jave zainteresirani kandidati i školski odbor je tijelo koje odabire najboljeg kandidata, znači postoje propozicije odnosno prednost prilikom zasnivanja radnog odnosa imaju hrvatski branitelji koji ispunjavaju uvjete, a vjeroučitelji nemaju nikakvu prednost nego jednostavno oni očito imaju neki ambicije ako žele raditi i ako hoće raditi i ako ih školski odbor izabere, dakle nema govora o favoriziranju vjeroučitelja kao takvih nego jednostavno oni imaju stručnu spremu pedagoške kompetencije koje im daju mogućnost da se jave na takav, na takav

koliko se je moglo čuti od nekih zastupnika i zastupnica upućenih Katoličkoj crkvi i vjernicima ja već dugo nisam čula. Ovo je poražavajuće i dobro je da neki koji vole u privatnim privatnim domovima i u privatno vrijeme nosit mitraljeze, nisu imali ovdje mitraljeze jer bojim se da bi pucali. No ono što bih ja vas pitala je tema vjeronauka, i sami ste spomenuli da od država članica EU ustvari EU ustvari Slovenija i Francuska su te koje nemaju potporu vjeronauk u školama, no ja sam našla podatak da čak Francuska u nekim svojim departmanima financira i to izravno katolički vjeronauk. Da li vas čudi neupućenost predlagateljice u problematiku vjerskog obrazovanja obzirom na ono što smo vidjeli u ovom prijedlogu, ali i neupućenost onih koji su to potpisali jer stoje iza takvog jednog dokumenta koji ustvari obmanjuje javnost i daje lažnu sliku? Zahvaljujem kolegice Petir, da, pa ja sam rekao u uvodu da je kolegica zapravo copy pastala ono što je bilo 2018.g. i meni je kolegica Mrak-Taritaš draga zastupnica, ali sam očekivao doista da će se potruditi na bolji i kvalitetniji način obrazlagati odnosno govoriti, govoriti one stvari koje su istinite, a ne ovdje širiti defetizam i govoriti da vjeronauk zapravo stvara pometnju u školama i da kao takav nije dobar u školi. Ja znam da sam pročitao negdje da je vjeronauk u školama bio i u onom totalitarnom sustavu, znači '46., '7. i '8. dok se nije pojavio hladnokrvni maneken smrti koji je to zabranio i onda radio na bratstvu i jedinstvu da bi se to, to maklo. Znači crkva ne mrzi nikoga, crkva ima oružje evanđelje i ona će ustrajati u Hvala g. predsjedavajući. Dragi prijatelju Rade, i ti si se uklopio u šemu, opću šemu velike strasti i velike emocije, a malo znanja. Najveća uvreda za Katoličku crkvu je poistovjetit ugovor koji je potpisan sa Katoličkom crkvom i sa Pravoslavnom crkvom jer Katolička crkva sklopila ugovor sa hrvatskom državom u skladu sa političkim stanjem, sa povijesnim činjenicama, sa, sa, koji vlada u katoličanstvu za razliku od Pravoslavne crkve za koju sam rekao da nema nikakvo povijesno utemeljenje da bi dobila imovinu koju je dobila, da je politički najveći neprijatelj, ponavljao sam deset puta u ovome saboru da nismo imali podmuklijeg i upornijeg neprijatelja od Pravoslavne crkve i na koncu, taj ugovor nema veze sa pravom, to je ugovor koji je ništetan, koji treba zgužvat i bacit, al dočekat ću ja svojih 10 minuta, pa ovaj. (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa poštovani kolega Prkačin, ja sam samo govorio o tome da je taj ugovor potpisan po istom obrascu kao što je stvorila diplomacija Hrvatske i Vatikana, na takav način sam govorio, a nisam govorio o Pravoslavnoj crkvi da je favoriziram i na bilo koji način. Znači što se mene tiče ovaj sve religije u Hrvatskoj bi trebale imati ista identična prava, ali samo velim da su ugovori sklopljeni na osnovu diplomacije Vatikana i RH. (HDZ)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Ma, večeras, ja sam doista pažljivo i pozorno slušala ovu raspravu, doduše predlagateljica nije to rekla, ali su rekli druge kolegice i govorile su o, o ovaj akreditiranju odnosno kako i na koji način se akreditiraju visoka, visoke, sveučilišta, znači visoko školstvo. E sada vi meni objasnite, je li se, može li se doista dobiti akreditacija ili oni to zovu dopus…, dopusnica, mislim da se zove dopusnice koji koje izdaju Agencija za, dobivaju dobivaju na temelju da će ili mogu li oni zapravo bilo kako određivat što će oni predavat i učiti. Evo to bi bilo moje pitanje. Zahvaljujem kolegice. Al ne znam hoću li bit siguran odgovoriti vam na način na koji ste vi to tražili ali je činjenica da su sveučilišta autonomna ali da oni moraju dobiti dopusnice od nekih institucija odnosno od, od agencije svakako. ne može, bar ne bi smio, nadamo se da ni koji ne radi na takav način da nešto radi, a da nema, nema suglasnost. Znači mora postojati suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja da bi nešto bilo, bilo ovaj prihvaćeno i na kraju krajeva da bi sutra nakon što student završi određeno sveučilište dobio svoju diplomu.

Hvala lijepo. Kolega Šimičević spomenuli ste u svom izlaganju kako je Vatikan taj koji je prvi priznao RH. Ja sagledavam da od toga potječu ove nakane koje žele izmjenu vatikanskih ugovora i znam jedino da crkva koja zagovara vjeru i poštenje ima jedino oružje kojim se može boriti protiv ovakvih demona, a to je egzorcizam. Pa vjerujem da će i Vatikan upotrijebiti jednako tako ono jedino oružje koje ima u svojim rukama protiv ovakovih demona se boriti samo molitvom koja otklanja demone. Vatikan je 13. siječnja 1992. priznao Hrvatsku i učinio hrvatski narod, hrvatsku naciju i sve građane koji vole ovu državu sretnim u tom trenutku i zasigurno da Hrvati to cijene. Ne znam da li ima, ima ovaj egzorcista i hoće li riješiti pitanje demona, ali možda, možda nakon određenog vremena evoluira pa onda zapravo shvate da su u krivu, da vatikanski ugovori ovakvi kakvi jesu trebaju ostati i ne treba ih revidirati. Hvala.

ovako. Kolega Đakić mudrost vas je uvijek pokušavala sustići ali vi ste naprosto uvijek bili brži. Ovako, da li bi ste egzorcistu poslali osobu koja je izgovorila slijedeće. Od pamtivijeka despocije žive uz pomoć popova. Da li biste tu osobu poslali egzorcistu? Jer poslali biste Antu Starčevića, oca domovine egzorcistu. Da li bi ste osobu koja je izgovorila slijedeće riječi. Kada naši biskupi pišu političko pismo i kad hoće da budu hrvatskom narodu političke vođe, moja je i naša dužnost da to prosudimo i ako treba i osudimo. Da li biste autora tih riječi poslali egzorcistu? Jer poslali biste Stjepana Radića, čiji kip zajedno sa Antom Starčevićem stoji ispred ove sabornice. Kolegice i kolege, od niza raznih argumenata i pod navodnicima argumenata koje smo čuli u ovoj raspravi, uvjerljivo su najblesaviji, jer nema bolje riječi za to, ovi u kojima se evo izjednačava dobrobit Svete stolice sa dobrobiti Hrvatske jer tome nije tako. Hrvatska politika ima dugu, dugu, dugu povijest antiklerikalizma. I u ono vrijeme Ante Starčevića i Stjepana Radića koje štujemo i koje smatramo zajedničkim našim temeljima nitko ih ne bi se usudio poslati egzorcistu niti reći da ne rade u interesu Hrvatske države samo zato što smatraju da ne postoji znak jednakosti između interesa Svete stolice pa i Katoličke crkve i RH odnosno Hrvatske. Dakle taj Ante Starčević je svog najvećeg oponenta biskupa Josipa Jurja Strossmayera u saborskim raspravama i to možete provjeriti, uredno oslovljavao sa Joco Štroco. Otac domovine Ante Starčević. I zato mi je užasno urnebesno, kolega Milanović Litre koji je ovdje govorio, a koji se inače zaklinje u Antu Starčevića, o tome kako je to jedno te isto, koji nema pojma što je zapravo korijen stranke prava i što je njezin otac i otac domovine zapravo mislio o tome. Stjepan Radić je inače ove riječi koje sam citirao rekao u Krašiću, rodnom mjestu Alojzija Stepinca. Dakle interesi Svete stolice i Hrvatske su kroz povijest često bili suprotstavljeni i to nije sporno. Vrlo često i danas znaju biti suprotstavljeni ali to ne znači da ako o tome želimo razgovarati i ako želimo pronaći konstruktivan način da pomirimo interese koji naravno da, da, da su različiti jer Sveta stolica je strana sila u ovome smislu ima svoje interese, a mi ne moramo biti sluganski nastrojeni prema tim interesima i ne smijemo biti sluganski nastrojeni prema tim interesima. Da ih želimo uredit naše odnose na harmoničan način konkordatima. Dakle ugovorima sa Svetom stolicom. Konkordati uvijek uređuju između ostaloga položaj Rimokatoličke crkve i ono što jeste razlika između drugih vjerskih zajednica i Katoličke crkve je upravo u tome što Sveta Stolica ima, ona je međunar… subjekt međunarodnog prava. Druge vjerske zajednice to nisu, dakle Sveta Stolica je država. Srpska pravoslavna crkva nije ona je autkefalna. Islamska zajednica nema isti položaj. U tom smislu ako govorimo o tome da kao zemlja želimo svim vjerskim zajednicama osigurati ravnopravan položaj to nije moguće, ne, ne na ovaj način. Ima jedna zgodna pričica da vam to argumentiram koje ćete se možda sjetiti, a možda i ne. Ide iz 2013. godine i odvija se u jednom pitoresknom mjestašcu u Istri pored Novigrada koje se zove Dajla. U Dajli postoji Benediktinski samostan i kurija u Rimu je htjela da se taj samostan prepiše benediktinskom redu koji je iz jednog mjesta u Italiji i to je prepisati trebao tadašnji porečki biskup Ivan Milovan koji to odbija učiniti, koji to odbija učiniti jer obrazlaže da je to, taj, taj samostan da zapravo treba pripadati župi Dajla, dakle radi u interesu nas i Katoličke crkve u Hrvata. Papa u potpuno jedinstvenom potezu na jedan dan suspendira biskupa Milovana i imenuje povjerenika Španjolca koji u njegovo ime prepisuje samostan talijanskim benediktincima. Priča ima svoj

i taj spor se vodio godinama, dakle i država je tu morala isto reagirati. …/Upadice se ne razumiju./… Je, na kraju je bio happy end, ali jesmo se dogovorili ljudski jesmo, ko ljudi. Poanta je u tome da je jednim činom interes, dakle interes koji je bio suprotstavljen interesima naših biskupa bio onemogućen, dakle zato konkordate treba ponovo ispregovarati između ostaloga. Želim dodati jedan argument na ovo što je govorio moj kolega Bakić, a tiče se vjeroučitelja. Vjeroučitelji koliko god s jedne strane ovo što je kolega Bakić govorio imaju povlašten položaj. Zamisliva je situacija u kojoj oni mogu biti zapravo i u podređenom položaju jer vjeroučitelj ako ovisi isključivo o volji biskupa on njegovom voljom može biti sutra nakon recimo 10 godina rada u jednoj školi zbog tko zna čega, hirom ako ništa drugo prebačen u neku drugu školu. I znate što je najbolje od svega, to se dogodilo. Kolege Miletića danas nema, ali to se njemu dogodilo. Kada nešto napravite što se kao učitelj ili profesor nastavnik što se ne, što je, smatra se prekršajem postoji procedura u kojoj je osoba zaštićena, vjeroučitelji nisu zaštićeni na takav način. Dakle, to je apsurdno. Na kraju želim reći da je svaka ostrašćenost u ovoj raspravi, ali u potpunosti deplasirana, u potpunosti. Konkordati kolegice i kolege su suhoparna stvar na kraju dana i oni se tiču materijalnih inter… s jedne strane se tiču položaja Katoličke crkve u ovoj zemlji, ali mislim da ćemo se složiti da njen položaj nije niti ugrožen, niti upita, dakle sve ok, a s druge strane se tiču nekih materijalnih stvari. Dakle, suhoparna stvar gdje dvije sile, dvije, dva subjekta međunarodnog prava se trebaju dogovoriti o svojim odnosima. Ovdje se ne radi o tome tko je Hrvat, a tko nije Hrvat, tko je vjernik, a tko nije vjernik, tko treba egzorcistu, a tko ne treba egzorcistu. Ovo je suhoparna stvar u kojoj je svaka ostrašćenost u potpunosti deplasirana. I netko je rekao čini mi se kolega Borić da je ovo samo ljevičarski populizam. A znate šta je najtužnije od svega? Većina argumentacije koju smo čuli s desne strane sabornice je bilo samo desničarsko signaliziranje vrijednosti kao odgovor na percipirani ljevičarski populizam. Mogli ste i bolje i trebali ste bolje. Ova rasprava je trebala biti neostrašćena kao što nažalost nije bila i trebala je se ticati pravih stvari. Svaki pokušaj koji je predlagateljica imala da raspravu vrati tamo gdje joj je mjesto bio je doživljen kao, kao napad na nečiji identitet. Ovo se ne tiče toga jeste vjernici ili niste. Kolegica je lijepo rekla i unatoč tome, dakle rekla je da je, izjasnila se kao vjernica i unatoč tome je bila optužena da je praktički nekrst. Mislim kao da je to bitno uopće za ovu raspravu, a zapravo nije. Dakle, želio bih završiti ovako. Svaki međunarodni ugovor može se promijeniti i može biti otvoren za pregovore i povod za to, savršeno legitiman povod za to može biti parlamentarna većina nakon izbora koja smatra da međunarodni ugovor treba ponovo otvoriti. Tako isto može biti u odnosu na, u odnosu sa konkordatima sa Svetom Stolicom. Ti konkordati trebaju funkcionirati za sve, dakle ako nam je Sveta Stolica pomogla pri osamostaljenju kao što i jeste je li to bilo iz uvjerenja ili radi interesa? Ako je bilo interesa ajmo čuti koliko to košta pa da to riješimo onda. Čist račun duga ljubav. …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… A ako je bilo iz uvjerenja onda je to druga priča. Imamo povredu Poslovnika, poštovani Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa žao mi je što je kolega Bojan Glavašević prepoznao se, 238. je u pitanju, što se je prepoznao u mojim riječima i pozivom da i Vatikan i svećenici upotrijebe egzorcizam. Egzorcizam spašava dušu onih koji ne vjeruju i onih koji su opsjednuti

ste iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Slijedi povreda poslovnika poštovani Ante Prkačin. Gospodine predsjedavajući. Kolega Glavaševiću u jednom dobrom govoru kakav sam očekivao jer se vrijednim protivnicima valja se ponijeti, promaklo vam je nešto što se političaru vašeg tipa ne smije dogoditi. Srpska pravoslavna crkva mi govorimo o SPC u Hrvatskoj, ona nije ovdje autokefalna nego u Srbiji, ovdje je ona zavojevač, ovdje je ona ilegalac, ovdje je ona ono kako će završit kad ih ne bude pokrivo Andrej Plenković.

Gledajte, mogu vam reći da se ne osjećam pogođeno vašim komentarima pretjerano zato što sam vjernik, zato što cijeli život živim svoju vjeru i ne smatram da je ugrožena ničime, pa ni vašim komentarima koje smatram naprosto nemuštima. Mogli ste, a ne možda i niste mogli bolje. Ispričavam se. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste iskoristili to kao repliku dobivate opomenu, a to je vaša treća opomena gubite daljnje pravo riječi po ovoj točci. Poštovana Ivana Kekin povreda poslovnika. **Kekin, Ivana (NL)** Čl. 238., mislim ovaj put se zbilja u ovom visokom domu vrijeđa zdravi razum i ja vas kao predsjedavajućeg molim da prestanemo koristiti argumente poput opsjednutosti đavlom i egzorcizma jer nismo u srednjem vijeku više vijeku više 2023. i također prestanemo govoriti da su ateisti ljudi sa psihičkim bolestima i da prestanemo stigmatizirati ljude sa psihičkim bolestima tako da na taj način plasiramo kao neke uvrede. Dakle, imali ste niz

naknadno uključen./… i treći. Ovakvim bezveznim prijedlogom koji stvarno vrijeđan zdrav razum 85% hrvatskog naroda. Dobro i vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Hrvoja Zekanovića. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo ja sam sebi tu črčkao što ću sve reći ima puno toga ne znam hoću uspjeti se prisjetit svega. Volio bi da kolege s ljevice ostanu jer se tiče njih, ali sretan vam put. Ali ajmo smo ovako … na početku, ovo što je potpredsjednik Sabora rekao, pa šta se nervirate ako ste nevjernica ako ne vjerujete u to, ne kužim ja uopće ne kužim sad di vam je taj … ako vi to ne vjerujete, a on je rekao jednostavno nema problema. Malo prvo ću se referirati na kolegu Glavaševića, on kaže ostrašena rasprava, iz mog kuta, a vjerujem iz kuta onih koji su ovo gledali ostrašeni ste bili jedino vi odnosno ljevica, znači Možemo sa još par vas tu neovisnih kolegica iz GLAS-a i kolegica ne znam odakle je kolegica Orešković trenutno, dakle vi ste bili ostrašćeni i to iznimno jako, pokušat ću vam to dokazati u ovoj raspravi. Nadalje, tu ste citirali nekoliko govora hrvatskih političara koji su bili antiklerikalni, jest točno je i u hrvatskoj povijesti je bilo toga dosta i ajmo se prisjetiti Nezavisne države Hrvatske koja je bila iznimno antiklerikalna, iznimno. Međutim, sjetimo se mraka komunizma kada je upravo zahvaljujući Katoličkoj Crkvi opstalo, opstao hrvatski narod usudit ću se to reći ili spomenimo malo ajmo malo u onu raniju prošlost pa sam spomenuo Strossmayera ili Fausta Vrančića, Antuna Vrančića koji su bili biskupi, to je možda problem spomenuti, a kad govorimo u kontekstu EU ajmo spomenut se Schumanna, Adenauera, Alcide de Gasperi koji su bili kršćanski aktivisti i koji su EU sanjali kao zajednicu na kršćanskom kontinentu i to je jako bitno naglašavati. Al to su stvari koje vas jednostavno vi ih ignorirate. Al ajmo korak dalje, sad ćemo malo o desnici, dakle ovu temu koja je za mene iznimno bitna branili su kolege iz HDZ-a, kolegica neovisna znači Marijana Petir i ja kao član Hrvatske demokršćanske stranke iz Domovinskog pokreta iz Mosta koje su vodeće stranke ajmo kvazi desnice nema nikoga. Malo je tu prošao Nikola Grmoja i otišao je, imao je pametnija posla, da ne govorimo da tu imamo i vjeroučitelje poput Marina Miletića koji o tome ne govori ništa, pa čak Nikola Grmoja danas kaže to su prave teme misleći na svinjsku kugu, negiranje svinjske kuge kao bolesti, naravno negiranje korone i sve ostale ludosti čim se oni bave. Ovo su prave teme, a to je svjetonazor od koje oni bježe kao vrag od tamjana. Ja ću vama tu evo kao jednoj vjerodostojnoj ljevici i skiniti i kapu, međutim ne mogu vam skiniti kapu za ono zapravo što ste izgovorili za onaj meritum, ja sam to rekao prije da je to mržnja i stvarno je osjećam, nemojte mi zamjeriti, ali ono što je govorila primjer kolegica Kekin o tome da Crkva je šovinistička organizacija da promiče šovinizam, da je „protiv ljudskih prava“ citiram, da je ona Crkva zlostavlja djecu, da je da Crkva namjerno štiti zlostavljače, govor mržnje. Ne znam ko je više govorio o tome, mislim da je to kolegica Peović govorila o žigosanju slovom U u crkvi. Pa to su, pa to je, to je smiješno. Onda je čak i govorila da je njezinom djetetu, ne znam šta je, curica ili dečko, časna sestra nudila 10 kuna da ćer ili sin dođu na vjeronauk. Pa ljudi moji, pa daj nemoj me zaj…, nemojmo se zafrkavati. Al to je išlo toliko daleko da u jednom trenutku kaže, da vjeronauk postoji da bi djeca imala bolji prosjek. Za vašu informaciju, viši prosjek u Hrvatskoj je iz predmeta etika, ne…/Govornik se razumije./… iz predmeta vjeronauka. Dakle oni koji izaberu etiku imat će prije 5 nego oni koji izaberu vjeronauk. A onda u likovanje kolegice Peović na tome da ima u Hrvatskoj sve manje katolika. Pa ima jer imate jednu tendenciju, jednu namjeru, a to je crkvu dakle treba razoriti. Evo gledam kolegu Bakića, on je crkvu osporio i njezino znači učenje kao neznanstveno. Pa što vas briga ako ste vi ateist? Pa mi smo malo neznanstveni, a vi ste znanstveni, u čemu ste vi znanstveni? Jel vi znate da Bog postoji, jeste ga dokazali da ne postoji? Pa niste. Mi vjerujemo, a vi ne vjerujete, samo to je razlika. Nit ste ga vi dokazali, nit smo ga mi dokazali, samo je stvar vjere. Vjerom mi se molim vas ne pozivajte na znanost jer ste vi na ljevici krajnje neznanstveni, a kolegica Kekin je danas 10 puta rekla ovdje, govori o prizivu savjesti kao već problemu, govori o pobačaju kao znanstvenom utemeljenom, a ubijanje nerođenih opravdava. Pa ljudi moji vi ste otišli na kvasinu skroz. Dakle vi ćete se pozivat na znanost, a vi zastupate ubijanje nerođene djece. I onda kad se, spominje se i HPV kao problem u crkvi. Pa ko je ikad u crkvi rekao nešto, nešto protiv cijepljenja za HPV, gdje ste to čitali, recite mi, recite mi gdje ste to čitali? A što se tiče umjetne oplodnje, stvarno kolegica Kekin je spomenula, imamo hipo i hiper stimulacija jajnika, imamo dvije stvari i ako moramo birati i možemo birati ajmo hipo stimulirati, a ne zalediti 200 embrija i što ti ja znam. Dakle stvar je, stvar je iznimno jasna, vas itekako smeta ono što crkva zastupa, a zastupa obitelj, protiv je đerdarizma, protiv je, protiv je istospolnih brakova. Poštovani potpredsjedniče, kolege su malo u kružoku nekom, malo ih umirite. Crkva je za život jasno beskompromisno, jasno beskompromisno. Ali ja ću ipak ovo zaključiti odnosno malo ću se opet vratiti na kolege s desnice. Danas vam je bez obzira što je crkva stvarno apolitična i što ja stvarno koji odlazim u crkvu rijetko ili gotovo nikad ne čujem nekakav politički, političke poruke, propagandu, ipak ću reći da čak i trenutnim ljudima koji danas brane Vatikanske ugovore u saboru, a to je HDZ i meni kao demokršćanina, crkva možda nije ni sklona toliko, crkva je danas isto, ima svoje probleme, crkva danas isto je otišla jednom stranputicom kad govorimo o nekim znanstveno utemeljenim stvarima u kojima ćemo se možda mi i vi složiti, mnogi svećenici nažalost, nažalost. Ali da skratim, kolegice Mrak-Taritaš bez obzira na vaš izričaj koji zna biti iznimno nako miran, tih, umiljat, vi ste ovdje danas plasirali jednu stvar koja je nabijena mržnjom prema Katoličkoj crkvi i dopustili ste, pružili ste priliku vašim kolegama sa ljevice da je jasno izgovore i jasno su to rekli. Vi ste to malo kao ukamuflirali, Glavašević malo manje, a ovi iz Možemo! ništa. I bitno je spomenuti i ovo da radi istine da niti jedno dijete u Hrvatskoj nije prisiljeno ići na vjeronauk, da je to stvar odabira. Također jako je bitno spomenuti jednu stvar koja je iznimno važna, a to je da se crkva bavi i karitativnom djelatnošću koju vi niste niti u jednom trenutku spomenuli. Dakle crkva je koja organizira sigurne kuće, koja organizira pučke kuhinje, koja hrani djecu, koja hrani one koji su potrebiti i to moramo naglašavati konstantno. Vjeronauk nije predmet prisile, ali vi ste stranke prisile, vi biste nama nametnuli vašu ideologiju. I moram priznati da vi koji sebe deklarirate vjernici sa ljevice kao što je kolega Glavašević ili kao što ste vi kolegice Mrak-Taritaš, biti u društvu ljudi koji s takvom mržnjom govore o Katoličkoj crkvi meni bi bilo teško, meni bi bilo teško, izaberite, izaberite svoju poziciju, dakle ili jeste ili niste. Čim ste s njima, to što ste vi rekli da ste vi zapravo niste čak ni izgovorili to, izgovorio je samo kolega Glavašević, imate jedan golemi problem koji ćete morat riješit sa sobom. Jer ovaj zakon koji vi želite da se donese nije stvar suvereniteta, nije to stvar hoće li Hrvatska biti suverenija ili ne nego je stvar da crkvu treba uništiti. I za kraj još jedan mali ispravak netočnog navoda. Kolega Glavašević je onako fino spomenuo problem Dajle kad je kako on kaže kurija htjela to oteti Hrvatskoj, pa je onda zamijenila biskupa na kratko vrijeme sa španjolskim biskupom. Al nije naglasio ono što je bitno, da je hrvatska država u tom trenutku stala za svoje interese i da je ta Dajla, centimetar kvadratni nije otišao nikome nego je danas upisana hrvatska država i to je bitno naglasiti i to u vrijeme vama ne toliko drage HDZ-ove vlasti. Hvala lijepo. Kolega Zekanović, dobro ste opisali sve ono što se danas događa u raspravi oko Vatikanskih ugovora. Cilj i želja je ukinuti vjeronauk, naravno što bi djeca učila o vjeri i o Bogu, što bi učila o crkvi. I ovi naši kao desničari koji su pobjegli iz ove rasprave jednaki su zajedno sa ovima koji su ostali, jednako za njih treba tamjan i istjerivanje đavla jer stvarno u njima je đavao. Oni ne znaju ništa drugo nego samo raditi protiv crkve, protiv vjere i protiv hrvatskog naroda. Hrvoje (HDS)** Poštovani potpredsjedniče, 238. Evo kolega Đakić, evo vi ste to rekli na svoj način ali ja bi ipak napomenuo još jednom radi hrvatske javnosti i onih koji ovo prate. Dakle, vatikanske ugovore, Katoličku crkvu, danas u sabornici nitko iz Mosta i Domovinskog pokreta nije branio. Točka. Prošli put kad je bilo glasovanje 2018., '19., Most je iscenirao svojih iz sabornice, nisu htjeli glasovati protiv prijedloga kolegice Mrak Taritaš. To je ekipa koja sutra želi, naravno koalirat s njima i upravljat Hrvatskom. Naravno neće im poć za rukom to. **Sanader, Ante (HDZ)** Jel vama to bila replika ili povreda Poslovnika? …/Upadica: To je bila nešto./… …/Upadice se slijedi pojedinačna rasprava poštovane Marijane Petir. Hvala vam potpredsjedniče. Evo, moram na početku reći da me doista žalosti način komunikacije kojom večeras svjedočimo koji održava jedan govor mržnje upućen prema Katoličkoj crkvi i katoličkim vjernicima koji pokazuje da oni koji sebe karakteriziraju kao ljudsko pravaše u stvari za sebe traže ljudska prava ali drugima ih odriču jer ću podsjetiti da je sloboda vjeroispovijesti temeljno ljudsko pravo koje je utvrđeno čl. 18. Opće deklaracije o ljudskim pravima. Ono je neotuđivo i pripada svakom čovjeku i ova rasprava koju smo danas ovdje mogli čuti od strane pojedinaca je doista poražavajuća za ovakav visoki dom. Ja ću samo podsjetiti da uspostavom demokracije i donošenja novog Ustava RH je uspostavila odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama na dobrobit vjernika različitih vjerskih zajednica, slijedom čega su razvijeni i nastavljeni izvrsni odnosi i sa Svetom stolicom s kojom su potpisana 4 ugovora sa jasnim pravnim okvirom djelovanja Katoličke crkve u Hrvatskoj. Ugovore o pitanjima od zajedničkog interesa RH je sklopila i sa 19 crkava i vjerskih zajednica koje također djeluju u našoj zemlji na dobrobit svih građana. Pomažući financijski i institucionalno vjerske zajednice u velike doprinosimo izgradnji pluralističkog društva, promičemo raznolikosti te tako pridonosimo očuvanju identiteta i kulture vjerskih manjina. Ovaj prijedlog za revizijom ugovora Svete stolice i Hrvatske kojeg je podnijela zastupnica Anka Mrak Taritaš, nema prijateljski, a niti civilizacijski okvir i odraz je nepoštovanja jer niti jednom riječju ne spominje da ti ugovori prije svega doprinose karitativnom radu i dušebrižništvu, a poticaj su i okvir za suradnju sa ostalim vjerskim zajednicama kako sa državom tako i međusobno među njima. Dakle u državi u kojoj na stotine časnih sestara vodi skrb o siromašnima, o napuštenima, o beskućnicima, o onima koji trebaju palijativnu skrb, koji su sami, koji nemaju nikog svog, u zemlji u kojoj svećenici i redovnici otvaraju pučke kuhinje, hrane gladne obitelji, osiguravaju im pakete, u zemlji u kojoj je nakon svih ovih nemilih elementarnih nepogoda koje su se događale, hrvatski Caritas bio među prvima na terenu i dan danas pomaže, ja smatram da je nedopustivo takvu jednu činjenicu prešutjeti posebno ako je ona temelj i meritum ugovora o kojima se danas ovdje raspravlja i traži se njihova revizija. Dakle, podsjetit ću da je RH božićnim Ustavom 1990. definirala slobodu vjere i vjeroispovijedi. Ta ustavna odredba temelj je ugovorima koji su poslije sklopljeni sa više vjerskih zajednica. Prvo sa Katoličkom crkvom. Budući pak da je Katolička crkva u pravnoj osobnosti Svete stolice, subjekt međunarodnog prava, razgovori u vezi sa ugovorima vođeni su od '93. s njenim predstavnicima i s predstavnicima crkve u Hrvatskoj te su '96. i '98. javno potpisana 4 ugovora, a nakon toga i niz drugih akata. Govoriti da se nešto radilo u tajnosti iza zatvorenih vrata, a pregovaralo se toliko godina je deplasirano. Budući da Ustav propisuje da su sve vjerske zajednice jednake pred zakonom, zakonodavac, a to je Hrvatski sabor, je 2002. donio Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica. Čl. 9. Zakona predviđena je mogućnost da se pitanja od zajedničkog interesa za RH i neku ili i neku ili više vjerskih zajednica, mogu uređivati i ugovorom koji sklapaju Vlada RH i vjerska zajednica. Dakle na temelju te odredbe, sklopljeni su ugovori i sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Islamskom zajednicom u Hrvatskoj, koordinacijom židovskih općina, Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel te sa više reformiranih i drugih crkvi. Shvaćati Katoličku crkvu samo kao njezin hijerarhijski ustroj, a ne i kao narod božji, a tako implicitno u strukturalnom smislu zapravo bilo koju vjersku zajednicu, znači lišiti je smisla postojanja. To pak treba ne samo znati da bi se razumjelo nego i razumjeti da bi se znalo. Nakon prava na život, u vrhu je popisa ljudskih prava, sloboda vjere odnosno nevjere. Sloboda čovjeka da javno očituje vjersko uvjerenje, da slobodno sam ili u zajedništvu s drugima izražava ili ne izražava svoj kontencionalno oblikovan i izražen odnos prema Bogu. Stoga je uređenje vjerskog pitanja za svaku državu jedno od važnih pitanja. Upravo čudi neupućenost predlagateljice u problematiku vjerskog obrazovanja u europskom kontekstu, a čežnja za izbacivanjem vjeronauka i vjerskog odgoja i to posljedično, ne samo katoličkog iz javnog prostora podsjeća na hajku iz Francuske Revolucije prema Katoličkoj crkvi preneseno u sadašnji trenutak i to ovdje u Hrvatsku. Kršćanstvo je sastavni dio europske civilizacije, civilizacije koja pruža ruku i slobodu svim ostalima da u mirnom suživotu pronađu svoj prostor u društvu i državi. Sekularizam nije vrijednosno neutralan, on je također svojevrsni i vrijednosni sustav koji ima svoje sljedbenike. Neke države poput Francuske odlučile su tako biti laičke, no neke poput Ujedinjenog Kraljevstva i Danske koje imaju državnu crkvu nisu. Pravo jest izraz pretežitih uvjerenja o potrebi uređenja stvarnosti prema određenim standardima i idealima. U tom smislu pravo u Hrvatskoj nije i ne treba biti isto kao pravo u nekim drugim državama. Forsiranje sekularnog ili bolje rečeno sekulariziranog pristupa ne respektira ni pravnu ni moralnu zbilju koja živi u Hrvatskoj, a nameće vrijednosni sud koji ni u čemu nije nereligiozan nego ima kvazi religiozan karakter. Članak 41. hrvatskog Ustava govori o odvojenosti crkve i države, ali u isto vrijeme i o njihovoj suradnji. Dakle, znamo da Hrvatska je sekularna država, ali ne može biti država sekularizma. Podlijeganje agresivnom sekularizmu koji je u suprotnosti s izvornim značenja pojma sekularnosti onemogućava čitave skupine da se javno zbog svojih vjerskih uvjerenja i pripadanja nekoj vjerskoj zajednici u javnom prostoru legitimno bore za ono što smatraju ispravnim i vrijednim. Već sada neki iz straha ne čestitaju Božić nego blagdane, ne zaboravimo Božić je državni blagdan i smije se čestitati. No, čini mi se da ovaj prijedlog ide u smjeru da se to promijeni, a Božić izbriše iz kalendara. Kad bih pojednostavila ovaj prijedlog zastupnice Anke Mrak Tartaš i onih koji to podržavaju rekla bih da ona želi ukrasti Božić, crkvu zatvoriti u sakristiju, ukinuti vjeronauk, a vjernicima ukinuti slobodu vjerovanja kao temeljno ljudsko pravo. Sve je to za mene apsolutno neprihvatljivo te ću glasovati protiv ovakvog prijedloga.

ali zaboravimo nekada da u toj karitativnoj djelatnosti ima i puno onih nekih ajmo ih zvati socijalnih usluga ili ćemo ih zvati zdravstvenih usluga ili kulturnih usluga ili brige o ranjivim skupinama ili tradicije u ovoj zemlji o kojoj jednako tako crkva puno skrbi. Crkva okuplja naše mlade. Šta bi trebali biti u kockarnici? Hoće biti u kockarnici, Okuplja ih da bi držeći tradiciju osiguravali ono što je temeljno u ovoj zemlji a to je obitelj. Zato to trebamo uvijek istaknuti i uvijek trebamo i o tome puno govoriti, a ne predlagati da se ukidanjem ovakvog ugovora onda revizijom takvog ugovora šta da se smanji ovih 11 miliona kojih se ulaže u tu humanitarnu djelatnost crkve. Mislim da je to stvarno licemjerno. (Nezavisni)** Evo hvala vam lijepo kolegice Grba Bujević, pa kad usporedimo koliko se izdvaja za crkvu i koliko se izdvaja za neke druge nevladine udruge onda ćemo vidjeti da taj iznos za crkvu je minoran u odnosu na to da većinu građana RH čine u stvari katolici i kršćani, oni su se tako izjasnili. Zato mislim da je riječ ovdje o jednom političkom pamfletu koji nije dobro pripremljen, koji je prepisan iz 2018. godine, danas ponovo ovdje prepričan i u kojem se nije dalo truda da se onda analiziraju sva 4 ugovora za koje se traži revizija i da se točno navede što se to želi promijeniti u okviru tih ugovora i koja rješenja se nude. Tada bi mogli ovdje suvislo raspravljati. Ovako se otvorila jedna Pandorina kutija gdje svako brani svoje pozicije, a gdje se možda o najvažnijim stvarima koje jesu predmet ovih ugovora nije progovorilo. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice ja ću pokušati više kao pravnik možda s pravnog aspekta ovo gledati. Dakle, govorimo o 4 međunarodna ugovora između RH i Vatikanske Stolice i smatram da je kao svaki drugi ugovor, pogotovo međunarodni ugovor da bi krenuli u njegove izmjene odnosno promjene treba zapravo obje strane se oko toga suglasiti. Tu je sad naravno i pitanje diplomatskih ili političkih posljedica kada bi na ovaj način jednostrano krenuli u njihove izmjene. Ono što mene zanima odnosno što vas želim pitati kao zastupnicu koja se dosta bavi ovom problematikom. kakav se vama čini tajming i koji su stvarni razlozi zašto se ide sada s ovom inicijativom pogotovo ako imamo u vidu prilično veliku nesigurnost u svijetu općenito ako gledamo politiku, ako imamo u vidu, a često o tome govorite i netrpeljivost iskazanu u pojedinim dijelovima svijeta prema Katoličkoj crkvi, kako bi vidite da se sada u ovom trenutku kreće upravo s ovakvom inicijativom. Hvala. Hvala vam kolega Habijan. Prije svega bi se dotaknula prvog dijela kojeg ste spomenuli jer kao pravnik i sami znate da pokretanje revizije ili raskidanja međunarodnih ugovora bi zahtijevalo jednu veliku i širu sveobuhvatnu aktivnost koja bi trebala biti dobro pripremljena i dobro obrazložena, mislim da takva aktivnost bi Hrvatskoj nanijela veliku štetu i da bi bila potpuno kontraproduktivna. Jasno je da je tajmin u predizborno vrijeme dosta interesantan za mnogobrojne aktivnosti da neki ponovo podsjete koje vrijednosti ili antivrijednosti zastupaju svakako ih možemo okarakterizirati. I da je, to ustvari osnovni razlog pokazuje i činjenica da smo dobili isti dokument koji je bio ovdje na raspravi i 2018. godine u Hrvatskom saboru. I mene to žalosti jer sam ja doista očekivala razumijevajući da svako ima pravo na svoju poziciju da se te pozicije mogu skroz razlikovat od onog što ja mislim…

ja bi samo spomenuo da je revidiranjem ovih ugovora dolazi i upitnost o duhovnoj brizi o hrvatskoj vojsci, hrvatskoj policiji, hrvatskim braniteljima, karitativnoj djelatnosti, humanitarnoj djelatnosti, brigi i skrbi o beskućnicima kojih je puno pogotovo u Gradu Zagrebu. Sve su to stvari koje gledajući i sa kulturnog i društvenog aspekta koje Crkva radi i kojim se zalaže u cijelom ovom vremenu sve bi došlo pod upitnost, a to u prevodu govori o tome da ljudi koji pokreću takove revidiranje takovih ugovora zapravo iz čiste mržnje prema vjeri i prema Katoličkoj Crkvi rade ovakove gluposti. Hvala kolega Đakiću na replici. Pa revizija povijesti, revizija ugovora, revizija stvarnog života mi smo s time suočeni često ovdje u HS-u svašta slušamo i danas smo svašta čuli. Vidjeli smo da se ovdje neke liječnice zalažu za ukidanje prava na priziv savjesti, da kritiziraju one koji mirno šute ispred bolnice jer one znaju da kad oni šute da oni ustvari u sebi mole pa bi ih vjerojatno trebalo kriminalizirati i strpati u zatvor, dakle svašta smo mi danas ovdje čuli što je apsolutno neprihvatljivo za komunikaciju u javnom prostoru u 21. stoljeću. Poticanje ovakve rasprave sa nepripremljenim dokumentima ne može donijeti ništa dobro, može donijeti samo nove podjele koje nisu dobre za hrvatsko društvo. Zato bih pozvala kolege i kolegice koji upućuju u proceduru određene akte da ih ubuduće dobro pripreme, posebno kad se diraju u …/Upadica Sanader: Vrijeme./… nešto što je hrvatskom narodu svetinja. Zahvaljujem. 238., svašta smo se mi večeras naslušali o tome da se želi zabraniti vjera, Božić, laži kao što je da se želi šta ste sad izgovorili u zatvor potrpati ove ispred bolnica. Ja bih vas samo podsjetila uvažena kolegice da se radi o financijskim ugovorima, ne radi se o vjeri i ne radi se o Božiću nego se radi o financijskim ugovorima

Miloš. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Evo prije svega bih htjela zahvaliti svim kolegicama i kolegama na sadržajnim raspravama i na nekakvim konstruktivnim komentarima i prijedlozima. Rasprava je po meni uglavnom bila dobra, ali istina je da smo se uistinu od nekih zastupnika svačega uistinu svačega naslušali od toga da mi želimo zabraniti Božić, da ne volimo nogomet, da ne volimo Dalića do toga da želimo rekla sam da želimo ukinuti Božić pa do toga da su neki imali tolko ambiciozan plan da u svom jednominutnom izlaganju pokriju Francusku revoluciju. Ali dobro. Ja bi se sad Ja bi se sad vratila ipak malo na temu i slušajući ovu političku raspravu htjela bi možda zapravo doći do nekakvih generalnih zaključaka. I moram reć da slušajuć ovu raspravu ja sam svatila da postoji jedan zajednički nazivnik koji se proteže kroz baš sve saborske rasprave kada govorimo o dugotrajno neriješenim problemima u ovoj zemlji, a taj zajednički nazivnik je zapravo manjak političke volje i zapravo je manjak političke hrabrosti da se provedbu bilo kakve reforme, bilo kakve reforme u bilo kakvom polju koje će izmijenit status quo u ovoj zemlji, kako u obrazovanju, tako u zdravstvu, tako u pravosuđu pa evo i sada po pitanju Vatikanskih sporazuma ponovno se izbjegavaju bilo kakve reforme, čak niti ozbiljne reforme, nego bilo kakav pomak i to nakon 20 godina implementacije nekog sporazuma. Da li je moguće revidirati Vatikanske sporazume kako bi odgovarali okolnostima koji se jesu značajno promijenile od '90.-tih godina kada su ti ugovori potpisani? Da, to je moguće, teško je ali moguće je. Zapravo kada govorimo o bilo kakvoj izmjeni bilo kakvog ugovora izmjena ugovora nakon više od 20 godina nešto je što se uistinu treba i može očekivati. No zato treba i političke hrabrosti, kao što treba političke hrabrosti da se zdravstvo vrati u javni sektor, kao što treba političke hrabrosti da se razračuna s korupcijom, kao što treba političke hrabrosti da se provede kurikularna reforma, da se provede porezna reforma. Ali takve političke hrabrosti ovdje zapravo nema i zato je svaka tema o kojoj ovdje pričamo postaje tabu tema, ništa se ne može mijenjati to je ona glavna poruka. A zašto i zapravo nema te političke hrabrosti? Zato što glavna motivacija ovih koji su sada na vlasti nije da se rješavaju problemi građana nego je glavna motivacija da se po svaku cijenu stranka održi na vlasti, a onda kada je glavni cilj političkog djelovanja da se neka stranka održi na vlasti, a ne da se provode reforme u interesu građana imamo državu koja godinama stagnira odnosno koja godinama ne rješava nagomilane probleme i polako tone i to je suština ove rasprave da se apsolutno ništa ne želi promijeniti. To je dakle prvo što sam primijetila u ovoj raspravi. Drugo što sam primijetila u ovoj raspravi je da kolege zapravo ne razumiju što znači sekularizam. Sekularizam znači da je država neovisna o vjerskoj praksi, sekularizam znači da je država odvojena od vjerske zajednice. To ne znači ni na koji način diskriminaciju vjerskih zajednica nipošto, to znači odvojenost. U praksi, činjenica da imamo vjeronauk u javnim ustanovama nije u duhu sekularizma, to da biskup umjesto države odobrava kurikulum ili imenuje vjeroučitelje nije sekularno načelo. S druge strane naravno da država podržava i da treba podržavati vjerske zajednice i civilno društvo, pa tako i Katoličku Crkvu i da Crkva na taj način u svojim institucijama može držati vjeronauk i to ne narušava načelo sekularizma nego podržava rad vjerskih zajednica. Isto tako sekularizam ne znači da nema javnog djelovanja Crkve ili da je ono zabranjeno, dapače, Crkva je poznata po svom djelovanju i poznata je uistinu i po karitativnom radu i ja uistinu smatram da je socijalni rad crkve nešto što treba vrednovati i tu imamo isto tako dobrih primjera, pogotovo u vidu borbe protiv siromaštva i Caritasa i recimo pučke kuhinje na Svetom Duhu, ali i niz drugih primjera, dakle to je nešto što, što, što trebamo vrednovati, što se vrednuje i što apsolutno nitko ne dovodi u pitanje. Treće, rekla bih nešto i o financiranju crkve. Ja mislim da ovakvi Vatikanski sporazumi kakvi su danas štete i državi, ali štete i crkvi. Sustav financiranja crkve je apsolutno netransparentan i nepotrebno je, netransparentan, i time se narušava povjerenje svih građana, i onih koji jesu vjernici i onih koji nisu vjernici. Primjerice znamo da do dan danas ne postoje javno dostupna financijska izvješća crkve, niti je crkva prijavljena u Registru neprofitnih organizacija, niti je podložna reviziji, što je nešto što se očekuje od svakog korisnika Državnog proračuna. Dakle do dan danas ne postoji javno dostupno i transparentno izvješće da bi građani znali na što se troši proračunski novac, a zakoni bi trebali biti jednaki za sve. Ali zašto je tome uopće tako? Ja mislim da niti jedna respektabilna institucija, a naročito ne vjerska institucija čiji nauk počiva na savjesnosti i poštenju kao temeljnim vrlinama, ne bi smjela sebi dopustiti takvo ponašanje. Ista pravila uistinu bi trebala vrijediti za sve i ja smatram da to jest i u interesu države, ali i u interesu same crkve. Postoje naravno i iznimke i postoje svijetli primjeri koje bih isto tako htjela istaknuti. Jedan takav svijetli primjer su financijski izvještaji koje je recimo Dubrovačka biskupija samoinicijativno objavljivala još od 2014.g., a za što je zaslužan njen tadašnji biskup g. Mate Uzinić, čiji rad izrazito cijenim. I na kraju vezano uz financiranje crkve želim spomenuti da do dan danas zapravo nemamo ni popis imovine koji država treba vratiti crkvi, ne znamo ni koliko imovine treba vratiti, ni koliko imovine je dosad vratila, ni kolko im je zamjenskih nekretnina vratila, ni koliko isplatila naknade, ni koliko tek naknade crkvi, crkvi treba isplatit, ti podaci ne postoje i to je apsolutno netransparentno i to je apsolutno neodgovorna praksa, prije svega države i to je nešto što se ne rješava godinama, što nas opet dovodi na početak priče, a to je da država nije u stanju provesti niti jednu ozbiljnu reformu.

jako je važno ovo što je govorila kolegica Jelena Miloš, da i sam spomen rasprave o tome da bismo reformirali bilo koji odnos, koji, koje polje koje smo stvorili u zadnjih 30.g., uzrokuje doslovno napade od strane HDZ-a koji spominju prakse poput egzorcizma, to je zaista moram reći zastrašujuće da o bazičnim stvarima, o reviziji međunarodnih ugovora bilateralnih, ne možemo razgovarati u ovom parlamentu normalno i argumentirano. Dakle ovdje se radi, kao što je i kolega Bojan Glavašević rekao u ovoj raspravi, ne o tome ko je vjernik, ko nije vjernik, ne razgovaramo uopće o tim pitanjima, pa ne dovodi niko u pitanje ono što su osnovna načela našeg ustava, a to je da svako ima slobodu vjeroispovijesti u ovoj zemlji, svako ima slobodu vjerovati i ne vjerovati, pripadati nekoj religijskoj zajednici ili ne i to će tako ostati. Vjernicima u ovoj zemlji, katoličkima, pravoslavnima, onima islamske vjeroispovijesti, pa niti jedan ugovor im nije dao vjeru i nijedan ugovor im neće oduzet vjeru i zato ne možete gđo. Petir nametati uopće takav okvir. Ali nije problem što ga namećete, problem je da kao osoba koja bi nešto o tome trebala znat ispadate zaista, nemojte se ljutit, ali kao da o tom ugovoru i vjeri samoj ne znate ništa jer ne bi poistovjećivali vjeru i međunarodne ugovore da o tome nešto znate. Drugo, crkva, pa i sve druge vjerske zajednice, pa tako i Katolička crkva, ali evo danas govorimo o onome što se odnosi na Katoličku crkvu, uvijek je možemo promatrati kroz njena dva dijela, crkvu kao zajednicu i crkvu kao instituciju, pravnu instituciju i u ovom slučaju čak i instituciju međunarodnog prava s obzirom da se radi o osobi…/Govornik se ne razumije./…međunarodnog prava kada govorimo o Vatikanskim ugovorima. E sad, crkva kao zajednica i sve ono što crkva kao zajednica radi za vjernike, za organiziranje zajednice, za karitativni rad, za socijalni nauk, je sigurno nešto što i država želi i treba podržat. Mi s tim nemamo nikakav problem, na kraju krajeva, pa mi to radimo u Gradu Zagrebu, mi to radimo u Gradu Zagrebu i to smatramo jako bitnim dijelom rada cjelokupne zajednice, pa kako rade Organizacije civilnog društva, tako rade i vjerske zajednice, tako rade i neke ustanove i naravno i dapače mi smatramo da je u redu da postoji dogovor između države, bilo da se radi o državnoj, nacionalnoj ili lokalnoj razini, i različitih oblika civilnog društva, pa i vjerskih zajednica o tome kako će neke poslove od zajedničkog javnog interesa zajedno obavljati, apsolutno. Međutim, kada govorimo o crkvi kao instituciji i kao pravnoj osobi moramo i govoriti o njezinoj jednakosti spram drugih institucija u RH, pa i prema instituciji države i to je ono, ono pitanje koje mi ovdje dižemo kada govorimo o reviziji tih ugovora. Mi govorimo o tome kako je moguće da u Hrvatskoj postoji samo jedna institucija, samo jedna koja ne mora podnositi financijski izvještaj o utrošku sredstava dobivenih iz javnog proračuna. Pa pazite, to ne može ni država, to ne može ni država. Pa jel ministarstva podnose izvješća, pa potroše novce ili šta god premijer mislio o tome, izvješća o izvršenju Državnog proračuna jesu važan dokument. Pa jel postoji bilo koja organizacija civilnog društva koja može dobiti sredstva iz javnog proračuna i ne opravdati kako ih je potrošila. Ne postoji. Pa tako od tog pravila, općeg pravila ne može biti izuzeta niti crkva. Postoji li i jedna institucija u ovoj zemlji koja smije tražiti duplo financiranje istog posla? Kada govorim od duplom financiranju, govorim o slijedećem. Hrvatska iz svog proračuna se obvezala, preko ovih ugovora, da financira između ostalog i plaće svećenstva, župnika. I to ok, evo ok, to smo preuzeli, ispunjavamo. Ali čekajte malo, pa kako onda moguće da RH iz svog proračuna mora dodatno plaćati duhovnu pomoć i duhovnu skrb za primjerice MORH, za MUP, za pacijente u bolnicama itd. Pa čekajte već smo to platili ne, to smo već platili. ne može ni jedna institucija u ovoj zemlji tražiti duplo financiranje iste stvari. Samo to tražimo. Drugo pitanje, obrazovanje. O tome su moji kolege i kolegice govorili pa neću puno. Ali gledajte mislim mi imamo situaciju u kojoj zbog toga što smo ovim ugovorima dali mogućnost crkvi da ona prema Kanonskom pravu određuje tko će nama u školama raditi, mi smo se doveli do situacije da RH za prosvjetne radnike isplaćuje plaću i kreira radni odnos na način da će neki biskup odlučit da neki vjeroučitelj više ne smije radit jer se razveo. Dakle, nama se događa u pravnom sustavu to da mi prihvaćamo raskid radnopravnog odnosa i prekid isplaćivanja plaće zato što se netko ljudi, razveo. Pa kako je to normalno? Kako je to normalno u sekularnoj državi? U državi koja se temelji na Ustavu. Ni na nikakvom drugom dokumentu, nego Ustavu. Dakle, što se tiče vjeronauka u školama svi znamo i to je mislim, pa to je kak da kažem javna tajna, da se vjeronauk u školama provodi na način koji indirektno, evo reći ću indirektno, bit ću blaga, indirektno prisiljava djecu da idu na vjeronauk. Evo moje dijete ide u školu, u razred u kojem više djece ne ide na vjeronauk nego što ide. Pa usprkos tome što ih više ne ide na vjeronauk nego što ih ide, oni taj sat kad je vjeronauk nemaju ništa. Nemaju izbor, nemaju neki drugi izborni predmet, nemaju organiziranu nastavu, nemaju ništa. Meni zato dijete kaže da mu je to najdraži sat, jasno mi je zašto mu je najdraži sat ali to nije dobro. Dakle nije dobro da djeca nemaju izbor. Ali ne samo što u školi djeca nemaju izbor nego možemo zamisliti obitelji pravih vjernika kojima je vjera i vjeronauk nisu skupljanje bodova i petica u školi nego zaista uvođenje u svijet vjere i koji ne žele da im dijete u školi na vjeronauk, nego žele da im dijete ide na vjeronauk u crkvi. E sad vi meni recite, kako dijete u Hrvatskoj koje ne ide na vjeronauk u školi, može ići na župni vjeronauk i samo se kroz župni vjeronauk pripremit recimo za sakrament. Nikako. Dakle ni tu vam nema izbora, ni tu vam nema izbora. A zašto? Jer su to namjerno ukinuli u crkvama da bi sva djeca u školi morala ići na vjeronauk. A kako je to normalno? Kakav je to izbor? Kakva je to sloboda? Pa na kraju krajeva i sloboda vjeroispovijesti i načina ispovijedanja vjere na način koji želiš. dalje. Kazneni zakon. Ne postoji institucija ove države pa čak niti premijer kojeg bi državna odvjetnica trebala nazvat i reć, ej bok, sutra ujutro dolazim, hapsim ti ministra jer provodimo istragu. Ne postoji. Ali postoji jedna institucija u kojoj se to događa, a to je kad se provodi istraga protiv člana klera. Jer se mora njegovog nadređenog obavijestit da će se ići provoditi istraga zbog eventualnog kaznenog djela. Pa jel razumijete te razine nejednakosti. Nejednakosti pred zakonom. Nejednakosti pred Ustavom. Dakle reciprocitet obaveza u tom ugovoru ne postoji. Jer sad zamislimo obratnu situaciju da taj ugovor po obavezama zaista reciprocitetan pa da mi kažemo da evo crkva će određivat tko će radi u školama, a mi ćemo crkvi određivat da svaki župnik mora besplatno bez da je itko platio, obavit pogreb. Umjesto da naplaćuje 500 kn. Pa evo jel može to država odredit? Ne može, jer nemamo reciprocitet u obavezama i pravima. I zato tražimo reviziju. Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice mi se danas nećemo ovdje usuglasiti o nekim pitanjima, to je sigurno, to je činjenica. Ono što sam ja siguran da vi, vi ste to dobro znali i prilikom, kada ste predali ovaj prijedlog na dnevni red. Ja ne znam da li je ikada u ovom domu bilo koji međunarodni ugovor raskinut, izmijenjen. Sjećam se jedino devedesetih kada je raskinuta državno pravna sveze sa SFRJ. Ništa drugo. Ono što mene smeta, a to se nastavlja na ono što sam rekao uvodno, dakle s namjerom ste ušli u ovo. Na neki način radite koliko god se verbalno tome protivili, kažete da nije tako, radite na podjelama. Dobro ste znali na koji zapravo teren ulazite i otvarate one teme '41., '45. vjernik il nevjernik, htjeli vi to ili ne, upravo stavljajući na red ovakve stvari. Upravo stavljajući na red ovakve stvari i to je na temelju onoga što sam rekao kolegici Petir, pitanje tajminga. Dakle 2018., 2019. i sada nekoliko mjeseci prije izbora, dakle pitanje tajminga. Ono dovoljno govori upravo kroz ovo što ste govorili koji su pravi razlozi i to žalosti.

nismo mi ti koji smo smisli sintagmu dvije Hrvatske, to je smislio vaš premijer. Nismo mi ti koji smo ovdje u ovoj raspravi uopće uvodili pitanje vjernika i nevjernika. I znate što gospodine Habijan, jako velik broj vjernika u Hrvatskoj smatra da je institucionalni položaj Katoličke crkve razlog zašto u crkvi ima manje zajednice, a više onoga lošega što se uz instituciju veže, a sve manje zajednice jer vjernici trebaju zajednicu, a ne ugovore koji će povlaštenu kas… koji će stvarati povlaštenu kastu, povlaštenu instituciju u odnosu i na sve druge građane i sve druge institucije.

slogan dvije Hrvatske, dakle nije bilo slogana koji je toliko dijelio Hrvatsku kao što slogan vaše stranke dvije Hrvatske. To je nevjerojatno. Dobivate opomenu to nije bila povreda Poslovnika. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Članak 238., dakle ja ostajem kod toga da stavljajući ovo na dnevni red radite na podjelama i to ste isprovocirali, to ste htjeli, išli ste s namjerom, a ne uopće govorit o suštini, nit sam govorio ja vama dakle u replici, replicirao dakle o pravnom aspektu jer znam da je potpuno nebitno u ovoj temi, to niste htjeli. Ja sam išao na vjeronauk, ne želim ovdje o tome govoriti prije nego je to bilo dopušteno, kad je bilo zabranjeno, kad mnogi ljudi koji su radili u prosvjeti itd. svoju djecu nisu mogli slati jer je ići u crkvu ili biti na vjeronauku bilo zabranjeno. …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… I to i vi dobivate opomenu jer ovo je bila replika. Sad imamo povredu Poslovnika poštovana Urša Raukar Gamulin. vrijeđanje zdrave pameti i vrijeđanje povijesnih činjenica. Uvaženi kolega Habijan moji roditelji su bili prosvjetni radnici, rođena sam 1960. godine, uredno sam išla na vjeronauk kao i moja sestra. Nikakvih problema moji roditelji kao prosvjetni radnici nisu imali, a i ponekad smo imali i jogurta. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Koristili ste kao repliku, dobivate opomenu. To je vaša treća opomena gubite daljnje pravo riječi. Poslovnika. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Povreda Članka 238., zanimljivo je kolega Habijan vi ste rođeni 1982., a rekli ste da ste vi davno prije nego jel je došlo do osnivanje Hrvatske i slobode i vjeroispovijesti govorili o ovim problemima, tako da valjda ste sa 6-7 godina o tome govorili, ok, mislim valjda ste bili talentirani, ali druga stvar ono što želim podcrtati još jednom. Ovo nije rasprava niti o vjernicima, niti o nevjernicima ovo je rasprava o moći i o nadmoći … …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… … i rasprava I vi dobivate opomenu jer ste koristili kao repliku. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Ante Prkačina. vam gospodine predsjedavajući. Evo, osvrnut ću se na ono što sam čuo od kolegice Miloš. Zahvali se i pohvali kolege zastupnike na kvalitetnim raspravama. Ja ne kvalitetniju raspravu u životu nisam slušao, a bio sam u dva prva saziva u Hrvatskom saboru evo i ovdje 3,5 godine. Jest da ova tema traži puno više konstruktivnosti, ozbiljnosti i znanja. Nažalost ekipa s desne strane koja je meni po svemu bliža je puno žešće branila Katoličku crkvu nego li ju je ova ekipa sa lijeve strane napadala. Kolegica Mrak Taritiš je u principu tražila reviziju. Ja sam čuveni revizionist. Ja sam zato da se revidira sve i Drugi svjetski rat da se revidira i znanost i građevina i tako i tako itd. i ja sam se pripremio za raspravu za okršaj s njima, međutim uništiše mi vrijeme, uništiše mi živce. Na sasvim drugi način se pristupa ovom problemu. Prvo se analizira razlika, temeljne razlike između katolišćanstva i pravoslavlja, a onda ugovor čak na prvom ugovor između Katoličke crkve sa hrvatskom državom i Pravoslavne crkve sa hrvatskom državom. Ja sam to u nekim replikama pokušao, ali sad ćemo polako natenane. Dakle, hrvatska država sa Katoličkom crkvom je napravila u skladu sa hrvatskim zakonima, sa hrvatskim propisima u skladu sa europskim zakonodavstvom jer je Katolička crkva subjekt međunarodnog prava tu su napravljena 4 međudržavna ugovora koji su pravno korektni, koji su politički korektni, koji su povijesno korektni, kanonski korektni. Dakle, zašto pravno, objasnio sam. Zašto povijesno, netko je spomenuo imovinu kroz povijest. Ovdje je kršćanstvo došlo 50, u stvari ne ovdje nego malo dole južnije, u Dalmaciju je kršćanstvo došlo 55-te, bolje da poslušate trebat će vam za svađu poslije, '55. godine Apostola Pavla učenik Tit je donio kršćanstvo koje je 1054. godine podijeljeno. Znači ako ćemo gledati na imovinu katoličku onda možda neš… pa hoćete li ih upozorit molim, pa evo prilike da naučite nešto, ali dobro. Pa vi ste, vi ste ispali šampioni samo zato što su ovi šuplji inače ništa vi više pameti od njih nemate. Dakle, i o tome koliko, koliko ova strana griješi. Temelj je bio upitati slijedeće. Pa je li i o ovim političko-vjerskim problemima hrvatske državne je li odnos Katoličke crkve i hrvatske države toliko značajan, a odnos pravoslavne Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske države beznačajan, ovo je milijun puta značajniji, ozbiljniji štetočinski. Al da se vratim, dakle taj sporazum il ta četiri sporazuma il četiri ugovora oni se ako se oslone na povijest oni imaju povijesno utemeljenje, ako gledamo kanon katoličanstva, Katolička Crkva ima svoje čelo, svoju glavu u Vatikanu s te strane u redu, povijesni argumenti također govore u prilog jer sam to spomenuo. Idemo na pravoslavnu crkvu, dakle štogod dotaknete o toj pravoslavnoj crkvi ja sam to ovdje 10 puta govorio, oni su navodno, navodno 1217.g. dobili autokefalnost koju su im sa najviših mjesta i najvećim autoritetom pravoslavne crkve osporeni, pa nakon toga 1531. četiri patrijarha, četiri pravoslavne crkve u to vrijeme. Jeruzalemski patrijarh, aleksandrijski, antiohijski i carigradski pišu pismo ohridskom arhiepiskopu i kažu da nikada nije postojala nikakva Srpska pravoslavna crkva, pa onda idemo na Sintagmu ja sam to pet puta rekao i šesti put ću. 1855.g. Sintagma to je jedna knjižurina od jedno sedam, osam stotina strana pored ostaloga tamo je popis svih autokefalnih pravoslavnih crkava među kojima srpske pravoslavne crkve nema. Postoji karlovačka episkopija odnosno arhiepiskopija kao hrvatska pravoslavna crkva, postoji crnogorska crkva, ali srpske pravoslavne crkve nema, dakle štogod dirnete laž, prevara itd.. Tisuću, pf, pf 791.g. austrijski car Leopold nakon svih onih cirkusa nakon bečkih ratova, evo pogriješih za cijelih 100 godina, znači 1691.g. nakon bečkog rata kad Austrija poziva sve balkanske kršćane da se pridruže i oni su se pridružili svi ko jedan, međutim austrijska vojska doživljava katastrofu i nastaje opća bježanija pravoslavnih pa i nešto katolika sa Balkana na ove prostore i tada austrijski car dozvoljava da se utemelji grkoistočna pravoslavna crkva koja se nikada nije zvala srpskom crkvom nego Grkoistočnom pravoslavnom crkvom. ide, to tako ide sve do 1918. kad nastaje Jugoslavija i tada dvije godine kasnije bolje rečeno, 1920. 17.6. Aleksandar Karađorđević dekretom traži da se utemelji Srpska pravoslavna crkva, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To je već suprotno kanonu jer Srpska pravoslavna crkva pokriva granicu države, znači onda je Srpska nego pravoslavna crkva pokriva granicu države. Pa je bugarska pravoslavna crkva u Bugarskoj, pa je Srpska u Srbiji pa je … jedino srpska i ruska one idu malo šire. I pazite šta oni naprave, oni nazovu tu crkvu Srpskom pravoslavnom crkvom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca što je potpuno suprotno kanonu pa onda traže nakon toga Tomos, to je dokument o priznaju, pa ga ne mogu dobit nego ga kupuju sa milijun i po zlatnih franaka. I taj Tomos kad pogleda ozbiljan čovjek on vidi da je taj Tomos najveća negacija srpskog prava na pravoslavlje u Hrvatskoj. Zašto? Jer u njemu kaže sljedeće, prihvaćajući dogovoreno jedinstvo pravoslavnih crkava, srpske, karlovačke i crnogorske, ne kaže prihvaćajući jedinstvo tri srpske crkve nego srpske, karlovačke i crnogorske i to tako ide. Oni prvi dokument gdje stoji Srpska pravoslavna crkva u Ustavu imaju od 1947.g. i to ide sve do naših dana i onda se jednog lijepog dana potpisuje ugovor između srpske pravoslavne crkve i Hrvatske države i on se ne radi onako korektno gospodski kao što je rađen sporazum kad su došli emisari iz Vatikana i vrlo korektno sa predstavnicima hrvatske vlasti napravili ugovor. Ja prihvaćam i da i njega revidiramo da vidimo što i kako je, al on je rađen potpuno korektno. A ovdje nesretni Račan od još nesretnijeg Gorana Granića i čopora neznalica oko sebe dozvoli da potpiše ugovor sa izmišljenim predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj jer da bi vjerska zajednica ili bilo koja crkva ili bilo koja vjerska zajednica da bi bila priznata, da bi imala subjektivitet onda se mora upisati u evidenciju vjerskih zajednica. Srpska pravoslavna crkva to nije učinila jel da je učinila priznala bi Hrvatsku državu. Ona ne želi priznati Hrvatsku državu. Mi danas temeljni … vrijeme prođe, temeljni problem kolko novaca dobiva Katolička Crkva. Jel vi znadete da Srpska pravoslavna crkva nema zvaničan žiroračun, ona nema riznicu, njezina riznica je u Beogradu. Jeste li pročitali u štampi da bi trebalo uskoro doć do stečaja Zagrebačke episkopije zagrebačko-ljubljansko-talijanske itd., a u centru Zagreba uzimaju nekoliko milijuna eura najamnine. Jel to nekoga zanima? Dakle, u jednom mirnom tonu, a trebao sam i ja biti ovakav kao sada, a ne ovaj, u mirnom tonu je trebalo to sve baciti na stol pa vidjeti o čemu se radi pa riješiti i jedan i drugi problem. Ali bi onda došli na nešto drugo, onda bi došli na problem novovijeke hrvatsko-srpske koalicije koja je glavni razlog što se ne revidira ugovor Hrvatske države sa Srpskom pravoslavnom crkvom jer je on nekanonski jer je on suprotan povijesnim činjenicama. Dakle, povijesne činjenice kažu da ova imovina njihova uopće nije, kanon pravoslavlja kaže da je u Hrvatskoj hrvatska pravoslavna crkva, a u Srbiji Srpska pravoslavna crkva itd.. I ja očekivah od ove rasprave puno, a dobih malo ili nimalo, pa iskreno rečeno zbog kojekakvih nervoza nisam zadovoljan ni s ovom. A zašto nisam zadovoljan? Ja na koljenima klečim i molim ja ne mogu dobiti 30 potpisa da revidiramo da na ovakav način tretiramo ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kolege lakoćom nalaze 30 potpisa da revidiraju odnosno da pokušaju revidirati ugovor Srpske pravoslavne crkve i hrvatske države,

Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Dalije Orešković. s imenom i prezimenom)** Srećom, pa moje pravo govora ne ovisi o vama i o tome koliko vas ljutim ili ne, ali što se tiče revizije svih ugovora, pa i ovih koje vi spominjete, mi nemamo s tim nikakav problem, al treba krenut redom. …/Upadica Samo vi to sastavite i obrazložite suvislo i bez onih vaših ekstremiteta koje često imate u svojim raspravama, a onda možemo o tome razgovarat, to sam vam već bila i najavila, ali da se vratimo sada na ovu temu. Doista su bile kvalitetne rasprave brojnih kolegica, osobito iz stranke Možemo!, dotaknuli smo se svega što zapravo postavlja pitanja, pa kako je to moguće u sekularnoj državi, kako su moguće nelogičnosti kod zapošljavanja vjeroučitelja, kako su moguće nelogičnosti kod obaviještavanja o pokretanju kaznenih istraga, kako su moguća višestruka financiranja itd., odgovor glasi sekularnost nismo uspostavili u RH, sekularnosti nema. Ta nepostojeća sekularnost stvorila je jednu grupaciju, pa reći ću i kastu privilegiranih, što pojedinaca, ali i crkve kao institucije u cjelini. Crkva zbog svog poslanja ne može nositi taj teret, ne može nositi tu stigmu tvorca privilegiranih, a time i nepravde i nepravdi u ovoj državi. Takav križ na svojim leđima čak ni crkva ne može nositi. Tužna i poražavajuća činjenica je što u ovih 20-tak godina i naš Ustavni sud nikada nije propitivao postoji li neustavnost samih Vatikanskih ugovora ili proizvodi li on neustavnost u njegovoj provedbi i u praksi. Nažalost, naš Ustavni sud nikada nije imao, niti dan danas ima kapacitet da se uopće upusti u razmatranje ovakvih pitanja i ove problematike, a to onda znači ako imamo takav Ustavni sud da mi niti državu nismo uspostavili kako treba do kraja. I onda dolazimo do razine današnje rasprave, pogotovo iz redova i klupa HDZ-a gdje je neko spomenuo podjele od '41. do '45.. Mislim da je takva argumentacija dno ispod svakog dna, ali podjele doista postoje, podjela onih koji jednostavno ne žele dopustiti da Hrvatska u bilo čemu krene naprijed i nas koji se za to borimo makar u ovim sitnim kasnim noćnim satima to nitko i ne slušao i ne čuo, ali to je ta crta razdjelnica, to je ono tko smo na kraju i na početku svakog dana. Revizija ili promjena Vatikanskih ugovora koje bi sadržaj ugovornih odnosa između Svete Stolice i RH uspostavile na ravnopravnoj osnovi za HDZ je ne tema i između načina na koji se to potire kao ne tema i proglašavanja ne temom sve što u korupcijskim aferama smeta Andreja Plenkovića nema neke velike razlike, suština je ista, ne želi se utvrditi kako se troši novac poraznih obveznika, je li to opravdano ili ima lova u mutnom, pa da ne kažem i lopovluka. I izjednačavanjem načina na koji partijska država, partijska Vlada Andreja Plenkovića i HDZ upravlja državom i načina na koji se crkva ponaša prema trošenju proračunskog novca, dakle kada se tu stvori znak jednakosti i kada se tu izgubi ono temeljno institucionalno povjerenje koje bi građani trebali imati u državu, a vjernici u crkvu, kada se to izgubi dolazimo do jedne porazne činjenice, a to da ovakva država predstavlja svojevrsni poraz, htjeli mi to sebi priznati ili ne. U odnosu na raspravu kolegice Petir, s obzirom da je jedna od rijetkih koja je još ostala ovdje, napomenut ću još jednom. U ovom zahtjevu, u ovoj inicijativi ne radi se o crkvi, ne radi se o napadu na crkvu, ne radi se čak niti o vjeri, sloboda vjeroispovijesti čak nije niti predmet Vatikanskih ugovora, nije sadržaj niti jedan, jednog od ova 4 dokumenta. Sloboda vjeroispovijesti zajamčena je Ustavom RH, ali problem je kako smo mi tu slobodu vjeroispovijesti implementirali u praksi. Kada govorimo o vjeronauku, ne osporava se ničije pravo da se o vjeronauku uči, ali tražimo da se o tome uči u crkvi za one koji se za to odluče i opredijele. A mi smo danas u raspravi imali prilike čuti da je katoličko obrazovni model temelj hrvatske države i da oni koji propituju treba li vjeronauk ostati u školama, da su oslobođeni ljudskosti i morala jer mi ne želimo priznati da je Bog ishodište i početak svega. Ja vas stvarno pitam, pa da li zbilja mislite da je to temelj i da to treba biti temelj našeg obrazovnog sustava i da je vjeronauk u vašim poimanjima i, i religije i svijeta nešto što je izjednačeno po svom sadržaju i značenju sa drugim predmetima, sa stranim jezicima, sa kemijom, fizikom, matematikom? Treba li Hrvatskoj zemlja u kojoj će se stvarati mladi naraštaji utemeljeni i odgojeni na dogmi ili ćemo stvarati društvo napretka, znanosti i znanja? U konačnici kada govorimo o onom gospodarskom i financijskom aspektu, danas se govorilo jako puno o tome kako crkva provodi brojne karitativne aktivnosti. To naravno treba podržati i nitko protiv toga nema ništa, ali kada karitativna djelatnost dolazi iz sredstava državnog proračuna imamo pravo pitati kako se taj novac troši. za sve te potrebite, za sve siromašne, za sve beskućnike država je ta koja bi primarno trebala skrbiti i onda im udijeliti točno onoliko koliko po nekim objektivno propisanim kriterijima svakome od njih pripada. A kada se dijeli po nečijoj diskrecijskoj ocjeni, tko god taj netko bio tada ponovno imamo prostor i za malverzacije i za stvaranje novih nejednakosti. Što se tiče koja država ima kakav model o tome smo danas najmanje stigli govoriti, ali evo žao mi je što se nitko nije sjetio iskoristiti primjer Njemačke u kojoj postoji porez, mislim da ću ga ispravno nazvati kirchensteuer se zove. Tu sami vjernici su ti koji su obvezni uplaćivati onoj vjeroispovijesti u kojoj su se deklarirali i doista mi nije jasno zašto Hrvatska ne bi mogla krenuti tim putem. Evo srećom nema premijera u sabornici pa da mi samim time što sam spomenula u nečemu primjer Njemačke ne kaže ponovno bis bald i auf-wiedersehen. Ali evo zašto ne bismo i naše građane pitali ako se deklariraju kao vjernici, neka oni budu ti koji će iz svojih primanja izdvajati za crkvu, a ne da to radimo na ovakav način u kojem nema doslovno niti iznosa, niti roka trajanja. A ako govorimo o obvezi države da crkvi vrati nekretnine i imovinu oduzetu za vrijeme bivšeg režima, pa evo koliko je Republici Hrvatskoj do te obaveze stalo. godina, 20 godina. Da je Republika Hrvatska pod vlašću HDZ-a tamo negdje na početku doista htjela vratiti crkvi sve što joj pripada učinila bi to u prvih pet godina, u prvih pet godina i podvukla crtu. A ne da mi 20 godina kasnije ne znamo niti što uopće je crkva imala i što joj još vratiti trebamo. Dakle, kao što sam i u uvodnom izlaganju rekla i nekoliko puta ponovila Vatikanski ugovori će se sigurno ili raskinuti ili revidirati ili izmijeniti na nekoj ravnopravnijoj osnovi ali tada kada Vatikan shvati da ovakav odnos crkve u Hrvatskoj sa Republikom Hrvatskom kao državom, ali dominantno sa HDZ-ovom vlasti proizvod i posljedica čuvanja vlastitih beneficija, a na štetu države, na štetu građana, na kraju krajeva i na štetu samih vjernika. Hvala. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Spomenuli ste ako sam dobro zapamtio da Ustavni sud nije dorastao funkciji, odnosno da se nije pozabavio pitanjem Vatikanskih ugovora. Ja ću vas morati ispraviti. Dakle, 2004. godine Ustavni sud se u jednom postupku oglasio nenadležnim za ocjenu suglasnosti sa Ustavom osporenih međunarodnih ugovora. Prema tome, praksa Ustavnog suda po tom pitanju itekako postoji. Isto tako člankom 134. Ustava Republike Hrvatske jasno je propisano da međunarodni ugovori, a tu spadaju i ovi ugovori sa Svetom Stolicom koji su sklopljeni, potvrđeni i u skladu sa sustavom su dio unutarnjeg dakle poretka Republike Hrvatske. I izmjene takvih ugovora moguće je samo prema odredbama, uvjetima koji su propisani tim međunarodnim ugovorima ili prema općim pravilima međunarodnog prava. Ništa drugo ne na ovaj način. I ostaje kod onoga kao što sam rekao, dakle krenuli ste u ovo sa jasnim ciljem, a to je raditi podjele i pokušati steći koji politički poen u svojem … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Kolega Habijan, što se tiče političkih poena ako ih do sada nisam stekla neću ih steći niti u ovoj raspravi za početak ili ih imam ili ih nemam. Što se tiče Ustavnog suda znam za odluku u kojoj se proglasio nenadležnim, ali ja sam iskoristila jednu drugu riječ, rekla sam da naš Ustavni sud nije kapacitiran da se upusti u stvarno propitivanje ove problematike. Jer to da su neka djeca sjedila na hodnicima i dan danas sjede po hodnicima jer nemaju gdje i na taj način nisu izjednačena sa ostalima koji sjede i slušaju katolički vjeronauk, e to je nešto što po meni ruši njihovo pravo na sustav obrazovanja po jednakim i nediskriminacijskim osnovama. A ako pričamo o motovima, motiv postoji i motiv je jasan. Mi želimo da Hrvatska krene naprijed. Mi nemamo ništa protiv vjere, mi nemamo ništa protiv crkve i nemamo ništa protiv crkve i nemamo ništa protiv vjeronauka. Većina nas je primila sakramente jer smo i sami pripadnici te vjere, ali ovakav odnos između

osporavanja međunarodnih ugovora. Dakle, on se oglasio nenadležnim upravo na temelju odredbi Ustava koje govore da međunarodni ugovori jesu dio unutarnjeg poretka Republike Hrvatske iznad zakona. Prema tome, to vam jasno piše, dakle i u Ustavu i u odluci Ustavnog suda. Prema tome, nije izbjegao izjašnjavat se u ovoj stvari, oglasio nenadležnim ne samo po ovom pitanju već u bilo kojem međunarodnom ugovoru … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … čije pitanje bi došlo pred Ustavni sud. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi dobivate opomenu. Povreda Poslovnika Sandra Benčić. Zahvaljujem se. Povreda članka 238. Kolega Habijan vi ste upravo argumentirali odluku Ustavnog suda koji se proglasio nenadležnim u slučaju ispitivanja ustavnosti ovih ugovora na način da ste rekli da smatrate da je u redu da Ustavni sud Republike Hrvatske nema nadležnost nad ispitivanjem ustavnosti međunarodnih ugovora koje Republika Hrvatska

Sada idemo na završne govore. Prva je u ime Kluba zastupnica HSS-a i RF-a Katarina Peović. Nje nema, gubi pravo, pa slijedi u ime Kluba HDZ-a poštovana Marijana Petir. Hvala potpredsjedniče. Državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Republika Hrvatska je prihvaćanjem ugovora sa Svetom stolicom priznala Katoličku crkvu kao ravnopravnog sugovornika. Na taj su se način nositelji vlasti u RH izjasnili protiv modela apsolutističke države koji je blizak političkim strankama izrazite ljevice i desnice, a koji želi određivati i nadzirati sva područja javnog, javnog, društvenog djelovanja nastojeći pri tom ograničiti i djelatnost Katoličke crkve te po mogućnosti zatvoriti u sakristije ili u krajnjoj mjeri potpuno onemogućiti u djelovanju. Naprotiv, ovim ugovorima RH želi biti otvorena država koja prihvaća načela supsidijarnosti te omogućuje Katoličkoj crkvi da svojim djelovanjem pridonosi boljitku svakog čovjeka i cjelokupne društvene zajednice. Jasno je da je RH spremna poštivati i druge pravne osobe koje žele imati pozitivnu ulogu, nadomjestiti državnu skrb ako je nedostatna i s njom surađivati na promaknuću pojedinaca i društvene zajednice u cjelini i to naša država i čini. i čini. RH vjerskoj je slobodi i vjerskom pitanju pristupila ustavno i zakonski regulirajući odnose između države i vjerskih zajednica. Prvi i najvažniji korak u tom procesu, 4 su sklopljena ugovora s Katoličkom crkvom o dušebrižništvu u oružanim i redarstvenim snagama, o odgoju i kulturi, o pravnim te o gospodarskim pitanjima, koji su što nije nevažno, svojim sadržajem uvelike postali model uređenja odnosa države i sa drugim vjerskim zajednicama. Ekonomski vidici ugovora nisu njihova bit nego dio njihova cjelovita značenja i sadržaja, a oni su u činjenici da vjernici u ovom slučaju katolici, nisu izvan države i društva nego su njihov dio, uzajamno s drugima posvećeni raditi za opće dobro, dobro svih bez razlike na vjersko uvjerenje. i takvi građani katolici uz ostalo plaćaju porez kao i svi drugi te imaju pravo na ravnopravnu participaciju u javnim dobrima. Ako tko osjeća da neželjeno financira crkvu ne bi li njezini vjernici mogli također reći da plaćajući porez neželjeno financiraju mnogo toga što im nije po volji. Spomenutim ugovorima nitko prema tome nije doveden u podređeni položaj jer njima nitko nije privilegiran. Nije prijeporno da u demokratskom društvu svatko slobodno iznosi svoje mišljenje pa ako želi u skladu sa demokratskim normama, prosvjeduje protiv čega mu drago tako i protiv ugovora sa Svetom stolicom. Ipak ne bi trebalo smetnuti s uma da su upravo ugovori između RH i Svete stolice uz ostalo, izraz demokratskog i sekularnog karaktera države inače nikakvih ugovora ne bi trebalo te ujedno paradigma uređenja odnosa između države i vjerskih zajednica u Hrvatskoj, pojedinačno i u cjelini, čime se na stanovit način učvršćuju temelji društvenog dijaloga i mira. U Hrvatskoj postoji visok stupanj vjerskih sloboda, na što možemo biti ponosni te to i dalje unapređivati tako da ćemo našu djecu i mlade učiti poštovanju prema svima. U prijedlogu zastupnice Anke Mrak Taritaš, nalaze se mnoge tvrdnje koje nisu uzele u obzir važne činjenice i studije koje pokazuju da gotovo u svim državama Europe uz iznimke Slovenije te dijelom Francuske, postoji neki oblik kontescionalnog vjeronauka ili etike koja je povezana s učenjem o religiji o religiji ili kršćanstvu. Religija ima svoje mjesto u javnom prostoru. U krivu su oni koji smatraju da je religija rezervirana samo za vjerske objekte i privatne stanove i žele je tamo zatvoriti. To je intencija i prijedloga zastupnice Mrak Taritaš za revizijom ugovora Svete stolice i Hrvatske koji predstavlja i odricanje od vrijednosti koje izviru iz tradicije koju dijeli i osjeća golema većina hrvatskih građana te ga mi kao klub zastupnika nećemo podržati. Hvala lijepa. I slijedi završna rasprava u ime predlagatelja, poštovane Anke Mrak Taritaš Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Zanimljiva je lakoća kojom se inicijative proglašuju populizmom pa ću vas podsjetiti na onu inicijativu da roditelji njegovatelji iza smrti djeteta imaju pravo na naknadu koja je odmah proglašena populizmom, sve do glasanja da onda obišu taj petak i subotu kada je vidio štetu koje to glasanje čini premijer, to više nije bilo populizmom. Zanima me koliko to mjeseci uoči izbora je zabranjeno otvarat neke teme ili možda postoji popis tema koje je moguće otvorit i koje se smiju otvorit, a teme koje ne smijete otvarat je zabrana otvaranja tema. Način na koji smo brzinom i lakoćom došli od teme populizma preko francuske revolucije, Dalića, zabrane Božića, totalitarizma, egzorcizma do mrziteljstva. Dakle bilo od populista do mrzitelja sam došla u nekoliko sati i mi svi zajedno koji smo se usudili nešto o tome reći. Dakle ta lakoća vrlo lako ćete davati etikete, a vrlo teško ući u samu srž i samu temu. Razlika između 2018. i 2023. i prijedloga postoji neke razlike. I te razlike koje ne želite priznati, o kojim ne želite razgovarati. Prema popisu stanovništva 2011. godine, kad usporedite sa 2021. godinom u Hrvatskoj ima 639.408 katolika manje, to su vrijednosti koje usporedite. I umjesto da se pitate gdje su ti svi ljudi otišli, da li su otišli, zbog čega su postali, ne. Vi zapravo ubijate glasnika, ubijate nekog koji želi raspravljati i reći. Dakle ovo je rasprava koje je bila rasprava o, i pokušala biti ali uvijek naravno, uspješno pokušavati to pretvoriti u nešto drugo. Od 4 ugovora između dviju država, jedna država je RH, druga država je Sveta Stolica. Ti ugovori, ugovore inače sklapaju dvije strane i ugovori značu da u tim dvjema stranama postoje prava i obveze za jednu i drugu stranu. U ovim ugovorima postoje prava i obveze RH, a bojim se da obveze Svete Stolice ne postoje. Jednako tako, ugovorima stoji odredba, u slučaju da jedna od visokih ugovornih strana bude smatrala da su bitno promijenjene prilike u kojima su sklopljeni ugovori, tada ga treba mijenjati i započet će odgovarajuće promjene. Dakle ovdje je zaključak da se pokrene revizija 4 vatikanska ugovora i točno je navedeno na koje teme. One teme za koje se ocjenjeno da ne treba pokrenuti revizija nisu ni navedene. Nisu navedene jer je ocijenjeno da za te teme nije potrebno provesti reviziju. U odgovoru, referirat ću se na odgovor Vlade, gdje je Vlada jasno rekla i tu uopće nema dileme da su ovo ugovori koji su međudržavni, ali oni određuju odnos države i Katoličke Crkve te osobito mjesne Crkve u RH čime je njihova društvena vrijednost u utjecaj sveobuhvatniji od klasičnih međudržavnih ugovora. Jasno se Vlada ocijenila i rekla, ma ne dolazi u obzir, možete raditi šta hoćete, nema šanse, mi imamo određene obveze i bez obzira, lijepo ćemo i dalje žmiriti na svem tom zajedno, ali paralelno s tim je, su utvrdili još 2 činjenice koje je Vlada navela. Jedna činjenica, kad je riječ o vjeronauku koji je toliko puta bio spomenut i treba biti spomenut, jedna činjenica koja je rečena, da se planira u školskoj godini 2023./2024. u okviru dakle eksperimentalnog programa osnovna škola kao cjelodnevna škola pokrenuti eksperimentalni nastavni predmet „Svijet i ja“ koji će pohađati učenici koji ne pohađaju nastavu vjeronauka. Uredno je dakle Vlada rekla, mi znamo da je vjeronauk u različitim satnicama, znamo da imamo djecu koja ne pohađaju vjeronauk, znamo da ta djeca su u to vrijeme po, ne znam, po dvorištima i kao što je već kolegica Benčić rekla, to je njenom sinu najdraži sat jer ga nema i svjesni smo toga da to treba riješiti, ali evo, sad ćemo to vidjeti pa ćemo to možda riješiti. Ja sam u jednom času pitala pa možda i dobijem odgovor, budući da je riječ u ovim ugovorima, definiranje i vjeronauka u predškolskoj ustanovi, da li to znači da kad ne želite da dijete ide na vjeronauk u predškolskoj ustanovi, odete tamo i malo ga, za vrijeme kad je vjeronauk, vi se s njim šećete, uzmete pauzu na poslu, da budem sarkastična do kraja i postoji nešto pred čemu apsolutno žmirite i žmirit ćete dalje, a to su, to je činjenica da je jednom od ovih ugovora prethodno obavještavanje crkvenih vlasti u slučaju sudskih istraga o kleriku koji možebitnih kaznenih djela predviđena Kaznenim zakonom. Dakle nitko, nitko u RH nema taj benefit kao što imaju klerici, da je njihov šef, odnosno biskup se obavještava o tome. Paralelno s tim, naravno, uzeli ste usporedbu kaznenog postupka, ali govori se točno o kaznenom postupku i da se 8 dana, u roku od 8 dana sud obavještava da je započeo kazneni postupak, dvije apsolutno različite stvari. Nešto što je jednako tako tema, a to je ovaj dio gospodarski i povrat imovine. Apsolutno, nakon sveg ovog vremena, sigurna sam da je došlo vrijeme da se definira, popiše, procijeni, vidi, daju određeni rokovi, ti određeni rokovi su važni zbog oba dvije ugovorne strane. A s jedne strane, da se, dakle da Crkva zna vrijeme u kojem će dobiti određenu naknadu, a da država odnosno pojedine jedinice lokalne samouprave znaju u kojem roku će morati u svojem proračunu predvidjeti određena sredstva. I umjesto da probamo u tom smislu raspravljati o ovim ugovorima, da probamo vidjeti i argumentirati, gledajte, mi mislimo da nije vrijeme, argumenti vam ne stoje, jednog dana, a jednog dana će biti to vrijeme, kao što je bilo i za neke druge inicijative koje ste odbili pa je vrlo brzo došlo vrijeme za to, jednog dana će doći vrijeme i za ovo. Netko drugi će sjediti u ovom Saboru i raspravljati na nekakav drugi ili slični način i može se referirati na ove rasprave koje su bile, ali znamo svi da će to vrijeme jednog dana doći, da umjesto o tome raspravljamo, mi smo došli do onako zgodno i duhovito, do egzorcizma, do toga da sam ja i kolege koji su o tome raspravljali, ukrali Božić jer evo, mi sad tu krademo Božić i zgodno je da o tome zasigurno, znate, ja sam namjerno, namjerno sam rekla okolnosti u kojima sam ja odrasla i u kojima sam ja živjela i u kojima sam, u kojima je meni bilo normalno, je bilo normalno do '83. g. kad se netko od ovih saborskih zastupnika nije ni rodio, u trenutku kad se udajem, da se udajem i u katoličkoj crkvi. Dakle, od matičara smo išli u katoličku crkvu.

Baš bi bilo zanimljivo vidjeti i zato, uvijek mislim da imam pravo još dodatno apsolutno o tome raspravljati, da mi je odgoj i način življenja dao mogućnost da o tome raspravljam i o tome raspravljam. I ne dopuštam da me nitko u ovoj sabornici jer ja to nikom ne činim, proglašava mrziteljem, da zove egzorcista jer to zapravo ne pokazuje ništa o meni. Ja sam o sebi čula svašta, to puno više govori o onima koji to govore jer kad nemate argumente kad se ne suprotstavljate argumentima onda se zapravo suprotstavljate uvredama. To smo se već naučili. Još jedanput zahvaljujem na raspravama koje su bili, iluzija da će glasanje da će do glasanja se desiti nešto drugo, apsolutno jasno kako će se glasati. Ali vjerujte mi kako brzo živimo i kako brzo stvari mijenjamo, vrlo brzo će doći trenutak kad možda netko ko sad sjedi i raspravljao će i biti prisiljen raspravljati malo drugačije jer će se steći uvjeti koji su već i danas se sigurno stekli, a da ova četri ugovora idu u reviziju gdje će naravno to nije ni jednostavno nije ni kratkotrajno. Ali ako je jedna Italija to mogla napravit, ja ne vidim razloga da to ne može napraviti jedna mala zemlja koja se zove Hrvatska. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Imate nekoliko replika, prva je Sandra Benčić. Pa evo samo vrlo kratko za kraj. Ja se zahvaljujem na ovoj inicijativi, mislim da je bilo jako važno saslušati sve argumente, posebno vidjeti sposobnost i voljnost određenih političkih stranaka da stvari u ovoj zemlji mijenjaju u bilo kojem polju, da provode reforme i kad su teške i da mijenjaju stvari i onda kada znamo da će taj proces bit dugotrajan, pa možda i mukotrpan, ali da će bit za dobrobit budućih generacija. Bit će za dobrobit iz razloga što ono što mi ovdje tražimo je jednakost ugovornih strana, jednakost obaveza i jednakost prava, to svakako može samo biti dobro i za Hrvatsku i za sve one buduće generacije koje tu dolaze, a posebno u području obrazovanja i zdravstva koje smo mi kao klub posebno zato što smatramo da obrazovanje i zdravstvo, javno obrazovanje i javno zdravstvo sigurno moraju biti područja apsolutne jurisdikcije države bez miješanja trećih strana. Hvala. Hvala lijepo. Jedno od stvari prema kojem trebam imati maksimalan oprez i o kojem maksimalno trebamo voditi računa je obrazovanje. Naše sve ankete koje su provođene od različitih anketara dakle apsolutno nisu političke obojeni i pokazuju to da mladi ljudi su sve konzervativniji i konzervativniji. Ja vas pitam zašto i zbog čega? Slike molitelja na trgovima, slike molitelja odnosno klečavaca na trgovima i moliteljima oko bolnice ja sam bila uvjerena da ja u tome u svom nekakvom radnom vijeku nit ću ih vidjeti nit ću o tome govorit, zamislite kad mi danas o tome i dalje moramo govorit. Umjesto da dodatni napor napravimo u smislu da zaista vodimo računa i da se zalažemo dobro i kvalitetno obrazovanje mi radimo tako velike korake nazad da je to zastrašujuće. Hvala lijepo. imenom i prezimenom)** Kolegice Mrak Taritaš pitali ste ako je mogla Italija raskinut Vatikanske ugovore zašto ne može Hrvatska, ma naravno da može samo ne sada, sada imamo jednog Josipa Đakića naprosto kad ga čovjek pogleda onda vidi jedno čisto oličenje i duhovnosti i pobožnosti i katoličke poniznosti nadasve skromnosti, skromnosti prema državnom proračunu i svim beneficijama koje iz toga dolaze naravno ljubavi prema bližnjemu. On ne mrzi svoje kolege iz oporbenih klupa, a ovo sa egzorcizmom ne znam to mu se valjda omaknulo, možda su nekakve i supstance u pitanju. Hvala lijepo. Da li su neke supstance u pitanju ili ne, to mi je teško za reći i o tome neću uopće komentirati. Za to bi trebali biti neki drugi. Ali apsolutno znam jednu stvar, kad nemate argumenata s kojim bi se suprotstavili, kad čak ni ne pročitate što piše niti ne znate što piše onda idete vrijeđat. I onda mislite da ste veći frajer i da ste uspješniji što više vrijeđate. To isto kad se s nekim svađate pa nemate argumenata pa onda dižete glas i mislite što ste glasniji da u tom ima više argumenata. Nije tako. Dakle, kad netko na taj način nastupa, kad vrijeđa onda zapravo puno više govori o sebi nego o onom kog vrijeđa. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Ja sada neću o ovom vašem prijedlogu puno raspravljati, međutim imala sam ipak na kraju ove večeri postaviti vam evo pitanje i baš osobno vama se obratiti. Rekli ste odmah u uvodu da nećemo sada isticati ko je koje vjere i isticati ko je veći katolik Hrvat ili obrnuto, ali vi ste počeli pa ću i ja reći. Ja sam isto od onih koji su se vjenčali '79.g. u Crkvi za razliku od vas moj odnos prema Crkvi i vjeri se nije promijenio. Međutim, to sad nije bitno. Spominjali ste uvrede i s pravom ste ogorčeni zato što smo sada u ovoj raspravi se vrijeđali s jedne s druge strane i s tim slažem. Da li ste poslušali što dolazi sa vaše blizine usmjereno prema ovdje, ne samo večeras nego inače? Tolerantni jeste prema svojim kolegicama i inače ste vi ekipa koja zastupa slobode izražaja, slobode

Kolegice Murganić ako ste me slušali, a možda ste djelomično jeste ili niste, dakle najveći problem je u ovom Saboru da mi niko nikog ne slušamo nego sebe ili eventualno one koji su nam iz bližeg okruženja i ja tu nemam dileme. Ja sam s ove govornice izgovorila nešto što sam sigurna da nitko od vas nije spreman odgovoriti, sažaljenje prema premijeru Plenkoviću i prema svim ministrima kad zastupnica Vidović Krišto dođe i onu veliku količinu smeća istrpa na glavu onom kom govori. I rekla sam s ove govornice da mi je žao, a vi ste bili jedna od onih koja je zastupala i koja ste prva krenuli govorit o tome da je priča gdje je bio roditelj njegovatelj u pitanju, čisti populizam, pa ste se tokom vremena predomislili.

Što se tiče populizma, ja ga rijetko upotrebljavam, tu riječ, pogotovo ne na ovu temu koju spominjete. Da ste vi tu imali dobar PR jeste. Drugo, kada govorimo o tome ko je kome ukrao Božić, sad ste se malo o tome razgovarali, znate vi kome ste vi prvi puta tu etiketu ni krivom ni dužnom priljepili? Kolegici…/Govornik

Nema niko više povredu poslovnika? Dobro, onda zaključujemo raspravu. Zahvaljujem državnoj tajnici. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo jutros u 9 i 30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, prvo čitanje, P.Z. br. 574. Laku noć ili dobro jutro svima.